o dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, prvo čitanje, P.Z. br. 7; Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista na temelju članka 172. i 184. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Gordan (HDZ)** Mi ćemo sada nastaviti po dnevnom redu. Na redu je - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, prvo čitanje, P.Z. br. 7; Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista na temelju članka 172. i 184. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal ste primili na klupe. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli nadležni odbori, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav a njihova izvješća ste primili na sjednici. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog. Uvaženi kolega Robert Podolnjak. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Pred vama je prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Riječ je o vrlo kratkom zakonskom prijedlogu koji zapravo ima svega jedan članak koji se mijenja ali po mišljenju Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista riječ je o važnom prvom koraku kojim želimo zakon dopuniti na način da osim prava zastupnika u njemu bude normirana i određena obveza nas zastupnika, a to je da na dan kada se u Hrvatskom saboru glasuje da zastupnici moraju prisustvovati i biti ovdje u Hrvatskom saboru, a u suprotnom da će se umanjiti iznos njihova zastupničkog paušala u protuvrijednosti iznosa od 3 dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj. Također, predloženim zakonom navode se i propisuju slučajevi u kojima bi se izostanak zastupnika iz Hrvatskog sabora smatrao opravdanim. Činjenica je da imamo dio neodgovornih zastupnika koji se prema svojoj dužnosti, prema našem mišljenju, odnose potpuno neodgovorno. Zastupnici koji vrlo često ili gotovo u pravilu ne dolaze na zasjedanja Hrvatskog sabora, ni na koji način ne sudjeluju u radu niti na plenarnoj sjednici niti u odborima niti u glasovanju. Smatramo da ti zastupnici nanose štetu ovoj instituciji i smanjuju povjerenje građana u rad Hrvatskog sabora. Smatramo da bez obzira na činjenicu što će netko reći da zastupnici imaju slobodan mandat i da slobodno mogu odlučiti hoće li sudjelovati ili ne u radu Hrvatskog sabora smatramo da to nije opravdano i da svi zastupnici imaju ne samo pravo nego i dužnost da rade, djeluju i glasuju u Hrvatskom saboru. Komparativna praksa drugih država pokazuje da ovo što mi želimo propisati nije ništa neuobičajenoga. U nizu europskih država postoje financijske ali i druge sankcije za zastupnike koji ne dolaze na sjednice Parlamenta ili ne glasuju. Navest ću samo nekoliko primjera koje smo mi našli u različitim publikacijama koje se odnose na parlamente drugih država. ustanovili smo da postoji niz europskih zemalja u kojima postoje financijske sankcije za one zastupnike koji ne prisustvuju plenarnim zasjedanjima, ne rade u odborima parlamenta i ne glasuju u dane kada se glasuje. Navodim samo neke među tim državama, Francuska, Njemačka, Cipar, Mađarska, Luksemburg, Poljska, Španjolska, Belgija. To su one države za koje sigurno znamo da propisuju financijske sankcije. Ne govorimo o izvaneuropskim državama. Financijske sankcije mogu biti razmjerne onome vremenu koji zastupnik ne prisustvuje sjednicama parlamenta i mogu biti na neki drugi način definiranje obzirom na njegovo odsustvo. Primjerice u Poljskoj prema njihovim propisima, zastupnici će biti sankcionirani razmjerno ne dolasku na sjednice Parlamenta odnosno odbora u kojem su članovi. Tako je predsjednik Sejma poljskog Parlamenta može kazniti zastupnike sa jednom tridesetinom plaće za svaki dan za koje oni u vrijeme plenarnih zasjedanja ne dolaze na sjednice Parlamenta ili u dane kada imaju sjednice odbora ne prisustvuju toj sjednici. također zastupnici mogu biti sankcionirani ako ne glasuju u više od jedne petine glasovanja toga dana. U nekim slučajevima promicani su limiti financijskih sankcija za zastupnike, tako da primjerice u Belgiji čak i zastupnici koji uopće ne dolaze na sjednice belgijskog Parlamenta mogu biti sankcionirani ali ipak ostaje najmanje 40% plaće koja im ne može biti oduzeta. Također primjerice u Francuskoj su posebno propisane sankcije za zastupnike koji ne glasuju kada se u parlamentu glasa o pojedinim prijedlozima i tu sankcije mogu biti različite razmjerno njihovom sudjelovanju u glasovanju. Ako primjerice zastupnici sudjeluju u manje od dvije trećine glasova tijekom određenog parlamentarnog zasjedanja, mogu ostati bez jedne trećine svoje zastupničke plaće. Ukoliko glasuju u manje od polovice glasovanja u tijeku parlamentarnog zasjedanja, kazne se mogu udvostručiti. Mi smo u našem prijedlogu odabrali određenu inačicu njemačkog modela koji predviđa umanjenje zastupničkog paušala paušala u slučaju da zastupnik ne dođe na sjednicu parlamenta, ne sudjeluje u radu radnih tijela čijih je član i ne sudjeluje u glasovanju. Iz ovih primjera koje sam vam naveo, vidite da u različitim parlamentima zastupnici mogu biti sankcionirani zbog nesudjelovanja u radu parlamenta, radnih tijela i glasovanja. Naročito se ističe ovaj momenat glasovanja. Govorim o tome zato što je u raspravi na raspravama na dvaju odbora u kojima se raspravljao ovaj prijedlog zakona bila istaknuta dvojba odnosno opaska ili primjedba da zastupnike ne bi trebalo ni na koji način sankcionirati ukoliko ne žele sudjelovati u glasovanju jer je to njihovo demokratsko pravo. Praksa europskih parlamenata pokazuje da su upravo sankcije najviše propisane u slučajevima kada zastupnici ne sudjeluju u glasovanju jer je to upravo ona situacija kada oni na najbolji način zapravo sudjeluju u odlučivanju parlamenta. To je ona situacija kada u pravilu je parlament u potpunosti ispunjen i kada zastupnici odlučuju o pojedinim zakonskim prijedlozima ili drugim aktima o kojima se odlučuje. Ovo je pitanje o kojem ćemo odlučiti u raspravi u javnoj raspravi i za drugo čitanje pripremiti prijedlog koji će imati najširi konsenzus ovoga Doma. U ovom trenutku ostavljamo otvorenim to pitanje, na koji način sankcionirati dakle da li bismo željeli propisati da zastupnici samo budu u parlamentu u određene dane kada se glasuje ili bismo željeli osigurati da oni glasuju kao što je to u nizu drugih parlamenata. U ovom trenutku ostavljamo to pitanje za raspravu i o tome ćemo odlučiti kada će biti na dnevnom redu drugo čitanje ovog zakona. Ovo je po našem mišljenju samo prvi korak kojim bismo htjeli ugraditi određene obveze nas zastupnika koji će ojačati vjerodostojnost, ugled ovog Doma u očima javnosti. Do sada ovakve mjere nismo imali, nismo morali propisom, zakonom zastupnike obvezati da barem u određeno vrijeme, u određene dane budu u Hrvatskome saboru. Nadam se da ćemo ovaj prijedlog prihvatiti konsenzusom i da ćemo naći najbolje rješenje koje će ojačati vjeru građana u Hrvatski sabor i da ćemo propisati ne samo kvalitetno situacije u kojima tražimo da zastupnici budu u ovome Domu, nego i one situacije o čemu se raspravljalo u odborima kada se smatra opravdani izostanak zastupnika sa sjednice Hrvatskog sabora odnosno glasovanja. U tom smislu očekujemo konstruktivnu raspravu. Kao predlagatelji spremni smo naći najbolja rješenja koja će imati potporu što je većeg mogućeg broja klubova zastupnika u ovome Domu. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala uvaženom kolegi Podolnjaku. Dobro smo krenuli, imamo 15 replika, tako da idemo redom. Prvi je uvaženi kolega Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, očito sam bio vrlo brz u dizanju pločice ali vjerojatno zato što moja replika nije prouzročena onime što je profesor Podolnjak rekao već onime što profesor Podolnjak nije rekao a očekivao sam da će to do kraja ove rasprave izgovoriti. Podsjetiti ću prije dva tjedna, točno 2 tjedna, raspravljali smo o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Raspravljali smo dakle o Izmjenama onog famoznog 6+6, jako puno se buke diglo oko toga, usvojena je jedna mjera koja se tiče tih 6+6 koja je dobra, ide u vrlo dobrom smjeru, međutim pojavio se problem retroaktivne primjene tog zakona. Međutim, čekao sam ovu raspravu profesora Podolnjaka da mi on objasni zbog čega se ne predlaže promjena sljedeće članka Zakona o pravima zastupnika u Hrvatskom saboru koji glasi: „Zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjavanja uvjeta za zastupničku mirovinu ili starosnu mirovinu prema općim propisima ima za vrijeme od 6 mjeseci od dana prestanka obnašanja zastupničke dužnosti pravo na naknadu visine plaće koju ostvaruje zastupnik odnosno zastupnika o dužnosniku u Hrvatskom saboru na istoj dužnosti a sljedećih 6 mjeseci pravo na 50% te naknade.“. Poštovane kolegice i kolege, prije 2 tjedna promijenili smo Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika i za sve državne dužnosnike rekli smo da smo ukinuli pravo na 6+6 za određene kategorije. Za sve, a za zastupnike u Hrvatskom saboru smo to zaboravili učiniti jer ovaj zakon nismo mijenjali niti ga sada u dijelu koji se tiče 6+6 planiramo promijeniti. Upravo zato, gospodo iz MOST-a, predlaganje zakona treba prepustiti Vladi RH koja će znati primijetiti usklađenost odnosno neusklađenost između određenih prijedloga zakona. Hvala. **Podolnjak, Robert (MOST)** Zahvaljujem kolegi Grbinu, namjera je bila, ja to nisam rekao u uvodnom izlaganju, do drugog čitanja ovaj će se nakon dopuniti odredbom o kojoj vi govorite. Kao što vam je poznato nisam prva dva tjedna bio u ovome Domu, nisam utjecao na izgled ovog prijedloga zakona. Činjenica je da se onim Zakonom o izmjenama Zakona o pravima i obvezama državnih dužnosnika ugradila odredba koja se trebala ugraditi i u ovaj zakon koji imamo danas na raspravi. Ali nažalost to je problem kada imate dva zakona koja morate paralelno mijenjati da biste regulirali istu situaciju. To jest katastrofalna situacija koju smo naslijedili da imate dva zakona za državne dužnosnike, jedan opći i još jedan posebni za zastupnike. To je nomotehnički užasno loša situacija i svaki puta kada moramo nešto regulirati što se odnosi na nas zastupnike moramo regulirati to u dva zakona. To je loše, to treba mijenjati, za to ne snosimo mi odgovornost ali u pravu ste, to treba sada ponovno dopuniti u ovom zakonu a nije to učinjeno, biti će do drugog čitanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Druga replika, uvaženi kolega Giovanni Sponza. **Sponza, Giovanni (IDS)** Evo, poštovani gospodine Podolnjak, moja intervencija ide u pravcu da konkretnim potezima definitivno svi skupa napravimo odmak od politikanstva i počinjemo se baviti ozbiljnom politikom. Rekli ste da je riječ o prvom važnom koraku kroz ovaj prijedlog zakona, stog komentiram da ovom kaznom kroz ovaj prijedlog zakona ako se nas saborske zastupnike želi disciplinirati i pozvati na odgovornost a ovaj Sabor iz debatnog kluba pretvoriti u ozbiljno i odgovorno najviše predstavničko tijelo tada to apsolutno u cijelosti i podržavam. Podržavam zato što trebamo krenuti i od sebe, ali da bi tada imali pravo to tražiti od drugih. Pa bih išao sa jednom inicijativom koju bih proširio kroz druge mjere ali i kroz druga zakonska rješenja. Vaš predstavnik je na čelu Ministarstva pravosuđa. Strašno je puno povika na nefunkcioniranje pravosuđa stoga predlažem četiri konkretne stvari. Pod a) da ministar pravosuđa stvori uvjete sucima, b) da ministar pravosuđa kroz propise uvede norme mjesečne norme za svakog suca, c) ukoliko sudac ne ispuni mjesečne norme da osjeti odbitak na osobnom dohotku, d) ukoliko nakon tri ne ispunjavanja mjesečne norme u toku rada ima i može dobiti otkaz. Dalje, ono što je vama tema jako dobro znana, do 2009. funkcionirano je Gradsko poglavarstvo. Na lokalnoj razini Gradsko poglavarstvo uspoređujući sa državnom razinom to je jedno te isto, Vlada RH i kao nekad Gradsko poglavarstvo. Predlažem da idemo i sa inicijativom i prema Vladi i prema svim medijskim kućama, osobito televizijskim da se sve sjednice Vlade u cijelosti javno prenose. Zašto to predlažem? Jer Vlada ima obavezu a građani imaju pravo znati što Vlada radi, kako radi, po kojim se uvjetima zadužuje, po kojim se uvjetima prodaje državna imovina, kako će mjere i propisi utjecati na njihova prava, obaveze i uvjete života građana. Mislim da bi to bio jedna doprinos javnosti, transparentnosti i odgovornosti. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Sponza vrijeme je isteklo, to je jedna stvar a druga stvar malo ste izišli izvan teme o kojoj danas razgovaramo pa evo molim vas da to više ne činimo. Izvolite uvaženi kolega Podolnjak. Vi ste zapravo već i rekli suštinu izlaganja kolega zastupnika, ja se nadam da će vas čuti u Vladi i ministar pravosuđa ali ovo se nije odnosilo na konkretan prijedlog zakona. Mi njime ne normiramo rad zastupnika u smislu koliko će se puta javiti za riječ, koliko puta će replicirati i tome slično. Dakle ovdje je samo jedna mjera koja se odnosi na prisutnost zastupnika u dane kada se glasuje, to je jedino što mi ovdje propisujemo ovim prijedlogom zakona. Hvala lijepa.

i predsjednik Sabora gospodin Petrov se u pregovorima prilikom formiranja Vlade i prije toga osobno izborio da bude u dvije godine mandata predsjednik Sabora. Obrazložio je to činjenicom da upravo mu to jamči da će određeni zakonski prijedlozi doći na dnevni red. Da malo se sad i našalim on je zapravo poručio da i zakonski prijedlog da bi došao u raspravu mora doći preko veze. Ono što mi moramo osobito pripaziti da nam ne dođu zakonski prijedlozi bezveze. Mislim da je problem u ovom zakonskom prijedlogu ne u namjeri, ne u načelima koja ste vi ovdje obrazložili, više u sadržaju. Naime, vi kažete da se ovim podiže vjerodostojnost i ugled ovoga doma. U takvom obrazloženju zakona isto piše zaštita digniteta zastupnika u Hrvatskom saboru. Vidite kroz ove sve godine koliko sam ovdje sam primijetio da je uvijek glavna primjedba opozicije, i sutra će biti o moja prema vama što god mi iz oporbe govorili, vi ćete doći u petak, vi ćete dignuti ruke i to izglasati. I zapravo, a ovim zakonom zapravo mi poručujemo da eto dovoljno doći u petak, dignuti ruku i da će se na taj način vrednovati rad zastupnika. Danas sam se prijavio za raspravu pa sad u ovom kratkom vremenu ne mogu to sve obrazložiti ono što, ponudit ću naime konkretna rješenja. Ali ono što je sigurno rad zastupnika i sami ste sad rekli teško je normirati, teško je donesti nekakve generalne parametre koji se onda mogu mjeriti. Ali moje mišljenje je čak ovakvo, pa onaj zastupnik koji nije sudjelovao u raspravi na bilo koji način, na svom klubu, ovdje nije bio prisutan za vrijeme rasprave, na odboru pa po mom mišljenju taj čovjek ne bi ni trebao glasati za zakon jer o njemu nema pojma. Ali to naravno, niti to nije moguće a između ove dvije krajnosti bi trebalo naći nekakvu pravu mjeru za vrednovanje rada svakog zastupnika. Hvala. I odgovor na repliku. kvalitetnije ne samo sudjelovanje, prisustvo zastupnika, nego i sudjelovanje u radu radnih tijela i na druge način. To je otvoreno u ovoj javnoj raspravi koju ćemo voditi i ovdje i između dva čitanja i mi smo otvoreni za prijedloge koji mogu ići i dalje i šire od našeg izvornog prijedloga. I ja nisam toliko dugo u ovom domu kao što ste vi, ali sjećam se u prošlom sazivu koji je bio relativno kratak da je bilo situacija kada se glasovalo u petak, kada ste vi predlagali amandmane i ja sam glasovao za vaše amandmane, i ne samo ja nego i većina zastupnika kluba Nezavisnih lista na vaše opće iznenađenje, ali takvih situacija je bilo. I one su pokazale da smo spremni podržati stvari koje su kvalitetne, koje ste vi predlagali u pojedinim zakonima i na vaše iznenađenje mi smo glasovali za. I to ne smatramo ničim posebnim i takvih situacija može biti i u ovom mandatu zašto ne. Svaki kvalitetni prijedlog vjerujte mi da ćemo podržat. Hvala vam lijepa. Hvala. Iduća replika je uvaženi kolega Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja predlažem da vi ovaj vaš hvalevrijedna prijedlog proširite u dva smjera. Naime, mi smo jučer raspravljali MOST-ov prijedlog Ovršnoga zakona a da veći dio rasprave predlagatelji uopće nisu bili u ovoj sabornici da slušaj tu raspravu. Pa predlažem da kažnjavate i one koji predlažu zakone a da ih ovdje nema. Kad su bili ovdje u tim rijetkim trenucima oni su poslovničkim primjedbama valjda njih 10 puta su digli pločicu da kazne, tražili su kaznu svakoga onog zastupnika koje je se usudio reći da ministar Dobrović, MOST-ov ministar se zalaže za zatvaranje rafinerije Sisak. E pa ja predlažem da kažnjavate zastupnike ne samo ona kad ne dođu na glasanje, nego i onda kad glasaju protivno interesima MOST-a ili kad spominju bilo kojeg MOST-ovog ministra koji eto predlaže prijedloge, daje prijedloge protivno hrvatskim interesima. Kazna bi mogla biti u rasponu od novčane do dugotrajnog zatvora o čemu bi odlučio Božo Petrov izjavom ovjerenom kod Gordan (HDZ)** Hvala lijepo. Prije nego što ide odgovor na repliku imamo povredu Poslovnika uvaženi kolega Nikola Grmoja. Poslovnika po članku 232. Znači kao i jučer kolega Stazić uporno nastavlja govoriti van teme s namjerom, ja sam jučer namjerno prekršio Poslovnik jer vi predsjedavajući niste reagirali na adekvatan način. To je vaša procjena da ja nisam reagirao na adekvatan način, ja smatram da jesam. Vi uvijek možete pisati prigovor u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. A i sada smatram da nije povrijeđen Poslovnik jer ne može se kirurški precizno držati jedino i isključivo teme. Postoje parabole, postoje poveznice i ja kao predsjedavajući neću tu davati povredu Poslovnika. ne čuje./… Hvala vam lijepo. Onda prelazimo na iduću repliku to je uvaženi kolega Arsen Bauk. Gospodine potpredsjedniče gledajući vašu reakciju ja jedva čekam ove druge dvije godine kad ćete vi biti predsjednik. Jer mislim da vodite tolerantnije Sabor od predsjednika Sabora. Što se tiče obrazloženja gospodina Podolnjaka ono je u potpunoj suprotnosti sa sadržajem zakona koje se predlaže. Dakle kada bi slušali samo obrazloženje mislili bi da u zakonu piše nešto drugo nego ovo što piše. Dakle, vi ste govorili o zaštiti digniteta Sabora, o povećanju ugleda kod građana ali nije problem Sabora bio u tome što nema ljudi na glasanju. Dakle u 7. sazivu Sabora mi ni jednom nismo imali problem s kvorumom na glasanju. Pa nije vjerodostojnost i dignitet Sabora u očima građana zbog toga bio veći. Dakle, da je prijedlog takav da se sankcioniraju zastupnici zbog nedolaska na odbore, zbog nedolaska na sjednice pa onda zbog nedolaska u dan, pa onda tek treće zbog nedolaska na glasanje to bi možda i držalo na neki način vodu. Obzirom da ste propisali sankcije za, predložili propisati sankcije za nedolazak na glasanje pa tako i za ne glasanje ja bih ipak podsjetio na članak 76. stavak 2. Ustava koji govori da zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje i glasovanje u Hrvatskom saboru. Dakle, da li je nedolazak na glasanje iskazivanje političkog stava opstrukcijom kvoruma glasanjem ja mislim da se ono u to uklapa. Tako da ovo što je predložio kolega Stazić možda ne bi bilo baš najustavnije, pa ja predlažem drugu mogućnost. Nije zabranjeno nagrađivati zastupnike za glasanje, tako da onaj koji glasa za vladin prijedlog ne dobije dvije dnevnice, onaj koji je suzdržan nek dobije jednu, onaj koji je protiv nek ne dobije ni jednu. To bi možda bio kompromis ovoga što je rekao gospodin Stazić. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zanimljiv prijedlog, razmotrit ćemo ga. Evo izvolite, replika. Zahvaljujem poštovani kolega Bauk. Ja sam jasno rekao u ime kluba da je ovo što predlažemo samo prvi korak. Mi bi rado da kvalitetnije izgleda ovaj zakon u smislu utvrđivanja dodatnih sankcija oko kojih bismo se složili sa pojedinim klubovima zastupnika. Dakle, ja sam namjerno govorio o praksi pojedinih europskih država u kojima vidite da se sankcioniraju nedolasci zastupnika na plenarna zasjedanja, na sjednice radnih tijela i glasovanje. Dakle, tri različita elementa i to za svaki dan da se kazne zastupnici čak ukoliko razmjerno broju dana u mjesecu zasjedanja ne dolaze na sjednice. Dakle, to je ne praksa, nego tako je propisano u pojedinim europskim državama za njihove parlamentarce. Znači, to nije nikakvog svetogrđe. I nemojte brkati parlamentarni institut neodgovornosti sa činjenicom hoćete li glasovati na sjednici Sabora, to nema jedno s drugim nikakve veze. Nitko vas neće kazniti da li ste vi glasali za ili protiv nekog zakonskog prijedloga ili neke druge odluke. U svakom slučaju, ako vi želite predložiti dodatne mjere financijskih sankcija za zastupnike o tome ćemo razgovarati i do drugog čitanja i tijekom drugog čitanja možete podnijeti i kvalitetnije amandmane u tom drugom čitanju. Vjerujte mi u Klubu zastupnika MOST-a bit ćemo tome skloni. I nemojte se onda iznenaditi ukoliko bi takav vaš amandman kojim biste htjeli dodatno sankcionirati zastupnike mogao proći. Dakle, evo imate javni poziv da predložite i dodatne financijske sankcije. Hvala. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo kolega Podolnjak, čitajući vaš prijedlog zakona, pozdravljajući naravno intenciju došao sam na članak 1. gdje stoji. U članku 6. iza stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase, između ostalog piše izostanak zastupnika sa glasovanja u Hrvatskom saboru, zbog bolesti, smrtnog slučaja, rada u klubu zastupnika, rada u tijelima Hrvatskog sabora, službenim putovanjima itd. Mislim da je ovakav zakon kako je dan ovdje neprovediv. Zašto? Zbog rada u klubu zastupnika. Naime, to je univerzalna izlika. Gdje si bio? Radio sam u klubu. Što si radio? Ne znamo. Prema tome, tko će provjeravati jel' netko stvarno u klubu pije kavu ili stvarno radi za klub? Hoće se u tom smjeru ići ako prođe u ovoj formi ili će se dati, dakle naputak da se uopće ne radi za klub petkom, da se radi nekim drugim danima. Prema tome, smatram da je ovo neprovedivo. Svatko će, tko neće biti na glasovanju petkom reći radio sam u klubu. O.k. Radio si, nema kazne. To je to. Prema tome, ako ostane ova forma dat ćemo amandmane. Hvala. Robert (MOST)** Poštovani kolega Sinčić, moram reći da se slažem sa vašom sugestijom i da ćemo za drugo čitanje ovu formulaciju drastično promijeniti. ja se osobno sa vama slažem da rad u klubu zastupnika u petak kad je glasovanje nema smisla. Dakle, ja osobno bih podržao ovo što ste i vi rekli.

obveza svih nas 151 zastupnika da budemo tu i da glasujemo i svojim glasom odlučujemo o onome što se donosi, o onome što je raspravljeno. Ali u Novom zavjetu postoji jedna Isusova rečenica neka prvi baci kamen onaj koji je od vas bez grijeha. Složio bih se sa kolegama iz oporbe u onom dijelu kad spominje jučerašnju sjednicu, jer je nedopustivo, a bio sam već u jednom sazivu Sabora, da ovdje u sabornici nema predstavnika predlagatelja nekog zakona dok traje rasprava, pa makar samo jednog. Jučer smo imali više situacija da takvih nije bilo. Onda mogu reći o još jednom primjeru. Jučerašnja delegacija saborska koja je išla odat počast na Hudu jamu je bila sastavljena jednoobrazno, da mi ostali smo saznali tek puno kasnije, pa neki se uspjeli samoorganizirati preko svojih klubova. klubova. I to je nedopustivo. I tu treba primjer onih koji traže nekakve sankcije za nekoga drugoga. Ali kad će više prestat taj populizam koji smo ovih dva tjedna toliko osupnuti sa svih strana, pa slušamo i gledamo se i po Faceboocima i ne znam gdje gdje se degradira ovaj Sabor. Najveća sankcija za mene kao saborskog zastupnika je izbor i odluka mojih građana i tako svih nas ovdje. I na taj način treba razmišljati, a sankcija sami sebi koju možemo dat kad govorimo ovdje za ovom govornicom je naša odgovornost i naša riječ. Slažem se da petkom kad se glasuje moramo bit ovdje svi. **Jandroković, Poštovani kolega, ukoliko u nekom trenutku jučer nije bilo zastupnika MOST-a kao predlagatelja zakonskog prijedloga moja isprika. Ja ću biti ovdje danas kao onaj tko će vam odgovarati na sve vaše u ime predlagatelja. Na neki način rekli ste da nije potrebno sankcionirati zastupnike, jer su oni odgovorni građanima koji ih biraju. Ja bih se načelno mogao složiti s vama kad bi vas građani doista birali i kada bi njihova odluka o izboru bila ona najvažnija odluka za izbor svakog od nas. Međutim, po našem Izbornom zakonu još uvijek nije tako da građani imaju presudnu ulogu u izboru svakog pojedinog zastupnika, to bi bilo samo kada bi njihovi preferencijalni glasovi odlučivali o izboru svakog od nas. Još uvijek za najveći dio zastupnika koji su u ovom Domu prvenstveno zasluga za njihov izbor leži na činjenici jesu li na određenom broju liste kandidacijske na kojoj su kandidati, a ne da li su dobili najveći broj preferencijskih glasova zbog kojih su ušli u ovaj Dom. Ali vjerujemo da ćemo usvajanjem našeg drugog zakonskog prijedloga o tri preferencijska glasa biti daleko bliže upravo tome što želimo da glasovi građana na izborima budu onaj najvažniji čimbenik koji će odlučivati o izboru zastupnika u Hrvatski sabor. Hvala lijepa. Hvala i vama. Iduća replika je uvaženi kolega Milorad Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Podolnjak u načelu nemam ništa protiv, međutim kao što život piše priče tako i praksa piše zakone. Vjerujem da je ova inicijativa vaša ponukana prošlim sazivom gdje vi i partneri niste ne znam koliko puta niste mogli složiti kvorum ili možda i je to bio razlog ali svakako ova inicijativa mi je simpatična. Nažalost, sadržaj prijedloga zakona koji ste vi stavili u proceduru više mi liči na inicijativu nego kao prijedlog zakona. Pa evo krenut ću, prvo i osnovno velike dvojbe oko toga, kolega Bauk je spomenuo Ustav i određene članke Ustava, ja bih vas samo podsjetio na jednu stvar, znači u RH svatko od nas može birati i može biti biran. Nije obvezatno da izlazi na biralište. Drugo, članak 72. kažnjavanje, treće mandat saborskog zastupnika je neobvezujući. Četvrto, našim Poslovnikom dio treći – Opća prava i dužnosti zastupnika ovo što ste vi ovdje predložili to se moglo i bilo bi daleko ajmo reći korektnije naspram digniteta predsjednika Sabora da piše u Poslovniku. Jedan mali dio na dan glasovanja da bude u Hrvatskom saboru. Ok, zašto ne svaki dan? To su pitanja. Nadalje, predsjednik Sabora će odlučivati koji je izostanak opravdan, koji nije izostanak. Čuvajmo dignitet predsjednika Hrvatskog parlamenta. Razmišljajte o odborima. Da li je koji odbor koji regulira ta pitanja da li je odbor taj koji bi to trebao raditi? Nadalje, službena putovanja u svrhu stranačkih aktivnosti. Pa što ćemo stranke zabraniti u RH? To je ustavna kategorija. Da li možemo razdvojiti rad unutar stranke sa članstvom, sa simpatizerima, sa biračima, pogotovo oni koji ste spomenuli preferencijalni glas da se izdvoji od rada Hrvatskog sabora.

i usmene na plenarnom zasjedanju i pismene koje ćete eventualno kasnije dostaviti uzet ćemo u obzir pri izradi konačnog prijedloga zakona. Ali jednu stvar moramo jasno reći, naveo sam vam namjerno određene europske države, demokratske države koje reguliraju financijsko sankcioniranje zastupnika u određenim situacijama. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da u svim tim državama postoji slobodni parlamentarni mandat, to je danas uobičajeno u svim demokratskim državama, da postoji parlamentarni institut neodgovornosti i to je činjenica. Dakle, imunitet zastupnika koji govori u Parlamentu. I da sve te činjenice su prisutne i u drugim europskim državama i u drugim europskim parlamentima pa usprkos tome oni financijski kažnjavaju svoje zastupnike za nedolazak na plenarna zasjedanja, za nedolazak na sjednicu radnih tijela, za ne glasovanje. Dakle, ne smatramo to ovo što mi predlažemo protivno Ustavu, protivno suvremenom parlamentarizmu i demokratskoj praksi kakva postoji u drugim europskim parlamentima. Dakle, upravo primjeri koje sam iznio kazuju da i mi možemo to jednako tako regulirati, a mogli bismo i strože ukoliko biste vi bili s time suglasni. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Replika broj 9., uvažena kolegica Sabina Glasovac. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Podolnjak u vašem uvodnom izlaganju kazali ste da prijedlogom ovog zakona želite vratiti dignitet Hrvatskom saboru i povećati povjerenje hrvatskih građana u instituciju Hrvatskog sabora a nadalje kada pročitamo zakonski prijedlog vidimo da ono što smatrate da bi najviše doprinijelo tome odnosno jedini prijedlog koji danas na klupama imamo jest da saborske zastupnike kažnjavamo kada ne dolaze petkom na glasanje. Ako poslušamo naše građane koji žive oko nas, koji s nama komuniciraju onda vrlo često možemo vidjeti da su bijesni na nas. Jedan od razloga zašto su bijesni jest i taj što ne dolazimo na posao a smatraju da smo često isuviše plaćeni …/Ne razumije se./… da ne dolazimo na posao svaki dan ne samo petkom. Međutim, druga razina koju nam naši sugrađani zamjeraju jest sadržaj i razina rasprava koje vodimo u Hrvatskom saboru. I drugo ne samo glasujemo li petkom u Saboru ili ne nego i način kako i za što glasujemo. Tako da mislim da nažalost ovim prijedlogom zakona da se zastupnike u Hrvatskom saboru kažnjava samo ukoliko petkom ne dođu glasovati zapravo ćete vi kao vladajuća većina uspjeti disciplinirati svoje zastupnike da se ne ugrožava kvorum kao što smo bili svjedoci tome prethodnih sedam mjeseci i da sa lakoćom usvajate zakone koji dolaze u Hrvatski sabor, ali nećemo vratiti dignitet Hrvatskom saboru i nećemo vratiti povjerenje glasača u zastupnike i zastupnice u Hrvatski sabor. Odgovor na repliku. ovaj predloženi tekst ovu kratku odredbu ne smatramo Svetim Pismom, nečim što je konačni tekst od kojeg mi ne odustajemo. Želimo na svaki način da ovaj tekst bude kvalitetniji i na način da ga poboljšamo u ovom smjeru u kojem ste vi rekli. Ukoliko smatrate da nije dovoljno samo da sankcioniramo nedolazak zastupnika petkom kada se glasuje, dakle taj jedan od tri dana kada imamo plenarne sjednice nego je to potrebno to kvalitetnije regulirati na način da obuhvatimo i radna tijela i na neki drugi način, mi smo za to otvoreni. Rekao sam da je potrebno naći jedan širi konsenzus u ovome Domu, ukoliko on ide u smjeru da je nužno širiti spektar opcija koje su nam na raspolaganju radi financijskog sankcioniranja zastupnika i da to nije isključivo petak i dan kada se glasuje, zašto ne. Možda će ova rasprava današnja koja mi se čini da s vaše strane upravo ide u tom smjeru, da biste vi htjeli i strože sankcioniranje rada zastupnika. Sve što ste rekli do sada upravo je išlo u tome smjeru, da nije dovoljno samo petkom propisati tu obavezu. ne razmišljate tako, ali svi ste rekli koliko sam slušao da bi zapravo trebalo propisati takve sankcije i za druge oblike rada zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle takve sankcije su propisane u drugim parlamentima, dakle rekli smo za sva plenarna zasjedanja, za rad u radnim tijelima u kojima je pojedini zastupnik član i kod glasovanja, mi smo to naveli iz razloga da vidimo koje sve opcije postoje komparativno i da nađemo najbolje rješenje.

lijepo je da ste proučili kakva je praksa u ostalim europskim parlamentima i da ste tamo uočili da kazne postoje, sankcije postoje u puno širem obimu nego što ste ih vi ovdje predložili, pa zašto ih onda jednostavno niste pokušali izjednačiti sa recimo sa Francuskom ili s Poljskom koju ste spomenuli? Vi se cijelo vrijeme predstavljate kao reformska stranka štoviše ove ste prijedloge izmjena zakona predstavili kao jamstvo, znači upotrijebili ste vrlo jaki pojam, međutim mi opet slušamo o malom koraku o koraku u dobrom pravcu koje će oporba svojim amandmanima onda doraditi da bi to konačno na nešto ličilo. Znači u biti možemo konstatirati da se ta vaša jamstva pretvaraju u nekakvu improvizaciju radi opravdavanja pred javnošću zašto se išlo u koaliciju sa HDZ-om. Također ako ste već uspoređivali praksu u europskim državama, ne bi bilo loše da ste usporedili praksu u Hrvatskoj jer postoje nekakve sankcije i za ljude koji su zaposleni u državnim ustanovama i državnim institucijama budite sigurni da su te sankcije daleko strože od bilo kojeg europskog parlamenta. Naime, može se ostati ne samo bez plaće nego se može dobiti i otkaz, ti ljudi dolaze na posao svakodnevno, vrlo odgovorno, vrlo časno rade svoj posao, a ovdje se eto dakle predlaže da samo u određeno vrijeme saborski zastupnik ne mora biti na svojem radnom mjestu, a u ostalim danima može

sigurno očekujemo i od vas konstruktivni prijedlog, dakle da ovu našu inicijativu kao i drugi zastupnici mogu kvalitetnije normativno doraditi tako da definiramo sve ne samo situacije u kojima očekujemo precizno formulirati kada može slijediti određena sankcija za nerad zastupnika i da to normativno bude kvalitetnije nego što je sada ovdje definirano u ovom predloženom zakonskom tekstu. Dakle, molimo vas da ukoliko smatrate da treba kvalitetnije normativno doraditi, molim vas da nam dostavite vaš prijedlog i ugradit ćemo u konačni tekst prijedloga zakona, ukoliko bude kvalitetan i ukoliko bude odgovarao svrsi, namjeri predlagatelja. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Iduća replika uvaženi kolega Tomislav Saucha. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče. Kolega vi niste bili na odborima, bili ste bolesni, no međutim to vas ne sprečava da ste se mogli danas konzultirati sa time što su govorile vaše kolege na odborima. Dakle, vaš kolega Šimić koji je bio tada predstavljao ovaj zakon je rekao i to postoji zabilježeno, da je MOST-u bitno da se mi u petak pojavimo samo u Hrvatskom saboru, a ne da sjedimo ovdje, da držimo kvorum. Zašto je to rekao? Zato što smo mi argumentirali i to dosta uspješno uspješno da je ne sudjelovanje opozicije na glasovanju legitiman vid parlamentarne borbe i da je to naše pravo, i da je to najnormalniji način da mi kao opozicija tj. jedini način da mi kao opozicija spriječimo donošenje nekog zakona s kojima se ne slažemo. Ne znam da li vi shvaćate kolega odnos pozicije i opozicije, dakle vi ste većina, mi smo manjina, mi ne možemo vas prelgasati. No međutim, ako nema dovoljno zastupnika u Saboru, a to je vaš posao, vaša odgovornost ne naša. Mi možemo izaći iz sabornice i onemogućiti izglasavanje. Sjećate se sigurno kako je to funkcionirao u prošlom sazivu Sabora kada ste se mučili vi i kolege iz HDZ-a skupiti kvorum. A mi smo onda u nekoliko navrata napravili ono šta od nas očekuju naši glasaći a to je da smo spriječili donošenje nekih od zakona za koje smo mi duboko smatrali da su štetni. još jedna stvar koju vi očito nikako da shvatite a godinu dana ste već tu da nije rad zastupnika samo sjedenje u ovim klupama a definitivno ne petkom. Petkom, tj. dolazak na glasovanje nije rad kolega, vi bi to trebali znati, vi ste profesor na pravnom fakultetu, to je izraz političke volje. Dakle možete glasati za, protiv, suzdržano ili se uopće ne pojaviti na glasanju. Dakle nema teoretske šanse da mi vama držimo kvorum. To je vaš posao. Odgovor na repliku uvaženi kolega Podlolnjak. **Podolnjak, Robert (MOST)** Ne mogu govoriti o tome što je govorio kolega Šimić, ja mogu govoriti o zakonskoj odredbi kakva sada stoji u prijedlogu a ona stoji ovako. Izostanak zastupnika sa glasovanja u Hrvatskom saboru, dakle po predloženoj odredbi jasno je na šta se misli. Drugo, vi možete slobodno govoriti o vašem demokratskom pravu da ne sudjelujete u glasovanju i da ne držite kvorum vladajućoj većini kao što ste rekli. Ja sam ovdje samo naveo primjere europskih država gdje se to sankcionira ne glasovanje sa zastupnika kao potpuno legitimno i normirano u pojedinim propisima koje imaju pojedine europske države. I na kraju moram reći da ne znam zašto ste rekli da vaši birači honoriraju tu činjenicu da ste vi odlazili sa glasovanja, da ste rušili kvorum i na taj način politički djelovali. Ja bih rekao da vam to vaši birači nisu honorirali i da ste zbog toga i danas još uvijek u opoziciji kao što ste bili i u prošlom mandatu, očito niste dobro radili. Hvala lijepo. Hvala i vama. Idući je na redu uvaženi kolega Branko Bačić. podržavam donošenje ovog zakona čija je namjera i cilj rekao bih povećanje digniteta Hrvatskom saboru, izoštravanje odgovornosti nas saborskih zastupnika prema biračima biračima koji su nas izabrali. Da li je to najbolje rješenje, nisam do kraja siguran i zato držim da ćemo do drugog čitanja poboljšati ovaj prijedlog zakona sa brojnim kvalitetnim primjedbama koje smo čuli na odboru a i kroz već do sada iznesene replike. Ja bih vam predložio da do drugog čitanja pričekamo najavu, odnosno donošenje etičkog kodeksa kojega je najavio predsjednik Sabora na predsjedništvu Hrvatskoga sabora. Bilo bi dobro da taj etički kodeks donesemo i ne samo da ga donesemo nego da ga pokušamo donijeti konsenzusom a da onda eventualno kršenje tog etičkog kodeksa i sve ono što smo čuli tijekom ove dosadašnje rasprave i na samim odborima, pokušamo involvirati u konačni prijedlog zakona kako bi i taj zakon kao što ste i vi sami rekli pokušali donijeti konsenzusom. Moram reći da se slažem sa brojnim primjedbama koje smo čuli i koje možda do kraja ne ukazuju da sam prijedlog zakona do kraja nije dobro osmišljen, da dolazi vjerojatno i kroz mogućnost poboljšanja i Poslovnika Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora, tako da ima mogućnosti kako poboljšati ovaj prijedlog zakona. Inače, slažem se sa onom posljedicom koja kaže da napisana knjiga ima tisuću primjedaba a nenapisana nema niti jedne, jer jednostavno nije napisana. Tako držim i sa ovim prijedlogom zakona. Podržavam njegovo donošenje, trebalo je s time započeti a kroz samu raspravu, kroz primjedbe pokušavamo ga učiniti onakvim da ga doista donesemo konsenzusom. Jer nema razloga i nikome u ovdje u ovoj sabornici nije stalo, nije, i važno bi bilo da ovaj zakon donesemo doista konsenuzusom. **Jandroković, Vrlo kratko, odgovor poštovanom kolegi zastupniku. Slažemo se s vama da je nužno potrebno donijeti etički kodeks zastupnika i vjerujem da ćemo to uskoro zajedno učiniti u suglasje svih klubova zastupnika. Ali u pravilu etički kodeks ne sankcionira financijski zastupnike, dakle to je drugačija vrsta akta. Tako da mi ćemo ostati i nadalje skloni varijanti da zakonom reguliramo ovo pitanje ali vidjeti ćemo

stranke MOST-a a da je tome tako stoji činjenica upravo da oni koji se zalažu za ovakva rješenja sami ne prisustvuju svojim zakonskim prijedlozima koje predlažu u Saboru. Pa su tako jučer imenovali 4 osobe koje će sudjelovati u radu ovog uvaženog Doma, ali oni ne mare šta mi imamo reći o tome i onda nitko od njih ne sudjeluje u velikoj većini jučerašnje rasprave. Da li se ovim sankcijama ili kaznama, kako iz zovete želi podići kvaliteta rada onda ste na krivom tragu jer kvalitetu rada nećete podići jer nema razlike između nedolaska i ne sudjelovanja na ovim raspravama a vi to nećete sankcionirati. Vaši zakonski prijedlozi koje ste stavili pod ime jamstva i koje ste stavili u rad ovoga Sabora zapravo vrijeđaju nas koji želimo ozbiljno raditi u Hrvatskom saboru. Vi dajete idejne prijedloge rješenja pa na svaku zdravu razumsku kritiku kažete super, evo možete nam to pomoći malo, pa ćete nam doraditi, pa ćemo mi biti pametniji za sljedeći puta. Dakle vi imate mogućnost da stavljate određene zakonske prijedloge na dnevni red a slični su u sljedećem primjeru, to je kao kada bih ja htio smanjiti broj dana koje provode na bolovanju zaposleni u javnom sektoru u odnosu na privatni sektor pa bih predložio Izmjene zakona o mirovinskom osiguranju. Pa bi se tu razvila tema, cilj je dobar, opravdan, pa ćemo manju ili višu mirovinu određivati ali što je zapravo cilj? Vi kompletno fulate cijela zakonska rješenja, uzimate nama 150 dana radnih i oćete da smo mi baš u petak ovdje jer bi kažnjavali, a kažnjavali bi vidimo iz ovih resora koje ste uzeli policiji i pravosuđu. Ja bi vas populistički kaznio

jučer je bila nezgodna okolnost zbog komemoracije u Teznom kojoj su prisustvovali mnogi zastupnici. Zbog te okolnosti koja je bila izuzetno važna dogodila se situacija da u određenom trenutku nije bilo predlagatelja zakona ovdje. I ja bih predložio evo sada javno kada se ubuduće dogode takve situacije da je neki važni događaj protokolarni, simbolički na kojem žele prisustvovati zastupnici da bi u tom trenutku trebalo ili prekinuti popodnevno zasjedanje ili neki drugi dan to nadoknaditi kako bi se omogućilo svim zastupnicima koji to žele a o tome su govorili danas i zastupnici drugih klubova koji možda nisu bili obavješteni ili nisu znali od svojih čelnika da se mogu prijaviti za tu komemoraciju i ubuduće nam se ne dogodi takva situacija. Predlažem da o tome vodi računa i predsjedništvo Hrvatskog sabora, da u takvim situacijama se omogući što većem broju zastupnika da im prisustvuje a da onda ne dođemo u situaciju u kojoj ste sada s pravom naglasili da nema predlagatelja zakona, dakle nekog od zastupnika iz kluba koji će braniti taj zakon i odgovarati na primjedbe zastupnika. Hvala lijepa. Prije nego što dadem iduću repliku slažem se s vama uvaženi kolega Podolnjak da o takvim stvarima treba razgovarati predsjedništvo i vjerojatno bi se izbjegla onda i ova situacija o kojoj je govorio kolega Mišić. Dakle za ovoga puta mogu se, mogu izraziti žaljenje što se dogodilo ovo što se dogodilo i mislim da je trebalo kroz jedan dopis izvijestiti sve klubove zastupnika da postoji organizirani put. Ovoga puta izgleda da je samo su neki znali, neki su se organizirali onda kao klub i moja isprika ako mogu u ime predsjedništva Hrvatskog sabora to se više neće sigurno dogoditi. Nastavljamo s raspravom. Idući je, odnosno s replikama, idući je uvaženi kolega Milorad Pupovac. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Podolnjak, ako možete zamisliti situaciju u jednom prosječnom hrvatskom osnovnoškolskom ili srednjoškolskom razredu u kojem nastavnica koja obavlja poslove razrednice žrtva je obiteljskog nasilja, 50% nastavnika mora raditi u fušu da bi skrpala kraj s krajem, a učenici njih preko 45% imaju loše ocjene. I onda se direktor škole ili neki drugi entuzijast sjeti da bi nošenje kuta, plavih obavezno bilo rješenje da se situacija u razredu popravi. Pa otprilike tako izgleda vaš prijedlog zakona, otprilike tako. Uz svo dužno poštovanje prema osnovnoj intenciji a to je da se popravi rad zastupnika u Hrvatskom saboru. To svi znamo da treba popravljati pogotovo mi koji smo duže ovdje. Ali na ovakav način sasvim sigurno rezultata neće biti kao što ga nije bilo niti registracijama pri ulasku u zgradu, pri ulasku ovdje u dvoranu i izlasku iz dvorane. Koji je rezultat? Ništa, nikakav. tome, nemam nikakav problem s tim da vi uvodite financijske sankcije, nemam nikakav problem da uvodimo bilo kakve sankcije. Dakle, vaša intencija je u osnovi dobra ali način je loš. I mene čudi to od vas koji biste to trebali razumjeti. Loš je zato što ne vidite da to ne može donijeti rezultate i s druge strane loš je zbog toga što zastupnicima ograničavate elementarne ustavne ovlasti. To da li ću ja biti petkom na glasanju ili ću stajati ispred Sabora sa ljudima koji protestiraju protiv zakona koji je na dnevnom redu i koji se treba izglasavati moja zastupnička stvar a ne vaša. I to mi ne možete ograničiti, nikome i ne smijete. Ja moramo ponovno naglasiti jer čini mi se da uporno nitko od vas kolega koji replicirate nije htio čuti ono što sam rekao u uvodnom izlaganju a to je da naš prijedlog financijskih sankcija ni malo odudara od suvremene demokratske prakse u pojedinim parlamentima europskih država koje sam naznačio. Ili ćete smatrati da u svim tim parlamentima postoji jedna demokratska, nedemokratska autoritarna praksa da se zastupnike tjera da moraju dolaziti na glasovanje i uskraćuje im se demokratsko pravo da kao primjerice oporbeni zastupnici ne dolaze na glasovanje jer time koriste neko svoje pravo slobodnog parlamentarnog mandata. Sve države koje sam vam nabrojao upravo naglašavaju taj moment ne samo nedolaska na sjednice nego upravo ne glasovanja. Dakle, ako je to normirano i propisano u svim državama koje sam naveo kao bismo to mogli smatrati nedemokratskim, neustavnim, kršenjem demokratskog prava i slobodnog parlamentarnog mandata ili imuniteta zastupnika. Po nama u klubu nezavisnih lista nikako. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Poštovani gospodine potpredsjedniče, naš Poslovnik jasno propisuje da zastupnik zastupnika ne bi trebao vrijeđati, ne bi trebalo vrijeđati ni na koji način. A vi gospodine Podolnjak vrijeđate našu zdravu pamet. Ako ne svih barem moju. Recite nam koje su to zemlje i koji su uvjeti u kojima zastupnici rade? …/Upadica Jandroković: Uvaženi kolega ja vas molim./… Imaju li stol na kojem mogu pripremiti raspravu?

I zadnja replika uvaženi kolega Joško Klisović. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Gospodine Podolnjak, rekli ste u svojoj raspravi da birači ne odlučuju odlučujuće na izbor zastupnika u Sabor, nego stranačka vodstva koja definiraju stranačke liste. zaboravili ste da se ljudi prijavljuju kao nezavisni kandidati i da bivaju izabrani, pa i vaša stranka MOST Nezavisnih lista je došla na svjetlo dana jer su ljudi kao nezavisni kandidati pobijedili. Dakle, morate uzeti cijeli kontekst. S druge strane, ne možete oduzeti strankama pravo da bilo njihova stranačka tijela izaberu kandidate koje će staviti na liste, bilo da pred izborima u stranci stranački članovi odaberu svoje kandidate. Druga stvar što druge države neke od njih imaju kažnjavanje zastupnika ne znači, nije nikakav argument i ne znači da to moramo uvesti i mi. Puno više ih nema takva rješenja. Postoje pet načina glasovanja. Vi nam hoćete dva oduzeti. Jedno je glasat za, glasat protiv, biti suzdržan ali i biti u dvorani, a ne biti dio glasanja, ali ste dio kvoruma. Ili izaći iz dvorane i ne biti dio niti kvoruma. Sve su legitimni načini izražavanja političkih stavova i ne smije se zastupniku oduzeti, odnosno kažnjavat ga za iznošenje svojih stavova kao što vam je rečeno tako propisuje i naš Ustav. Puno bi bilo bolje ne donositi protuustavne zakone, nego utvrditi dobre prakse i kodeks ponašanja zastupnika, stavit na savjest zastupniku, stavit na njegovu etničku savjest kako se ponaša. A onda su tu i birači prema kojima ima političku odgovornost i koji ga mogu za njegovo ponašanje kazniti. A da ne kažem da je tu i stranka koju on ako ignorira u svom radu, njen politički smjer također može poduzeti određene aktivnosti prema njemu. Da li zastupnik radi ili ne? Lijepo je neki dan govorio bivši zastupnik HDZ-a Andrija Hebrang koji nam je kazao da pošto nema zastupnik stola i stolicu u Saboru, nema kompjutera da je on pisao svoje govore u automobilu na parkiralištu.

Ukoliko jednog dana zakon koji ćemo izglasati bude na ocjeni ustavnosti mi ćemo utvrditi da je on u potpunosti u skladu sa Ustavom i da ne kršimo ni jedno pravo vas kao zastupnika ukoliko ćemo propisati određene financijske sankcije i obveze zastupnika da li uz prisustvovanje, da li uz glasovanje ili na neki drugi način sudjelovanje u radu Parlamenta. Ali nemojte unaprijed reći da nešto što predlažemo je protivno Ustavu. Ovo što predlažemo uobičajeno je u nizu drugih država. Možete naći u različitim priručnicima Interparlamentarne unije i mi imamo određeno izaslanstvo pri Interparlamentarnoj uniji. Dakle, lako je vidjeti da i drugi parlamenti koriste iste normativne sankcije za svoje zastupnike. Pretpostavljam da svi imamo demokratske ustave u kojima propisujemo slobodni parlamentarni mandat, u kojima propisujemo imunitet zastupnika. Ali svejedno i usprkos tome oni su financijski kažnjeni negdje čak i drastično ukoliko ne sudjeluju, ne rade ili ne pribivaju parlamentu u dane parlamentarnih zasjedanja i rada radnih tijela. Ovime smo završili sa replikama na uvodno izlaganje predlagatelja. Sada bi se ako žele mogli javiti predsjednici odbora, izvjestitelji odbora. Imamo dva odbora. Za zakonodavstvo kolega Dražen Bošnjaković neće. I kolega Miroslav Šimić, njega nema u ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Tako da onda otvaram raspravu. I prvi se za raspravu javio Klub zastupnika SDP-a u čije ime će govoriti uvaženi kolega Tomislav Saucha. Izvolite.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 saborskih zastupnika i Sabora kao institucije. Mi smo itekako svjesni kolegice i kolege da je prizor prazne saborske dvorane ružan i da iritira i svjesni smo isto tako lošeg imidža kojeg mi kao saborski zastupnici imamo u javnosti. I svi smo tome pomalo krivi. I ovaj zakon bi trebao ići u smjeru dizanja digniteta. Na ovakav način se ne diže dignitet. No No međutim, mi danas ovdje u stvari raspravljamo u potpunosti drugome, a to je kako mi doživljavamo šta je to rad saborskog zastupnika. Dakle, očito se tu fundamentalno razlikujemo. Dakle, je li rad saborskog zastupnika samo sjedenje u ovim crvenim foteljama što je očito jedini kriterij kolegama iz MOST-a. Ako je, onda je to jedan od najjednostavnijih poslova u Hrvatskoj, najpreplaćeniji. Potrebno nam je malo dobro zicflajša, dobar mjehur, malo strpljenja, po mogućnosti da niste pušač i vrlo lako ćete izdržati cijeli dan sjedeći tu od pola 10 do nekakvih sedam, osam dok kolege iz Živog zida ne završe sa svojim raspravama. Mi u SDP-u smatramo da posao, očito za razliku od vas kolege iz MOST-a, da posao saborskog zastupnika nije samo sjedenje u ovim crvenim foteljama, da postoje i neki drugi poslovi koje rade saborski zastupnici koji su nešto malo manje vidljivi, ali nisu ništa manje važni. Da li je posao saborskog zastupnika jednako tako i pisanje prijedloga zakona, amandmana, proučavanje materijala, pisanje zastupničkih pitanja naravno da je. I mislim da ćete se i vi s time složiti. Ali taj dio posla se ne odvija u sabornici, taj dio posla se odvija u kancelarijama. Znači, nije toliko vidljiv. Kada bi imali kancelarije tj. urede. Većina od nas ovdje nema ni stol, ni stolicu, a kamoli ured. Je li posao zastupnika rad na terenu sa građanima u našim izbornim jedinicama koji su nas birali, da budemo među njima, da čujemo njihove ideje, da budemo njihov glas u Saboru? Je. Mislim da je to jedan od temeljnih naših zadataka. I to se također ne odvija ovdje u ovoj sabornici nego na terenu. Znate, aktivnosti na terenu je dosta teško planirati kolege iz MOST-a, a to ćete vidjeti kako će vrijeme odmicati i kako će i vama dolaziti kampanja za lokalne izbore. Ali ja govorim o ovome radu na terenu koji recimo je izvan našeg utjecaja jer nešto se desi. Mi kao zastupnici želimo otići na teren, možda održati presicu, čuti što ljudi imaju za reći. Na primjer kolege iz Živog zida što oni mogu znati kad će njima biti neka deložacija koju bi htjeli spriječiti, kako da mi to njima sankcijama zabranjujemo? Pa to je njihovo pravo. Iz ovog zakona kolegice i kolege vidi se sva MOST-ova nevjerodostojnost. Ovo je naime jedan od 7 temeljnih zakona o kojima su kolege iz MOST-a i HDZ-a pregovarali punih mjesec dana. O tome je ovisila sudbina Vlade Republike Hrvatske samim time i sudbina naše države. I od tog zakona koji je tako najavljivao da će se kažnjavati svaki najmanji propust, nedolazak u Sabor, nedolazak na radna tijela, što je ostalo? Ostalo je vrlo malo i ostalo je vrlo loše. Gdje je nestao taj prvi prijedlog? Poznavajući kolege iz MOST-a vjerujem da ovo nije bio originalni prijedlog. Ostao je vjerojatno negdje na usuglašavanju sa starim političkim partnerom. Ostao je jeftini populizam i demagogija. Gledajte, ono što je ostalo u ovome zakonu koji je loš i nemojte prebacivati sad lopticu na nas jer kolege iz HDZ-a neće izglasati vašu originalnu verziju, jel' tako, pa sad prebacujete lopticu na nas pa kažete evo kad imate toliko puno dobrih ideja ako bi htjeli kažnjavati dajte nam prijedlog, dajte nam ruke pa ćemo mi to izglasati. Kolege vi ste pozicija, vidite kolika je, počinje odavde i završava tamo. To je vaša odgovornost. Želite donositi zakone? Slobodno. Ono što je ostalo je čista demagogija. Znate zašto? Jer kad čovjek nema pametnijih ideja onda se najlakše dosjetiti ovakvih demagoških demagoških poteza koji su tako popularni u javnosti. Ajmo disciplinirati one koji i inače imaju u javnosti tako lošu percepciju. Jer ovaj zakon ide od pretpostavke da su svi saborski zastupnici pretpostavljam izuzev kolega iz MOST-a jer oni su najbolji, najpametniji i najmoralniji, ali da smo svi mi ostali neradnici. I da nas se jedino i samo novčanim kaznama može natjerati u ove klupe. To je uvijek popularno kod građana i tu hvatate jeftine političke demagoške poene. konstruktivnim poboljšanjima radite na ugledu Sabora za kojeg je MOST preuzeo odgovornost, imate predsjednika Sabora, ide se s ovakvim jednim zakonom koji šalje takvu ružnu poruku o svojim kolegama. U zakonu je ostalo još samo to, dakle od svih tih najava pompoznih i pretencioznih, ostao je samo zahtjev da oporba petkom dolazi u Sabor i da drži kvorum vladajućima. Kolegice i kolege gospodin Podolnjak, kolega Podolnjak je rekao da je to rad. To nije rad, to je izražavanje političke volje. To je jednako tako kao i glasanje. To sam vam maloprije rekao to je vid parlamentarne borbe. To je jedini način na koji mi kao opozicija možemo spriječiti donošenje nekog zakona a ne rad. Očito kolega Podolnjak ne razumije što je to rad. I to je nama najspornije od svega. I mi to prihvatiti nećemo bez obzira na kakve god vi sankcije uveli. Možete uvesti i tjelesno kažnjavanje što se nas tiče, mislim da bi vam možda i to bilo ovako blisko i srcu milu, ali nećemo na to pristati. Dakle, ja ne kažem da mi nećemo petkom dolaziti nikada i da nećemo glasati. To bi bilo prilično glupo, mi smo opozicija i želimo da se naše mišljenje i glasovi čuju. Ali kada procijenimo da će to srušiti neki loš zakon nećemo doći. Vi se sjećate, tu su nam ostale traume iz prošlih mandata, kada smo ne jednom vam srušili kvorum u ovom Saboru. Pa ste cvilili da uđemo unutra i da donesemo zakone. Niste se mogli okupiti. I tada smo uspjeli u svome naumu. A to kako smo nakon toga prošli na izborima pa gledajte nisam siguran da baš to glasači nisu vrednovali. Ja sam htio reći jednu stvar ali očito kolega Podolnjak mi je ustvari, ustvari ne znam jel' mi izbio taj argument ili nije. Jer kolega Šimić, a ne znam tko je još bio sa nama na tom odboru pošto su kolege iz MOST-a bili prilično neredoviti na tim odborima. Na Odboru za zakonodavstvo iz trećeg pokušaja smo mi uspjeli raspraviti o ovom zakonu jer se prva dva puta nisu pojavila gospoda koja nama danas dijele lekcije. Na tom trećem pokušaju kolega Šimić nam je rekao ne, ne vi ste krivo shvatili mi smatramo da je pravo pozicije ne glasovati, mi samo želimo da vi dođete u ovu zgradu. Bukvalno je to rekao. Žao mi je što se nisu snimale te rasprave. Žao mi je što nema fonograma sa te sjednice, on je to rekao. Ja sam to bio tada komentirao pa dobro pa nije valjda da je MOST-u samo važno da mi dođemo u Sabor kao zgradu. Pa nećemo biti valjda toliko cinični? On je rekao možete biti na hodnicima, samo budite u Saboru. Dakle, forma bez sadržaja. No međutim, evo kolega Podolnjak se vratio sa bolovanja i ja mu želim, nadam se da se oporavio, želim mu sve najbolje ali odjedanput je opet drastično promijenio stajalište. Recimo ja sam se pripremio za jednu raspravu i sad je moram mijenjati. A vi se ne možete dogovoriti. Forma bez ikakvog sadržaja drage moje kolege. U ovom zakonu, ne samo malo nisam se pogubio, samo malo, samo je prevažna tema da bi samo tako preletio kroz to. Gledajte, pa to je mali zakon ali očito samo vama kolegama iz MOST-a postoje malo manje i malo više ozbiljne promjene zakona. Meni je svaka promjena zakona važna, a pogotovo ova. U ovom zakonu također se daju neke ovlasti predsjedniku Sabora koje nisu … sa demokratskom ulogom predsjednika Parlamenta, mislim da ćemo se složiti. On sukladno ovom zakonu daje ispričnice, dijeli kazne, odlučuje jeli netko izostao sa glasanja opravdano ili ne opravdano. Kolege, predsjednik Sabora je šef institucije, on je vama šef, ali nije nama šef, tj. vama je šef kao političkoj grupaciji. Mi svoje lidere biramo, mi odgovaramo građanima i odgovaramo političkim strankama. A koliki je prijezir MOST-a također prema političkim strankama se vidi kako se posebno apostrofiralo u 4. stavku ovoga maloga zakona, gdje se kaže da se političke aktivnosti neće smatrati, dakle službeni putevi za političke svrhe se neće stranačke svrhe se neće smatrati opravdanim izostankom. Pa kolege, vi ste postali politička stranka, niste više MOST nezasitnih lista, ispričavam se, nezavisnih lista, vi ste sada politička stranka, dio mainstreama, Vlade, dajte to prihvatite već jednom. Inače znate parlamentarizam je jedno od temeljni ustavnih vrednota, pogledajte si Ustav članak 3. a također o vjerodostojnosti MOST-a jako puno govori, činjenica da smo mi ovaj tjedan kolegice i kolege počeli raditi od srijede i to znate čijom odlukom, odlukom vašeg predsjednika Sabora. Dakle ako je kriterij sjedenje u ovim klupama, a mi smo tek počeli raditi od srijedi, a onda smo grdo podbacili. Ja postavljam pitanje, zašto nismo radili svaki dan? Dakle ljudi koji nama žele govoriti da moramo tu se pojaviti, da bi im držali kvorum, a da ćemo u suprotnome platiti sankciju, nas nisu sazvali da sjedimo tu. Ponedjeljak i utorak, to su dva dana kolega, dva dana, mi nismo radili sukladno vašim kriterijima, ja smatram da jesmo, ali po ovim kriterijima nismo. Gledajte da ne bi ispalo, imam još malo vremena, da ne bi ispalo kao što uvijek govorite da samo kritiziramo, da ništa ne predlažemo, da ne bi ispalo da se mi sada grčevito borimo za nekakve pravice i novčana davanja, evo jedan konkretan prijedlog. Ispred svakog od vas je kartica sa imenom i prezimenom, dakle to je kartica za glasanje, znate kako to funkcionira, uđete unutra, gurnete karticu, pritisnete jednako kao kod glasanja petkom. Idemo uvesti sistem da svaki puta kada neko od nas uđe u ovu sabornicu i sjedne na svoju fotelju, namjerno ne govorim na svoje radno mjesto nego svoju fotelju, neka lijepo gurne karticu i neka se registrira. I idemo taj podatak učiniti konstantno, javno dostupnim na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora, dakle na jednaki način kao petkom prilikom glasovanja pa neka svaki građanin RH vidi tko od nas i kada je prisutan u Hrvatskom saboru, a kada nije, pa neka nam građani budu ti koji će nas pozvati na odgovornost i reći gdje si bio, šta si radio. Pritisak javnosti, kolegice i kolege, i neka oni odluče da li je taj izostanak bio opravdan ili ne opravdan, a ne predsjednik Hrvatskog sabora. Nemojte raditi od nas pučkoškolce, a od predsjednika Sabora nemojte raditi nekakvog ravnatelja škole ili razrednika. Ponižavate i nas i instituciju predsjednika Sabora. Da zaključim, klub SDP-a smatra da saborski zastupnici moraju zaraditi svaku kunu koju dobe u Hrvatskom saboru kao plaću jer nam tu plaću uplaćuju porezni obveznici RH birači i jedino samo njima odgovaramo za svoj rad. Opozicija ima neotuđivo pravo ne sudjelovati u postupku glasovanja jer to je naš izraz političke volje, a ne pitanje rada ili ne rada i od toga nećemo odustati ni milimetra. Jedini kriterij vrednovanja našega rada ili eventualnoga nerada je rezultat na izborima i to je srž svega. Mi smo kolegice i kolege u Hrvatskom saboru, mi smo političari, mi se natječemo na izborima, mi želimo izbore dobiti, želimo da se naše ideje implementiraju. I vjerujte mi nema veće kazne ni za jednu političku opciju nego gubitak na izborima. Nikakve kazne petsto kuna, tisuću kuna, to je ništa. Ovaj zakon opet ću ponoviti, je forma lišena sadržaja, pokušavaj spašavanja jer je jako teško u ovom trenutku povući ono što se tako pompozno bilo najavljivalo. I ovim se zakonom ne rješava apsolutno ništa drage kolege. Poslušajte moj savjet, razmislite o ideji, dobra je ideja, idemo dati građanima da odlučuju da li radimo ili ne. Ne predsjedniku Sabora, ne vama kolege iz MOST-a, niste vi arbitar niti jedini kriterij. SDP ovakav zakon kakav ste vi predložili nema šanse da podrži, a mi ćemo vam dati prijedloge pa vi onda vidite da li se s tim slažete ili ne. Mi smo opozicija, vi ste pozicija kolege. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega SAucha. Čini mi ste da ste uspjeli postići rekord što se tiče replika jer ih imamo najavljenih 17, pa krenimo

Hvala vam lijepa potpredsjedniče. Kolega SAucha, slažem se u potpunosti sa vašom raspravom i ovih proteklih nekoliko dana bio sam u nedoumici, da li je ovaj čitav niz prijedloga MOST-a u biti samo stvaranje dojma da se tu nešto radi i postavlja uvjete pred HDZ. Ali od jučer sam siguran da su ovi zakoni u biti bacanje prašine u oči, da iza i ispod žita prođe porezna reforma koja će udariti na najsiromašnije građane našega društva. MOST predlaže ove zakone da naši građani ne bi raspravljali o tome da će 7% poskupiti mlijeko od 2018. godine, da će 11% poskupiti šećer, da će poskupiti kruh, da će lijekovi teme./… … za sve naše sugrađane, da zdravstvo neće biti jeftinije i da će obrazovanje biti skuplje jer se knjige. Ne, oprostite ne./… Ja govorim o tome da je ovaj zakon i svi zakoni MOST-a su predloženi u Hrvatskom pa i ovaj zakon o 5 stotina kuna kažnjavanja naših zastupnika za navodni ne dolazak na glasanje u biti bacanje prašine u oči da se poskupi kruh, mlijeko, šećer, lijekovi i knjige. Bogati će nakon porezne reforme HDZ, MOST biti bogatiji a siromašniji će imati veće troškove života. I to je ono o čemu mi ovdje moramo govoriti. I to je ono o čemu treba govoriti kolegama iz MOST-a. Nikakvih 500 kuna. Ja bih kaznio sa 500 kuna one zastupnike koji glasaju za poreznu reformu gdje će mlijeko, kruh i šećer i lijekovi i knjige poskupiti. Njih treba kazniti sa 500 kuna a ne one koji neće glasati i neće činiti kvorum na dan sjednice. Hvala vam lijepo. Hvala. Prije odgovora imamo povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik Maro Kristić. Izvolite. **Kristić, Maro (MOST)** Poštovani predsjedavajući, kolega Maras još od jučer nastavlja sa ovakvom praksom da praktički iznosi činjenice koje apsolutno nemaju nikakve veze sa točkom dnevnog reda … …/Upadica Reiner: Recite koji članak je povrijeđen?/… Poslovnika o radu Sabora koji nažalost kolega Maras ne zna jer on toliko odgovorno obnaša dužnost saborskog zastupnika da u ovo vrijeme koliko je bio zastupnik nije bio u stanju pogledati Poslovnik. On mora znati da postoji legitiman način da iznese svoje primjedbe. Prije sjednice je imao priliku zatražiti pauzu, dobio bi priliku 5 minuta i govorio bi. ja sam kolegu Marasa i upozorio na to i ja molim isto sve kolege da se držimo teme. Postoji niz načina na koje svatko od nas može izreći svoje stavove koji nemaju veze sa prijedlozima zakona ili dokumentima o kojima se u tom trenutku raspravlja. Postoji legitiman i poslovnički niz načina načina da se to napravi. Molim vas, držimo ih se, držimo se Poslovnika, nemojmo ga svjesno kršiti. Odgovoriti će uvaženi, izvolite kolega Maras.

ja sam mu odgovorio da je u pravu./… treba kazniti one zastupnike koji će glasati da poskupi šećer, mlijeko, kruh, lijekovi i knjige. To je moj stav po ovom zakonu. Ako treba napisati amandman ja ću ga napisati. Ali nemate pravo i nemate pravo povlađivati MOST-u zato što ste u koaliciji a meni ne dati govoriti da govorim o problemima koji naše građane muče. Naše građane muči da se ispod žita … …/Upadica Reiner: Kolega ponavljate, vjerojatno mislite da su saborski zastupnici slabe inteligencije pa vas nisu shvatili prvi puta. Ja vas molim… …/Upadica Maras: Ne, ne mislim to, nego mislim gospodine potpredsjedniče da se govori…/… Ja vas opominjem!

Opet, da. Izvolite. Ali odgovoriti će uvaženi zastupnik Tomislav Saucha. …/Upadica se ne čuje./… O, odlično onda. Sljedeći govornik biti će, odnosno replika biti će uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Drago mi je da ste isključili ovog gospodina jer, ne zbog toga što on govori ili kako treba govoriti nego zbog te njihove gordosti i bezobrazluka da jednostavno ne žele poštivati predsjedatelja sjednice i to čine uredno ne bi li izazvali nekakav drugačiji efekt, njima interesantan. Ali sada o replici.

onome o čemu je govorio kolega iz SDP-a. Činjenica je da obračun zastupnika sa samima sobom nije nešto što je novo i to traje od 2012. godine i nije to počeo ni MOST ni HDZ, počeo je to SDP. Tada sjetimo se samo čuvenog ukidanja povlaštenih mirovina, sjetimo se onih koji su bili tada najglasniji, ukinuli su ih svima ali onima koji su bili najglasniji njima su te mirovine nakon odluke Ustavnog suda ostale. Sljedeći pokušaj SDP-a da podigne dignitet ovog Doma i saborskih zastupnika bilo je tzv. elektronsko registriranje zastupnika prilikom ulaska u Sabor ali ne i izlaska iz Sabora. Gospodin Peđa Grbin nam je iznio jedno 100 razloga zašto to treba, promijenili smo Poslovnik i to sve lijepo unutra piše i onda čujemo kolegu Stazića neki dan u medijima kaže ma baš ću im se ja registrirat, što bi im se ja registrirao kad to potrebno nije. I danas smo došli nakon čuvenih onih 6+6, pa 3+3 ukidanja toga do toga da se kaznimo jer smo na glasanju ili nismo. Kakva je praksa glasovanja? Imamo elektronsko, javno, dizanjem ruku i tajno. Što kaže elektronsko glasovanje? U prošlom mandatu vidjeli smo da sjede ovdje puna sabornica, gotovo svi zastupnici a kvoruma nema. Kako ćemo to kazniti? Očito da za to ne postoji način. Očito neće to riješiti ni ove izmjene zakona, ali bi svakako trebalo porazmisliti u dva čitanja na koji način riješiti i to pa možda i izmjenom Poslovnika. …/Upadica Reiner: Vrijeme./… Jer za javno glasanje dizanjem ruku oni su suzdržani, a za elektronsko ovi koji su prisutni a ne glasaju njih jednostavno nema i treba ih kazniti s 500 kuna. Kolega Tomislav Saucha je digao ruku. Izvolite za odgovor. **Saucha, Tomislav (SDP)** Poštovani kolega vi ste tu iznijeli jednu neistinu, ustvari ne znam kako bi to kvalificirao, neću reći glupost jer mi je to ružna riječ. Ali rekli ste da smo mi ukinuli mirovine, pa da smo ih onda vratili. Nismo ih vratili mi, vratio ih je Ustavni sud koliko ja znam. To ste i sami rekli. Ali ste insinuirali da ih je vratio nazad SDP. A što se tiče bilo kakvih kontrola dolazaka i odlazaka možda vas to boli. Ja se sjećam kada su vas pa da tako kažem uhvatile kamere usred bijelog dana trgu, Cvjetnome trgu u središtu, u centru Grada Zagreba kako fino mirno pijete kavicu negdje oko podneva. Tako da mislim, zato vjerujem da ste vi apriori protiv ovoga, ali mi nismo apriori protiv neke vrste kontrole, ali ne kontrole na način da se to radi pod prijetnjom kaznenih nekakvih mjera, financijskih sankcija. Nego upravo ono što sam rekao idemo učiniti prisutnost saborskih zastupnika u sabornici krajnje transparentnim. Idemo to staviti na ovaj displej, ili idemo to staviti na mrežne stranice i neka u svakom trenutku neko zna da li je kolega Borić u sabornici ili je na Cvjetnom trgu i pije kavicu. Samo to. Hvala. Kolega Bauk vi ste digli povredu Poslovnika. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Jesam gospodine potpredsjedniče. Prekršeno je toliko članaka Poslovnika da sam morao zapisati. Dakle članak 232., članak 237., članak 238. i 240. Idemo od kraja. Dakle članak 240. je prekršen jer ste kolegi Marasu izrekli mjeru opomenu s oduzimanjem riječi iako on u tom trenutku nije imao riječ jer je završio svoje izlaganje. Dakle to je prvo. **Reiner, Željko (HDZ)** On je govorio još kad sam mu ja to izrekao, dapače stalno je govorio i nikako se nije dao prekinuti. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Stoge ste vi bili u dilemi oćete mu izreći mjeru po 241. udaljenje sa sjednice, znači znači ipak nije toliko, onda ste ga trebali pustiti da završi. Što se tiče članka 232. a u vezi sa člankom 235. gospodin Borić je također izašao izvan okvira rasprave odnosno u replici se nije dotaknuo niti replike izlaganja gospodina Sauche, a niti teme koja je bila na dnevnome redu. I molim vas još jednu rečenicu, isteklo mi je vrijeme, molim vas jednu rečenicu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moj je prijedlog predlagateljima odnosno predsjedateljima da slijede praksu potpredsjednika Jandrokovića koja se može svesti u kraticu MOST, malo olabavimo s temom. Poslovnik nije prekršen, ali slažem se. Mislim da bi malo manje strasti i da bi malo manje razine

Molim uključite se. Glasujmo. Glasovanje

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je sa 82 glasa za, 27 suzdržanih i 7 protiv prihvaćen zaključak

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak. 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. 1. Sve primjedbe prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim uključite se. Glasujmo. Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je sa 82 glasa za, 27 suzdržanih i 7 protiv

Glasovanje je završeno.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da je sa 82 glasa za, 27 suzdržanih i 7 protiv prihvaćen zaključak kako su ga predložila saborska

Željko (HDZ)** Sada ćemo se vratiti na replike na izlaganje kolege Sauche. Sljedeća po redu je kolega Nikola Grmoja, nema ga, gubi pravo na repliku. Sljedeći je uvaženi zastupnik Blaženko Boban. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Saucha, malo je izblijedilo sada već vaše izlaganje nakon evo ova tri sata burnih u Saboru, jedno vrijeme mirnoće glasovanja, ali prethodilo je i onaj burni period sat vremena koji se dogodio. No meni je ostalo u sjećanju mnogo toga što ste vi izgovorili u svom izlaganju. Prije svega reći ću i vama unazad dva, tri dana kada je predsjedništvo Sabora razmatralo i govorilo o Etičkom kodeksu, ja sam razmišljao pa zar je zrelim ljudima, narodnim izaslanicima u ovom Visokom domu potreban potreban Etički kodeks. Ali poslije vašeg izlaganja uistinu sam siguran da je potreban Etički kodeks i nama ovdje i ne samo vašeg nego mnogih drugih, ali posebno vašeg. Također zbog ovoga što se događalo i što je i vaša rasprava na neki način izblijedila mislim da je nužno i hitno raditi na izmjeni Poslovnika rada ovog Sabora kako bi u kontinuitetu barem se završili određene misli u ovom momentu vaša rasprava koju ste imali, a zatim dalje raspravljati u tom segmentu. Čudna je vaša rasprava bila u ovom segmentu jer predlagatelj je jasno u više navrata ovdje izložio da želi da to bude inicijativa kroz ovaj ovako kratak prijedlog zakona, ali da poziva sve vas i sve nas da doprinesemo tome. Vi ste u jednom momentu rekli, ne, ne služimo mi ovdje da doprinesemo. Služite vi itekako da to prinesete svakom zakonu pa tako i ovom prijedlogu zakona. Znam da nije u mogućnosti, da niste u mogućnosti amandmane predlagati iz jednostavnog razloga jer imate tehnički problem. Nemate predsjednika kluba ovdje koji će vam te amandmane potpisivati, a s druge strane pozivate predlagatelje jučer u više navrata da ih nema ovdje nazočnih, a vama ni amandmane nema kao predsjednik kluba tko potpisivati. Zato molim vas ubuduće poslije ovog Etičkog kodeksa kojega ovdje donesemo da

a tako malo je sada nezgodno diskutirati nakon tri sata koliko je prošlo od moje rasprave. Ja sam dao ideju, dakle ne možete reći da sam samo kritizirao, jako sam pazio na to. I smatram da svakako treba kada se ima neka kritika da se treba dati neki kontra prijedlog. Ja sam dao vrlo jasan i vrlo jednostavan kontra prijedlog tj. doprinos na koji način možemo stati na kraj pa i ovome sada, da se razumijemo. U ovoj sabornici sada pa nema nas ni 30% i nemojte misliti da mene to ne iritira, pogotovo ne u ovom trenutku kada se danas tu zastupa ono što duboko smatram da su moja uvjerenja i stav kluba, ali evo tu smo gdje jesmo. Ja sam dao jednu ideju za koju mislim da je dobra i da je lako provediva, znači ne možete reći da nisam dao, ove kartice s kojima smo danas glasali. Pa će se onda vidjeti tko je danas u dva popodne pobjegao iz sabornice, pa neka mu onda postavljaju pitanja novinari ili javnost gdje ste otišli. I to ne ide samo vas to ide i nas, to ide svih nas. Ja mislim da u tome smjeru moramo ići, dobro ste rekli. Kakvi smo mi to odrasli ljudi saborski zastupnici, narodni poslanici da moramo sami sebi propisivati sankcije, da nam je potreban Etički kodeks, a da nemamo moralni kompas da znamo da moramo prema svom poslu se odnositi odgovorno. Ali isto tako sam govorio o tome da nije posao saborskog zastupnika samo sjediti u ovoj fotelji. Ali ja bi isto volio znati gdje je ostatak sabora i da li oni u ovom trenutku nešto rade što bi se moglo nazvati korisnima ili su jednostavno zauzeli stav da je petak popodne. Meni nije. Ja ću tu biti do kraja. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Saše Đujića. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja sam se za repliku javio jutros u 11h, skoro sam zaboravio što sam htio reći. Vi ste kolega Saucha, kao i kolege iz MOST-a kod ovog prijedloga zakona rekli da je glavna intencija ovog zakona vraćanje digniteta ovome domu. E sada ima u njemu, koji je, iako kratka izmjena jedna stavka koja meni govori da bi upravo ovaj zakon mogao srušiti dignitet ovoga Visokoga doma. A to je sada kada su nabrojani prijedlozi zakona koji, razlozi koji su opravdani i onda imate razlozi koji su unaprijed ili naknadno odobreni od strane predsjednika Hrvatskoga sabora. Znači mi sa ovim zakonom dajemo pravo predsjedniku Sabora da on odlučuje šta je opravdano, šta nije opravdano. Pa tako recimo evo, mi smo u prošlom mandatu 2012. godine često u vrijeme glasanja imali prosvjede ovdje na Markovom trgu protiv nekih zakona koje smo donosili. E sada ako neki zastupnik, zastupnici opozicije su tada često bili s prosvjednicima vani, nisu htjeli sudjelovati u glasanju, ako budemo imali sada takve situacije može se dogoditi da predsjednik Sabora da neopravdano prisustvo. s druge strane, znači mi smo stavili veliki teret na predsjednika Sabora koji će morat odlučivati šta je opravdano, šta nije opravdano. Je li volontiranje u ambulanti u Metkoviću opravdan izostanak ili je to neopravdan izostanak. Druga stvar, šta će biti kada novinari počinu istraživati, tko je dobio, koga nema a opravdano je odsutan a opravdano je odsutan a koga nema a neopravdano je. Pa počnu tražiti nas po Hrvatskoj gdje smo, šta radimo, je li nam predsjednik rekao da možemo ići, ne možemo ići, šta će procjenjivati. podržavam intenciju da se treba uvesti red, podržavam, nisam protiv kažnjavanja ni novčanog ali da se tome pristupi malo na ozbiljniji način. Imamo danas isto primjer da je gospodin Šimić govorio jedno oko ovog prijedloga, onda gospodin Podolnjak kaže, ne nije točno šta govori gospodin Šimić, onda 10 minuta iza njega predsjednik Sabora Petrov kaže, ne ono, potvrdi tezu od gospodina Šimića i u biti kompletno kontrira gospodinu Podolnjaku. Tako da bi se i kolega iz MOST-a trebale dogovoriti šta uopće predlažu. Hvala vam lijepo. **Saucha, Tomislav (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ispričavam se, razmišljam šta ću reći pa nisam digao. Kolega ja se s vama u potpunosti slažem i mislim da smo danas ustvari vezano za ovaj zakon smo čuli nekoliko suprotnih mišljenja, tj. tumačenja. mislim da je jako loše kada se o jednom zakonu prije nego čak što je donesen mora zatražiti autentično, tj., da, autentično mišljenje predlagatelja da vidimo koja je namjera. Jer gospodin Šimić je na odboru vrlo jasno rekao bio da će se tražiti samo da se bude u Saboru, dakle u zgradi Sabora, hodnicima, terasi za pušenje ili eventualno kafiću. Danas je gospodin Podolnjak to bio demantirao i rekao da je bitan trenutak glasanja i prisustva u sabornici u slučaju glasanja, dakle kvorum, da bi onda predsjednik Sabora, gospodin Petrov, ponovno vratio se na tezu gospodina Šimića da je bitno samo biti u zgradi. Mi smo bili rekli prije da taj sami dolazak u Sabor da je to najveći apsurd, ako smo se na to sveli, to je onda samo forma bez sadržaja. A ako je prisustvovanje na glasovanju o tome smo isto dosta rekli. Smatramo da je to nasilje pozicija nad opozicijom, da je pravo opozcije opstruirati glasovanje uvijek bilo, uvijek će biti. Mislim da je ovo vrlo ozbiljna stvar i da se sa time ne bi trebali, recimo sa nekim člancima tu, tj. dijelovima zakona sprdati ali moram postaviti jedno pitanje, recimo ako je što kaže gospodin Podolnjak bitno samo glasovanje. Šta se na primjer dešava ako tokom glasovanja netko od zastupnica recimo hitno mora izaći van iz sabornice, na primjer na wc, hoće li pitati predsjednika Sabora je li smije izaći? Je li vidite u kakvu to situaciju, ponižavajuću stavlja i zastupnika i predsjednika Sabora. Hoćemo uvesti na jednu pločicu stanka za wc? Mislim karikiram, ružno karikiram ali moram da bi postigao, da bi poentirao. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Izvolite. Kolega Saucha ne treba se čuditi da gospoda Šimić, Podolnjak i Petrov različito tumače ovaj zakon. To je naime sasvim normalno, to proizlazi iz teksta zakona. Jer u stavku 2. članka 1. piše za svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskoga sabora na dan kada se u Hrvatskom saboru glasa kazniti će se. Što znači, što bi značilo da će se kazniti zastupnik ako nije u zgradi Sabora, ne ako nije u dvorani, ne ako ne glasa. Stavak ispod toga glasi, izostanak zastupnika sa glasovanja u Hrvatskom saboru. To je nešto posve drugo. To je ono kako to tumači kolega Podolnjak. Kažnjavati ćemo vas ako ne glasate ne ako niste u zgradi Sabora, nego ako ne glasate. I u moru replika koje imamo on je objašnjavao da je to normalno, prirodno, ustavno i da tako treba raditi. Stavak ispod toga kaže, službena putovanja u svrhu stranačkih aktivnosti te drugi izostanci zastupnika sa glasovanja u Hrvatskom saboru smatrati će se ili se neće smatrati. Predlagatelj u tri pasosa, tri puta različito definiraju što bi zapravo oni htjeli kažnjavati pa se ne treba čuditi da to nije jasno ni njima samima a kamoli da onda bude jasno zastupnicima, a kamoli da to bude jasno kada se ove odredbe budu trebale primjenjivati. Dakle ovo je još jedno od jamstava MOST-a napravljeno ali tako šeprtljavo da kažem, da ponovim da se pripremu, u pripremu replike za ovaj zakon se utrošilo izgleda više vremena nego u izradu zakonskog prijedloga. Hvala. Odgovoriti će poštovani zastupnik Saucha. Izvolite. **Saucha, Tomislav (SDP)** Poštovani kolega zastupniče, upravo na to sam i mislio kada sam rekao nekoliko puta u svom izlaganju u ime kluba da je ovaj zakon napisan loše. Dakle meni je isto tako upalo u oči činjenica da imamo diskrepanciju između 1. članka, tj. stavka i svih ostalih. Svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskog sabora, da slažem se to bi bilo na tragu ovoga što je rekao kolega Šimić i što je rekao predsjednik Sabora Petrov. Sabor se može tumačiti široko, zgrada sabora. No, međutim ovdje ostala dva govore članka vrlo jasno, govori se o glasovanju. mislim da bi bio skloniji tumačenju da je prava intencija ovoga zakona bila upravo ono što je rekao kolega Podolnjak a nešto su rekli predsjednik Sabora i gospodin Šimić. Ali mislim da na kraju krajeva ovaj zakon, šta ćemo na kraju tražiti, tu je autentično tumačenje Odbora za zakonodavstvo. Tko će to primjenjivati? Ima tu još drugih besmislica u ovom zakonu. Dakle ova situacija gdje predsjednik Sabora opravdava naknadno post festum nečiji izostanak. Kolege pa kako će to funkcionirati? Kome ćemo se javljati? Jel ćete imati jednu osobu u kabinetu predsjednika kojeg ćemo zvat pa ćemo donosit ispričnice? Mislim, kaže tu izostanak zbog rada u klubu je opravdan. Šta je to rad u klubu? Mi nekad znamo u SDP-u klubove imati i izvan Hrvatskog sabora, a vjerujem i vi znate imati, i vi te imali svoje klauzure po raznim dijelovima Hrvatske. Možemo to prozvati klubom. Dakle treba to definirati i trebate se vi međusobno dogovoriti da prije glasanja o ovome točno znamo šta ste mislili kad ste napisali u zakon dal će se kažnjavati neglasanje i glasanje ili neprisutstvo, prisustvo u zgradi sabora. Hvala lijepa. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Roberta Podolnjaka. Izvolite. **Podolnjak,

ja sam zapravo očekivao najmanje replika i izlaganja iz Kluba zastupnika SDP-a a i ukoliko biste vi o tome govorili očekivao sam da ćete biti za jedan vrlo strog i rigorozan zakon koji će ići u smjeru što drastičnijeg sankcioniranja zastupnika koji ne dolaze i ne rade u Hrvatskom saboru. Jeste li se ikad kolega Saucha zamislili i pitali što bi bilo da je u prošlom mandatu, jer vi ste i tada bili najveća oporbena stranka u Hrvatskom saboru sa najvećim brojem zastupnika da je vaš predsjednik kluba zastupnika kao lider opozicije u ovom Saboru dolazio na sjednice, da ja izlagao u ime kluba zastupnika, da je ovdje postavljao pitanja u aktualnom satu premijeru, da je ovdje replicirao, da je ovdje vodio parlamentarnu bitku kao što lider opozicije trebao voditi parlamentarnu bitku. I da je bio ovdje da li bi možda vi ostvarili puno bolji rezultat i ne biste bili danas u opoziciji. Sve ono što je radio vaš lider je bilo negdje drugdje, ali nije bilo ovdje u ovom Hrvatskom saboru. I čudno mi je da vi niste shvatili poruku koju su vam poslali građani da su očekivali da se vaš lider ovdje bori za svoje stavove i za stavove vaše stranke a ne negdje drugdje i da građani očito nisu honorirali to negdje drugdje i taj rad negdje drugdje i da je on trebao biti ovdje u Hrvatskom saboru. Odgovorit će uvaženi zastupnik Saucha. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Još jednom se zahvaljujem, ne ide mi ovo proturepliciranje dizanje palice. Kolega, ne kada se radi o kvorumu, dakle o tome smo danas diskutirali, ja sam rekao, dao sam prijedlog, dakle dao sam prijedlog za kojeg mislim da je sasvim suvisao, lako provediv, sa minimalnim sredstvima ako su opće potrebna sredstva dakle prisutnost zastupnika na sjednici javno dostupnim u svakom trenutku. Da u ovom trenutku dok mi ovdje sjedimo da novinari ili bilo koji građanin RH može pogledati na web stranici Sabora i da vidi da vi ovdje sjedite, da ja ovdje sjedim, da kolegica ovdje sjedi a da vidi isto tako ko ovdje ne sjedi. I da izvrše na nas pritisak javnosti. To je problem kod MOST-a, vi stalno patronizirate hrvatske građane. Vi smatrate da će se sve riješiti nekim zabranama, sankcijama. Mi vjerujemo da hrvatski građani znaju izabrati. Pa evo da, mi na zadnjim izborima smo izgubili, možda ste u pravu, možda smo pogriješili, možda smo trebali biti više tu prisutni. Ali dozvolite da je to naša odluka. Nemojte stalno ispravljati, vi stalno želite nekog drugog ispravljati. To je MOST-ova osnovno nekakvo poslanje da mijenja sve oko sebe uključujući i političke stranke. Dajte dozvolite nama tu slobodu. Nemojte nam još to malo uzeti. A ja sam vas kolega, mislim mene je ustvari malo i nezgodno vama reći kolega vi ste profesor Pravnog fakulteta, ja to beskrajno cijenim, ja sam bivši student, tj. diplomirani pravnik ali ću vam sad reći kolega ja sam vas uvijek doživljavao više kao stručnjaka što nakon ovog prijedloga zakona kojeg vjerujem da ste vi pisali teško da mogu reći. A vidim da ste se u međuvremenu pretvorili u jednog vrsnog političara koji u najboljoj maniri MOST-a dijeli packe i lekcije. Hvala. Hvala. Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva. za nekim stvarima tj. izrazili ste brigu za svoj rad u Saboru. Rekli ste nemate ured, nemate laptop ja ne dijelim vaše mišljenje o tome. Mi često vidimo u ovom Hrvatskom saboru da nam dođu gore na galeriju djeca s profesorima, ja sam 20 godina radio u školi, ja vam mogu iskreno reći da ja nisam toliko kuknjave na uvjete rada u 20 godina škole vidio koliko u ovom Saboru. mi možemo donijeti svoj laptop od doma. Ja sam često dole u knjižnici, također postoje uvjeti za rad. Mislim da tema ove rasprave ne bi trebala biti loši uvjeti rada u ovom Saboru jer nisu. **Saucha, Tomislav (SDP)** Kolega mislim ja sam se toga dotaknuo jednom onako u perifornom dijelu svojeg govora. Ne znam zašto ste se baš na to zakačili ali možemo i tu temu otvoriti. Da, vi imate sada odgovornost za rad Hrvatskog sabora i vaš je predsjednik rekao kada je prisezao ovdje da želi popraviti, tj. da želi dignuti uopće važnost parlamenta i nas kao saborskih zastupnika i odbora. I kada sam pričao danas o tome da nemamo uvjete za rad, da nemamo uvjete za rad. To nije kuknjava, to je konstatacija. Znate mislim da je minimum minimuma dobiti jedan stol, kompjuter nije mi potreban, kupit ću si ga sam. Nije uopće problem u tome. Problem je, tj. stvar je u principu. Želim imat neko mjesto u ovoj zgradi gdje se mogu sjest i na miru pripremiti nekakav govor, raspravu, možda prijedlog zakona. Ako vi mislite da je to nepotrebno da ja kukam da je to nešto što saborski zastupnik ne bi trebao dobiti. Pa ja ne znam, mislim onda ste stvarno krivo shvatili koji je smisao saborskog zastupnika. Ja vam opet po9navljam kolega. Nije poanta zastupnika sjedit samo ovdje cijeli dan. Neki to rade bolje, neki lošije. Ja imam problema sa vratnom kralježnicom, ja ne mogu sjediti dulje od pola sata. Moram se dići, ono protegnut noge. Ali to ne znači da ne radim. Spremao sam se za ovu raspravu i više nego što je bilo potrebno, jer sam u nekim stvarima lagano perfekcionist. Gledajte volio bih imati, mislim da bi svi trebali imati, to je krenulo gospodin Reiner, bivši predsjednik je krenuo u tom smjeru da se krenulo davati zastupnicima nekakve uvjete za rad, nekakve stolove. Ne treba to biti cijeli ured, ali da negdje možemo ostavit si stvari, da negdje možete ostaviti si nekakve knjige i na kraju krajeva da, da nekoga možete čak od građana i primiti. Da ne morate to raditi u kafiću, da ne morate to raditi na hodniku, da ne morate pisati rasprave na koljenima. Ako je to toliko strašno, ako je to kuknjava onda dobro, onda je to kuknjava. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Nema ga, gubi pravo na repliku. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Nema Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pričalo se o dignitetu Hrvatskog sabora i mislim da je kolega Saucha u svom izlaganju dobro detektirao da treba fokus prebaciti sa pokušaja ograničavanja načina glasovanja, a ja sam ih objasnio svih pet koji postoje, protuustavnog ograničavanja na jednu drugu stvar, a to je spremnost zastupnika za rasprave koje se ovdje vode pogotovo za ove ozbiljne teme kad se pišu propisi i zakoni koji utječu na život svih naših građana. A jesu li zastupnici stvarno spremni? Pa kao što možemo vidjeti baš vrlo često i nisu spremni. Zašto nisu spremni? Ili zato što su nesavjesni ili zbog toga što nemaju uvjeta da se spreme za taj rad. Imali smo danas praksu, citiranu praksu nekih europskih parlamenata koji kažnjavaju zastupnike zbog načina njihovog prema glasovanju. Ali nismo imali recimo primjere jer ih svi parlamenti imaju više-manje pomoći koju zastupnici imaju od stručnih suradnika u svom radu kako bi se kompetentno pripremili za svoj rad. I kako zastupnici vrlo često se ne pripreme za svoj rad onda imamo gomilu nekompetentnih rasprava, gomilu gluposti. A kada bi se zatražilo da se u Saboru plaća kazna ne na način glasovanja, nego na gluposti izrečene u Saboru onda bi Sabor bio valjda najprofitabilnija institucija u državi. Ja vam moram reći u američkom Kongresu rasprave se govore, sa govornice se govori a da je dvorana potpuno prazna. Gdje su kongresmeni? U svojim uredima rade posao i prate na Internet televiziji kao što govori. Imaju svoje suradnike koji također prate i daju sažetak tako jednog izlaganja svom kongresmenu. Suradnici konzultiraju sve tzv. stakeholdere ili dionike koji su zainteresirani za određeno pitanje prije nego što Kongres utvrdi svoju poziciju. Dakle, treba ići među sindikaliste, među poslodavce, treba ići među NGO-e, treba se družiti i razgovarati o ozbiljnim temama sa stranim ambasadorima. Za to je potrebno vrijeme i to vrijeme koristimo, naše radno vrijeme kada nismo u sabornici. Pripremamo se za kompetentnu, suvislu, kvalitetnu raspravu kako bi mogli doći do kvalitetnih zakonskih rješenja na dobrobit naših građana. I zato ja mislim da spremnost, kompetentnost saborskog zastupnika za pitanja o kojima govori je puno važnija nego mu ograničiti prava izbora kako će glasati, a da jedni druge ne slušamo i da nije cilj samo sjediti ovdje i gljiviti to se vidi iz današnje rasprave, je gospodin Šimić govori jedno, gospodin Podolnjak drugo, a predsjednik Sabora treće. Vidi se iz toga i gospodin Borić se zalaže da se saborskim zastupnicima, da se riješi pitanje kada sjede ovdje

Kolega Klisović, ja se slažem treba jačati kapacitet Sabora, treba jačati administrativni kapacitet Sabora kad su u pitanju klubovi, kad su u pitanju zastupnici. Ne možemo mi znati sve o svemu. A u poziciji smo da moramo odlučivati o svemu koji puta i o nekim stvarima u koje se ne razumijemo baš najbolje. Bilo bi dobro kada bi u tim stvarima imali pomoć. No međutim, mislim da to nije baš u potpunosti, znači da mi imamo mogućnosti u Saboru moramo se malo snaći. Postoje službe, treba pitat, treba se pripremit. Ne možemo se uspoređivati na žalost ipak sa američkim Kongresom ili sa ne znam Europskim parlamentom. Ali nije nikada loše težiti prema tome. Ja sam bio u izvršnoj vlasti, znam kakvu tehničku podršku ima bilo koji pomoćnik ministra. Ali ne mogu se pomiriti sa činjenicom da smo mi toliko nebitni da ne možemo imati baš nikakvu tehničku, mislim stručnu nekakvu asistenciju. No međutim evo, ja bih samo tu htio konstatirati, ne znam koliko još replika je ostalo na moje izlaganje samo jednu stvar. Dakle, nitko od vas mi se još do sada nije očitovao o mojoj ideji. Dakle, svi mudro šute. Ja sam nešto bio predložio. Dakle, volio bih da netko mi replicira ili da čujem ako smo ozbiljni, a dakle ako zaista želimo uvesti kontrolu da li je nekome od vas prihvatljivo što sam predložio a to je glasanje tj. registriranje ovim karticama. Dakle, mislim da je to puno moćniji alat nego bila kakva sankcija u obliku materijalne nekakve penalizacije. Dakle, još zasad nikog nisam vidio da je rekao ni da niti ne. Ali razmislite malo o tome. Dakle, znam da to ljudima neće previše pasati. Vjerojatno ću dobiti kritike i sa svoje strane sabornice ali mislim da je to jedini način. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Nema ga, gubi pravo na repliku. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Nema ga, gubi pravo na repliku. Kolegica Sabina Glasovac je međutim ovdje pa će ona replicirati. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Saucha dobar ste prijedlog konstruktivan dali vezano uz evidentiranje putem ovih kartica dakle i nadzor što se događa u samoj sabornici. Ja ću ponoviti ponovno svoj stav da nužno dolazak u Sabor ili kažnjavanje nedolaska u Sabor odnosno ne pristupanja glasovanju i ne sudjelovanju u glasovanju nužno ne donosi kvalitetu rada Hrvatskog sabora i apsolutno ne znači vraćanje digniteta Hrvatskog sabora i vraćanje većeg povjerenja naših sugrađana u zastupnike i zastupnice u Hrvatskom saboru. Što imaju građani recimo od našeg pukog samog dolaska petkom? Što imaju od naše šutnje ovdje, ako smo prisutni? Što imaju od nekih rasprava pa čak i glasovanja u ime zakona koji ne rade u njihovom interesu nego su protivni njihovom interesu? To su ključna pitanja. Ako želimo vratiti dignitet Hrvatskog sabora i ako želimo vratiti povjerenje građana u nas onda moramo razmišljati o nekim drugim rješenjima. Ako primjerice kažnjavamo ne sudjelovanje u glasovanju petkom to bi značilo recimo primjer da kada smo mi prije 6 mjeseci namjernim odlaskom iz ove sabornice rušenjem kvoruma spriječili donošenje štetnih zakona koji treba opteretiti naše građane za plaćanje zdravstvenih usluga mi bi bili tad u tom trenutku da je ovaj zakon bio na snazi kao SDP to platili 18 900 kuna, 450 kuna po svakom zastupniku ili zastupnici. A s druge strane hoće li sutra biti kakve kazne za one zastupnike koji će glasati recimo za novi porezni zakon koji donosi nove namete? Neće. E pa to su sad neke apsurdne situacije koje trebamo rješavati i o kojima trebamo razmišljati. Saucha. **Saucha, Tomislav (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice mislim da je tu još jedanput jako bitno podvući crtu i naglasiti tu veliku razliku između dolaska i nedolaska na radna tijela ili na sjednice Sabora i dolaske i sudjelovanje u postupku glasovanja. Jedno je izražavanje čina političke volje, a drugo je sudjelovanje u radu Sabora koje ajmo priznati na pojavnoj razini ovo izgleda jako, jako ružno. Ali i opet vraćamo se na ono osnovno pitanje kako kolege iz MOST-a koji su u ovom trenutku u poziciji, oni su ti koji sad ovo nameću, kako oni vide rad sabornika. Jer saborski zastupnici, evo danas je kolega Podolnjak rekao da je upravo to put prema vraćanju digniteta Hrvatskoga sabora jer se ovdje ne radi pa će se onda raditi u onom trenutku kada je građanima Republike Hrvatske najvažnije, a to je prilikom glasanja. Dakle, to je nonsens. Jedino kome može biti bitno da li je oporba bila ovdje i glasala ili ne je poziciji u slučaju da im fali kvorum. Ja ne znam zašto, to su traume ostale iz prošlog saziva. Vas je sad 90 plus/minus i ja ne vjerujem da ćete imati problema sa kvorumom. Ne znam čemu ova panika? Ali ako bude ikad prilike mi ćemo tako postupiti, ali ne svaki put. Kao što sam rekao mi želimo da se naš glas čuje kako glasamo o pojedinim temama. Pa to je isto u američkom kongresu, imate track record, svaki kongresmen jako pazi kako je glasao i po kojem pitanju. To puno govori o čovjeku, znate. Tako da rad nije bit u sabornici u trenutku glasovanja. Rad je sve ostalo. Ovo je političko nasilje o čemu vi govorite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Panenića, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Saucha ako sam dobro pratio vaše izlaganje onda je vaša namjera zapravo da cijeli rad ovdje se pretvori u 5 dana tih 5 dana da stvarno budu obvezujući, da zastupnici dolaze i da budu od ponedjeljka do petka. Znači ne samo da bude glasanje. Ali evo ajmo se vratiti na to da vaša stranka SDP sudjeluje u radu Sabora, znači od njegovih prvih dana, pa ako pogledamo i pretprošli saziv bili ste ovdje ali ja nisam primijetio da su vaše kolege poštivale upravo taj dio, znači da 5 dana budu ovdje, da aktivno rade na tome. Isto ste bili odsutni i sada vi uvodite novo pravilo koje sami sebi niste htjeli uvesti. Ono što me najviše brine i ako bi ta inicijativa prošla ne znam kako bi to se ogledalo putem vašeg predsjednika kluba kojega nema ovdje, ne prisustvuje na ovim sjednicama, ne pojavljuje se. A ako pogledamo da možda vuk dlaku mijenja a ćud ne onda je vjerojatno tako izgledao i rad Vlade gdje se očekivalo od predsjednika Vlade da sa svojim ministrima dnevno radi, da im bude od pomoći, da iskoristi njihov potencijal i da ih koordinira. Ako vi ovo branite ne znam stvarno da ćete vi moći uspjeti održati u svojim redovima, a ne da nametnete to drugome. I slažem se s vama kad ste rekli da bi trebalo jasno znati gdje su zastupnici. Samo ste jednu stvar pogrešno rekli. Ja mislim da vaše birače i sve naše birače zanima gdje smo mi kad nismo ovdje. To bi trebalo biti nešto što se ja slažem da bude na ovom displeju da se onda zna ako je neko u Albaniji, da li je on tamo podržava stavove svojih glasača ili je on privatno tamo i ne znam kako će on glasati po nekoj temi, da li će on dobiti uređaj možda i tamo pa utaknuti ili ćemo tražiti možda od kolega iz albanskog sabora da mu omoguće da tamo glasa. Tako da bi ja evo molio da oko toga pitanja već tko je sve prisutan, mislim da je ključno da vidimo ako i niste za kvorum da jasno izrazite stajalište nismo za kvorum, a ne dali ćete bi za ili protiv samog prijedloga zakona. **Saucha, Tomislav (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega, neću se spuštati na tu razinu, neću. Mislim ovo je bio ovako jedan jeftini pokušaj navlačenja. Ali ja ću vam reći odgovorit ću vam na ovaj dio koji ste spominjali oko pet dana. Da, ja ne vidim apsolutno nikakvog razloga da mine radimo svih pet dana u tjednu. Znam da to neke kolege koji su iz nekih drugih dijelova Hrvatske koji su možda načelnici, gradonačelnici da ih to smeta. Ja mislim da svaka institucija kada sam bio u Vladi radio sam od ponedjeljka do petka i subotu i nedjelju skupa sa premijerom, a mi moramo biti realni i reći da Sabor može raditi onoliko koliko ima materijala za diskutirati, jel tako. Ja sam se bojao kako će sada ovo ići jer vidim imamo neki tempo ne pretjerano brz, to ne ovisi o vama, niti o predsjedavajućem, niti o nikome. To ovisi o količini interesa. Idemo tempom kojim idemo. Ja sam se bojao da ćemo mi potrošiti ove teme i da ćemo morati napraviti pauzu, ali evo danas je dodano 30 izvješća. Iz iskustva znam da će svako to izvješće trajati barem jedan dan i da ćeto trajati u nedogled. Pa možda evo, ja ću vam sada prvi reći, da ajmo raditi od ponedjeljka do petka. Ne vidim zašto smo mi ovaj tjedan krenuli raditi od srijede. To mi isto tako nitko od vas ljudi koji su mi replicirali iz MOST-a, recimo npr. … potrebu za objasniti zašto smo krenuli raditi od srijede. Mogli smo raditi i ponedjeljak i utorak. Danas bi već ovaj zakon odavno prodiskutirali, pa bi mogli sutra raspravljati tj. ne sutra nego danas bi možda mogli raspravljati o HNB-u. ali mi smo krenuli raditi od srijede. Dajte probajte dati odgovor na to pitanje. Zašto je predsjednik Sabora sazvao sjednicu tek od srijede? I da mislim da bi trebali i odbori recimo ponedjeljkom i utorkom, a ne da budu usred dana srijedom, četvrtkom. Hvala. Hvala. I zadnja replika ona uvaženog zastupnika Ivana Sinčića. Nema ga, gubi pravo na repliku. S time smo iscrpili ovaj ekstenzivni broj replika na kolegu SAuchu. I idemo na sljedeću Klub zastupnika, a to je Klub Živog zida u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. S obzirom na temu o kojoj raspravljamo, možda bih mogao dodati uvažene fotelje i mikrofoni. Naime, mi danas raspravljamo o nedolasku saborskih zastupnika na sjednice i općenito na svoj posao i uopće žalosno da o tome moramo raspravljati, da je takav zakon morao doći pred ovaj Visoki dom. Zar doista uz sve one elemente discipline koje postoje u političkom životu, nismo uspjeli postići to barem neki minimum da na ovim saborskim zasjedanjima imamo kvorum, ako već nemamo veliku veliku većinu zastupnika prisutnih. Što rade predsjednici stranka? Što rade predsjednici klubova? Što rade predsjednici odbora? Gdje je nestao njihov autoritet? Imaju li ga ili ga ne žele koristiti pa mi sada moramo donositi posebni zakon da se nekoga dovede ovdje na svoj posao. Ako već oni te poluge vlasti ne uspijevaju disciplinirati svoje vlastite članove, gdje je nestao naš osobni ponos, čast, dostojanstvo u odnosu na ogromnu većinu hrvatskih radnika? Da li znate kako žive i rade hrvatski radnici? Mislite li da oni dobivaju plaćene prekovremene sate? Mislite li da dobivaju putne troškove? Mislite da trudnicama čuva njihove privilegije dok ih nema na poslu? Mislite li da oni imaju pravo kasniti na posao? Mislite li da imaju klima uređaje na svom radnom mjestu? Moraju raditi bez ikakvog i najmanjeg suprotstavljanja, svaki prigovor je radna knjižica u ruke. Raspitajte se, kako se gazde odnose prema svojim radnicima. Raspitajte se za slučajeve gdje su ljudi dobili otkaz zato što su sjeli na poslu, sjeli su na pet minuta i zato su dobili otkaz. I kada ćete to čuti, kada ćete to saznati, biti će vas stid što izmišljavate razloge zbog kojih ne dolazite na plenarne sjednice i sjednice radnoga tijela. Sve je bitno, treba raditi na terenu sa svojim biračima, a gdje piše da se za to dobiva plaća. Treba biti na prosvjedima ispred Sabora. Kojim prosvjedima, gdje su bili ti prosvjedi zadnjih mjesec i pol dana? Ja nisam vidio nijedan. Pa ako bude taj prosvjed ja ću otići i neka mi se skine sa plaće, ali neću o tome tražiti izgovor da ne dolazim na sjednice jer sjednica je prioritet za to se plaća dobiva, za rad u odborima se dobiva plaća I žalosno je da nitko od vas ovdje, nas, nije pronašao dovoljno osjećaja odgovornosti da mu nije potreban ovakav zakon. Da veli, istina je, moj narod pati, moj narod teško živi, ja mu moram biti uzor, moram mu dati primjer. A što mi radimo? Mi glumimo zvijezde, ne šta ću ja na sjednici, imam svoga posla, vrlo važnoga, primam plaću 100 eura na dan i baš me briga što ljudi misle o tome. A onda kada već dođemo do toga da vidimo da ne možemo dakle sami sebe disciplinirati onda idemo, idemo kazniti. Ali kazniti na isti način kako se kažnjava svaki drugi zaposlenik u Republici Hrvatskoj. Pokažimo malo solidarnosti. Na koncu konca prema zakonu bi svi trebali biti jednaki u pravima, barem onim elementarnim. Evo ja sam radio 20 godina u prosvjeti, u znanosti, bio sam u osnovnoj školi, u srednjoj školi, u gimnaziji, na fakultetu, za 20 godina nisam izostao niti jedan jedini sat iz posla. Da sam zakasnio 10 minuta moja ravnateljica dala bi mi opomenu pred otkaz, da sam zakasnio 10 minuta. Bio sam član školskoga odbora kao i što su tisuće ljudi sada članovi školskih odbora. Znate li kolika se naknada dobiva za rad u školskim odborima? Nula kuna. Znate koliko puta sam izostao? Niti jednom. Školski odbori se radi nakon radnoga vremena. Znači prvo moraju raditi 8 sati i onda idu na sjednicu školskog odbora koja traje 4 sta za nula kuna. I vidio sam svojim vlastitim očima gdje je jedna kolegica neopravdano izostala i odmah nakon toga bila je razriješena dužnosti. Po meni s pravom ali vi to ne znate. Vi dakle smatrate da, evo čak i predlagatelj zakona, može biti sjednica odbora i da se ne dođe. Mi predlažemo zakone nema nas u sabornici. Mi se javljamo za repliku nema nas u sabornici. Pa to je jedan potpuni dakle raskorak između onoga što se priča i onoga što se radi, odnosno namjerava se raditi. Rekao je gospodin Podolnjak da je on proučio slučajeve u Europi i da, istina je u većini europskih država, barem koliko sam ja dobio iz saborskih službi se ovakav nemar kažnjavao, ali ne na ovakav mlak način. Ovako neće biti kažnjen nitko. Uzima se paušal. Da paušal iznosi 1500 kuna, tri puta vas nema, naplati vam se kazna i više poslije toga ne morate doći 26 puta na glasanje, kazne više nema. Zašto se ne skida sa plaće koji je neograničen izvor sredstava za takve sankcije? Treba dakle biti prisutan kada se glasa. Kako ja mogu glasati a ne znam o čemu se radi? Kako, kako da glasam, ne razumijem, doći ću i pitati ću predsjednika Sabora ili svoga predsjednika stranke, možete mi reći što da stisnem. Dakle, trebalo bi uvesti pravilo da se sankcionira plaća zastupnika a ne samo zastupnički paušal. Također kada govorimo o ovom osjećaju etičnosti htio bih podsjetiti da Hrvatski sabor nema etički kodeks barem koliko je meni poznato. Kako je to moguće? Zašto se nije probalo preko etičkoga kodeksa uvesti nekakva disciplina? Pa sve ustanove imaju etički kodeks. Ne jedan, po 2, 3 etička kodeksa. Ima jedan kodeks profesionalni, drugi ima za uznemiravanje na poslu i ne znam kakvi sve etički kodeksi postoje a Hrvatski sabor stopira donošenje etičkog kodeksa. Pa možda da se donio nekakav takav etički kodeks i u Saboru možda ovaj zakon još za sada ne bi bio potreban. Također ovaj primjer da se može i opravdati nedolazak naknadno, gdje postoji dopuštenje da se izostanak naknadno opravdava. Izostanak se treba unaprijed opravdati. Pitajte u bilo kojoj ustanovi i instituciju opravdava se unaprijed. Također u Njemačkoj ili u Sloveniji postoje sankcije i za opravdani izostanak. Znači u Njemačkoj ako netko nije prisutan na sjednici plaća 200 eura neopravdano a opravdano 100 eura, svaki izostanak se kažnjava. Ja ne znam gospodine Podolnjak, vi ste sada bili na bolovanju, jeste li primili 100% plaće ili 70% plaće kao svaki drugi hrvatski zaposlenik? Molim vas da kažete javnosti. Dakle, radi se jednostavno o tome da je vrijeme da se naši zastupnici probude i da shvate da je ovo posao kao i svaki drugi posao u Republici Hrvatskoj. Nedolaskom na sjednice mi predstavljamo generator nepovjerenja u institucije u Republici Hrvatskoj. Sve što mi radimo multiplicira se tisućama puta. Koliko je bilo potrebno da samo jedan Papa Franjo skine zlatni križ sa svoga vrata? I idući dan je 50 tisuća svećenika skinulo zlatni križ sa svoga vrata. Sve što radite ima itekakve posljedice na ovo naše društvo. Zašto nam građani ne vjeruju? Pa zato jednostavno što nemamo nikakav osjećaj solidarnosti i zato što smo se pretvorili u elitu, bezosjećajnu elitu koja živi neki svoj život odvojena od stvarnoga života. I iz toga razloga ja očekujem i predlažem da se ove kazne postrože na način da se kažnjava, da se zastupniku skida s plaće svaki nedolazaka na plenarnu sjednicu, svaki nedolazak na sjednicu odbora. I to će biti jedino što će biti efikasno s obzirom na ovo stanje koje sad imamo, stanje svijesti tako dugo dok u ovaj Sabor ne budu izabrani ljudi kojima takve kazne jednostavno neće biti potrebne jer će raditi isto onako kao i svaki drugi građanin u RH. Hvala lijepa. Hvala kolega Bunjac. I vaše izlaganje izazvalo je popriličan broj replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Nikole Gromoje. (MOST)** Poštovani potpredsjedniče, kolega Bunjac ja ne znam kome je bilo upućeno ovo vaše izlaganje? Možda vašim kolegama koji trenutno nisu u sabornici. Vas je ušlo ukupno 7 sa sa liste Jedine opcije i jedini ste vi u sabornici, to je nekih 14% zastupnika. Evo nas zastupnika MOST-a ovdje 1,2,3,4,5,6,7,8 znači od 13 to je preko 50%. Tako da ovo je vjerojatno bilo izlaganje upućeno kolegama Sinčiću, Pernaru i ostalima ne nama ovdje koji sjedimo u sabornici. Tako da evo kolega Pernar jako brzo objavljuje ova videa ovdje iz sabornice pa bi bilo dobro da podjeli na svom facebooku i da pogleda prije toga on i ostale kolege iz Živog zida. 9 nas je ovdje kažu kolege, čak i više. Tako da ne znam kome je bilo namijenjeno ovo izlaganje. A što se tiče ovoga da vi zahtijevate da kažnjavanje zastupnika bude strože i da se vrednuje rad i odborima, i rad u ostalim, rad na terenu, ne znam što tražite sve mi smo rekli na početku da smo otvoreni za sve prijedloge, mi smo za strože kažnjavanje. Ovo je prijedlog oko kojeg smo se složili s HDZ-om i dobili njihovu potporu. Mi možemo mijenjati stvari jedino ako imamo 76 ruku u Saboru. Vi dajte prijedlog, ako kolege iz SDP-a, one su rekle isto da bi vrednovali i ostali rad zastupnika ne samo sjedenje u Saboru, ako budemo za to imali 76 ruku mi ćemo to rado rado podržati. A ovo vaše izlaganje nije bilo upućeno ovim ljudima koji ovdje vrijedno sjede svi i slušaju vaše izlaganje nego vjerojatno vašim kolegama iz kluba. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi kolega Branimir Bunjac. hvala kolega poštovani predsjedniče. Kolega Grmoja, dakle zastupnici Živoga zida svaki dan su u Saboru i dosad su bili na ovoj raspravi. Oni jednostavno znaju što ja govorim, govorim ispred zastupnika Živog zida i mi smo usuglasili stajališta, oni su samo trenutno odsutni znači na nekih pola sata, a to nije. Međutim, upućeno je svima i vama i nama i kako se zove svim zastupnicima bez obzira da li su vlas ili oporba. Međutim, problem je u tome što ste vi jučer predložili zakon i četiri imali raspravljača o prijedlogu zakona i nitko se nije pojavio. Vi ste trebali doći na odbor a gdje ste bili? Jeste možda slavili rođendan ili ste nešto radili? Vi se javljate za replike a ovdje vas nema. Znači samokritičnost bi vam dobro došla gospodine Grmoja.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega mislim da niste ni svjesni koliko ste doprinijeli ovoj raspravi. Upravo je sad kolega Grmoja, ustvari po prvi puta priznao da je MOST popustio HDZ-u, da se MOST tražio stroži model, HDZ nije htio i oni su rekli ne možemo izglasati ono za što nemamo 76 ruku. Dakle ovo je dobro, znači da MOST sazrijeva kao politička stranka. U prošlom mandatu smo vidjeli jako puno potresa koji su bili prouzrokovani nepopustljivošću MOST-a. Tako da mislim da je ovo jedan od prijelomnih trenutaka naše demo parlamentarne demokracije, evo i kolega Grmoja se smije. Ali kolega moram, evo se tu složit s kolegom Grmojom, nerado ali moram. Mislim ja sam mislio da vi govorite u ime kluba, ali vi ste ovdje ustvari, mislim vi ste sami, vi dijelite lekcije i packe a vaših kolega tu nema, sad dal ih nema na pola sata ili ne to je onako na majke mi, vratit će se, a možda i neće. Mislim moralizirate a inače je to ovdje zadatak kolega iz MOST-a pa sam još dodatno više zbunjen. Ali evo šalu na stranu, mislim da bi trebali biti malo konstruktivniji i mislim da kad se već upuštate u proces moraliziranja da barem se pobrinete da tu sjedi barem dvoje troje vaših kolega kojih sad u ovom trenutku nema. Mislim da ćete se s time složiti. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Bunjac. da on u biti je služio tome da se stvori dojam da se pregovara pet tjedana sa HDZ-om o reformama a u stvari koliko vidimo pregovaralo se uglavnom o foteljama. Da li su ovo bile neke reforme, da li su ovo bila jamstva sasvim sigurno bi izmjene zakona bile radikalnije, mijenjalo bi se više članaka i više rečenica nego što imamo slučajeve da se u zakonu mijenja par riječi s tim djelom se slažem. A s druge strane moram odgovoriti SDP-u i oporbi navodnoj da me čudi da oni štite, dakle svoje privilegije i da oni u biti smatraju da se nedolaskom na sjednice ništa bitno neće promijeniti. U tom dijelu vi u stvari govorite isto što i HDZ i MOST. I ne jednom tako je bilo i u onoj prvoj raspravi o privilegijama, o sredstvima, političkim strankama. Ja u stvari nisam vidio jasnu razliku između vas i pozicije, gdje ste i jedni i drugi u stvari se zalagali za to da ovakva praksa i dalje ostane. Hvala

Institucija u koju ste izabrani mnogo je starija od vas i od mene. Neke se crte mogu vući do 9 stoljeća, ali sigurno od onoga momenta kada je Sabor ubio suverena kralja Dmitra Zvonimira jer mu je htio nametnuti odluku o slanju hrvatske vojske u križarski rat. Jeste vi svjesni toga? Jeste vi svjesni da ste došli u Hrvatski sabor koji je jedino mjesto na kojemu se donose najvažnije odluke u ovoj državi? Nema odluke u povijesti hrvatskoga naroda koja nije donesena ovdje. Pa dajte se tako i ponašajte! Dozvoljavam da mi kažete sve, ali da me tako otvoreno vrijeđate, e to vam ne dozvoljavam. Ja sam u ovome Visokome domu parlamentarac 9 godina. Dva puta nisam bio petkom na glasovanju i to zato što sam bio na službenom putu na koji me poslao predsjednik Hrvatskog sabora. U 9 godina ako se sastavilo 10 dana da nisam bio u Saboru i od kud vama pravo da meni moralizira. Četiri godine sam bio predsjednik saborskoga odbora. Prosječno nisam uspijevao dnevno sjediti u sabornici više od 20 minuta jer sam svoj posao radio krvavo i pošteno zahvaljujući inicijativi odbora kojega sam ja vodio. Hrvatski proračun je uprihodovao 308 milijuna kuna čistoga novca, ali ja ću vas upozoriti to je bruto plaća Hrvatskoga sabora ni manje ni više nego za 4 i pol godine. Kad govorite molim i vas i sve kolege imajte na umu gdje ste, imajte na umu respekt prema ovoj instituciji. Ako ne budete poštovali sebe neće vas nitko drugi poštovati. Ako vas nitko drugi ne bude poštovao vaša riječ neće vrijediti ništa. Ako vaša riječ ne bude vrijedila ništa ni zakoni za koje ćete glasovati neće vrijediti ništa. Dajmo imajmo respekta prema zadaći, prema toj obvezi koju nam je dao birač i meni moj i vama vaš. Ali nemojmo se međusobno vrijeđati i omalovažavati na tako niski način. Hvala. Odgovorit će uvaženi kolega Bunjac. docira što je to Hrvatski sabor. Mogao bih ja vas pitati recimo nešto o povijesti hrvatskog grba i himne, pa bih volio eto da vi meni kažete što vi o tome znate ili općenito o nekim drugim detaljima iz hrvatske povijesti. Gospodine Richembergh vaša stranka je stranka koja simbolizira uhljebljivanje u Republici Hrvatskoj, vaša stranka je u Hrvatskoj elektroprivredi uhljebila svoje kadrove da rade za plaće veće od 20000 kuna. Svi dobro znaju što je HNS i nemojte vi govoriti Živom zidu da Živi zid ne govori u ime naroda. Živi zid govori u ime naroda, o tome govori sama činjenica da smo s jednog zastupnika u manje od godinu dana došli do 8 zastupnika. I prema tome, budite čvrsto uvjereni da samo, da ćemo mi i nastaviti rasti. To je sve što vam imam za reći. Javnost ovo sluša i vrlo dobro zna tko se za građane bori, a tko se bori za svoje privilegije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Bunjac. Pa evo s nekim dijelovima vaše rasprave se slažem. Svatko u RH mora svoj posao obavljati odgovorno i vrlo savjesno. Međutim, vi ste u raspravi rekli da je ovaj posao kao i svaki drugi, međutim tu se ne možemo složiti. Svaki posao je na svoj način specifičan. Niti posao vrhunskog kirurga nije isti kao posao trgovca, jer ne možemo ga mjerit. Inače postoji to u raznim znanstvenim teorijama normiranje posla na pojedinom radnom mjestu, učinak i u nekim zanimanjima se to može lagano izmjeriti, negdje se to ne može. Kad govorimo o vrednovanju rada saborskih zastupnika moramo imati na umu da su neki kolege saborski zastupnici ovdje načelnici, gradonačelnici. To im je njihov, to im zakon omogućuje. Župani ne mogu biti, ali načelnici, gradonačelnici mogu biti. I morate razumjeti isto da oni moraju obavljati i dio posla vezano uz onaj posao koji je vezan uz njihovu lokalnu samoupravu. S druge strane postoje radovi u odboru saborskih zastupnika, radovi i na plenarnoj sjednici u pripremanju i mislim da dam prilog ovoj raspravi jedno možda razmišljanje bilo bi možda dobro rješenje da svaki zastupnik ima obavezu, zakonsku obavezu da jednom godišnje podnese izvještaj o svom radu, da taj izvještaj bude dostupan javnosti i da javnost onda ocijeni je li taj zastupnik u toj godini dana, što je zapravo on radio. Taj izvještaj može bit propisan, njegov sadržaj može biti na izbor svakom zastupniku a to bi onda bila prilika da vidimo eto što S vama se slažem, bilo je ovdje kolega puno koji nisu odrađivali taj posao savjesno. Međutim, ima puno kolega koji ga vrlo savjesno rade pa onda ne bi sve trebali trpati u isti koš. Hvala. Ja vas molim samo da se javljate, inače po Poslovniku bi se trebalo javiti za odgovor za repliku. U redu je, sada možete govoriti ali inače postala je praksa da se ne javljaju zastupnici. Molio bih vas da se javljate. Izvolite. slažem se da posao se razlikuje svaki za sebe. Naravno jedan posao traži više školovanja, drugi manje školovanja. To jedan je opasniji, drugi je manje opasan ali postoje dakle etički standardi, a etički standard kaže da na radno mjesto treba doći i na radnomu mjestu provesti određeni broj sati. I jasno piše u opisu posla za što se plaća dobiva. Naravno da se poslovi razlikuju, zato netko i dobije 5 a netko 20 tisuća kuna ali bez obzira na to dakle svi moramo svojemu poslu pristupati jednako, pristupati savjesno. Hrvatski građani čvrsto vas uvjeravam, to nema veze da li su oni glasači Živoga zida ili SDP-a protive se praznoj sabornici. s te strane mislim da je ovakav zakon u biti preblag kao što sam rekao i da trebamo poraditi na više razina da bi se ovo stanje promijenilo. Dakle, prva razina discipliniranost samih zastupnika, drugo stranačko discipliniranje, treće uvođenje etičkog kodeksa i onda četvrto stroži zakon od ovoga koji je predložio predlagatelj MOST. Hvala. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Sabina Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac u svojoj raspravi istakli ste da ste bili član školskog odbora i da ste za to primali naknadu 0 kuna. Razumijem vas, i sama sam se često nalazila u toj ulozi. Međutim, mislim da ste rekli da se inače za rad u školskim odborima ne prima naknada, ako ste to rekli ako nisam krivo shvatila, samo ispravak. Znači, nije točno. U Gradu Zagrebu članovi i članice školskih odbora primaju naknadu za rad u školskim odborima. Ta naknada iznosi negdje oko 788 kuna bruto po sjednici. A toga se sjećam vrlo dobro, tamo negdje jednog članka s naslovom čini mi se da je bio naslov „Kosorovih 45 uhljeba“ i kako su ljudi šefa HSLS-a zauzeli zagrebačke vrtiće i škole. Znači pred parlamentarne izbore 2015. godine. A onda se baš u medijima pisalo o tome kako je zapravo dogovor između Tomislava Karamarka i Darinka Kosora bio u tome da su se ljudi iz HSLS-a mahom namirivali kroz školske odbore i upravna vijeća vrtića. Pa eto znam taj podatak da se tamo to plaća. I drugi dio kad ste govorili o tome da smatrate da kazne trebaju biti strože i da se treba kažnjavati nerad u radu radnih tijela odnosno odbora i nerad na terenu. E sad u ovom zapravo prijedlogu zakona je to kontradiktorno jer ako ostane ovakav prijedlog zakona znači da se kažnjavaju svi oni zastupnici koji ne dođu kako je rekao gospodin Božo Petrov ne kroče nogom u Hrvatski sabor ne nužno da pristupe glasovanju, a onda vi koji odete recimo na deložaciju ili ja koja petkom mogu volonterski i obnašam funkciju gradske vijećnice u Gradskom vijeću grada Zadra mi ćemo platiti kaznu, a netko recimo tko je ušao u zgradu Sabora i sjedi u saborskom kafiću ili restoranu neće. to je malo recimo po meni u ovom prijedlogu zakona isto nelogično ako ćemo ga tumačiti na način kako je kazao gospodin Petrov, a ne gospodin Podolnjak. **Jandroković, Da, ako sam ja otišao na deložaciju i to bi isto na neki način može se sankcionirati i to ne bi smio biti problem. Evo ja sam sve do prije 2 mjeseca radio radio u državnoj službi i nitko me nikada nije pustio na deložaciju. Bio sam visoko pozicionirani član Živoga zida na neki način javna osoba ali nitko me nije pustio na deložaciju. Iako je možda deložacija bila u tom trenutku važnija od onoga što sam ja radio jer je bio zahvaćen veći krug korisnika i možda su razlozi bili drukčiji. Znate kako članovi Živog zida idu na deložaciju? Uzmu si godišnji odmor si godišnji odmor i idu. Evo možda da saborski zastupnik koji smatra da mora biti na radu s ljudima na terenu ili negdje može uzeti godišnji odmor. Pa koliko ima godišnjeg odbora, 2 mjeseca godišnje? Kako svi tako i mi. Hvala lijepa. Iduća se za repliku javila kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo ja vjerujem da je kolega u svojoj raspravi imao sasvim jednu plemenitu intenciju kao i predlagatelji iz MOST-a vezano za zakone. Međutim, metodologija izlaganja je možda malo otišla u nekom drugom smjeru ako se možemo s tim složiti a vidim da se kolege uglavnom s tim slažu pa sam se ja na trenutke osjećala kao u crkvi pa da slušam određenu moralnu propovijed i nekakvu lekciju iz pedagogije. Uvažavam vaše znanje i vještine i vašu plemenitu intenciju kako kažete međutim puno toga ste rekli vi ovo, vi ono, vi ovo, vi ono. I sad cijelo vrijeme to vi me malo smeta zato što ja osobno ne spadam ni u jednu od kategorija koje vi navodite kao problematične. Pa bih ja rekla da s jedne strane se postavljate i sami možda neetično, a prozivate nas druge za etičnost. I možda generaliziranje nije dobar nije dobar metodološki pristup u izlaganju zato što se onda ovdje cijenjene kolege, a mnogi od nas su i stručni i časni ljudi koji svoj posao obavljaju vrlo savjesno, vrlo profesionalno osjete i povrijeđeni a zapravo bez razloga. rekli ste da je nedolazak na sjednice mjerilo, ako sam dobro, evo zapisala sam. A ja bih rekla da nedolazak na sjednice uopće nije mjerilo. Mjerilo bi trebala biti količina kvalitetne konstruktivne rasprave i naspram populizma i demagogije. Isto tako mjerilo bi trebalo biti koliko zastupnici nude konstruktivna rješenja kao kolega Aleksić naspram onoga koliko zastupnici govore o uzrocima. Ima jedna mala anegdota, meni je moja bivša šefica koja je vrlo cijenjena i ugledna gospođa u intelektualnim krugovima i doktorica znanosti znala često reći Irena ja te volim jer ti dođeš i doneseš mi rješenje na stol, a drugi mi dolaze i govore mi samo o problemima, a ne nude mi rješenja. Hvala lijepo.

ovu sabornicu jednostavno treba malo prodrmati, treba ljude razbuditi. Nismo primijetili da ovdje postoji volja da se problemi rješavaju. Vi spominjete treba konstruktivne prijedloge, treba zakonske amandmane itd. međutim ljudima je dosta tih obećanja, ljudima je dosta da im prije izbora govorite jedno, a nakon izbora drugo. Nemojte da sada izvlačimo novinske članke što ste sve obećavali, vi iz HDZ-a i nikada niste ostvarili. Nemojte sada da počnemo o tisuća eura za bebe i za takve stvari što ste sve govorili i da će se smanjivati HRT pretplata, da se će se deložacija, toga ovdje nema. Vi svi se zavlačite u nekakve salonske rasprave, nekakve zakonske okvire, a to ljudima konkretno ne znači ništa. Dok se donesu ovi zakoni i ove mjere, a donijet će se za jedno 20 godina, što to znači ljudima koji kopaju po kantama za smeće i što to znači ljudima koji se moraju iseliti i koji si ne mogu naći posao. Dakle, radi se o tome da vi pod krinkom nekakve konstruktivnosti trošite vrijeme naših građana za dobre plaće, a poduzimate vrlo, vrlo malo toga. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bunjac, ja bi vas samo molio kada govorite o ljudima i građanima vi ne možete govoriti u ime svih građana ste dobili određeni postotak glasova kao što su i kolege i kolegice iz HDZ-a ili SDP-a dobili određeni postotak glasova i to su isto građani. Pa pogledajte malo postotke koliko je ko dobio pa onda nakon toga mislim da bi bila rasprava malo objektivnija. Zadnji za raspravu po ovoj točci se javio kolega Miro Šimić. **Šimić, Miroslav (MOST)** Poštovani kolega Bunjac, više puta ste u svom izlaganju govorili o potrebi uvođenja Etičkog kodeksa, pa evo samo da vam kažem, možda niste čuli ali kada je predsjednik Hrvatskog sabora gospodin Petrov i u svom prvom govoru i u kasnijim istupima najavio donošenje takvog kodeksa koji je Hrvatskom saboru sigurno trebao i ranije. Na tu temu su se već održali koliko znam određeni sastanci. Pretpostavljam da će u to biti uključen i predsjednik vašeg kluba tako da u tom smjeru idemo. Ovo vam govorim čisto kao informaciju. Što se tiče vaših prijedloga koji idu prema nekom restriktivnijem kako ste rekli, odnosu prema radu zastupnika, bez obzira kako će taj prijedlog izgledati i kakav prijedlog vi imate, mogu vam reći s pozicije MOST-a da smo mi zainteresirani da vidimo vaše prijedloge, ne samo oko ovog zakona nego oko svih ostalih. I ponovit ću jednu stvar koju sam vam rekao u raspravi o jednom od naših zakonskih prijedloga. Napravite svoj prijedlog da bude dovoljno kvalitetan, okupite oko sebe 62 zastupnika i možete računati na MOST-ovih 14. Ovaj prijedlog koji je sada za ovim stolom, nismo mi to danas rekli, pa bar sam ja u izjavama za medije rekao to pet ili šest put jer rezultat partnerskog dogovora nas i kolega iz HDZ-a. A dogovori se postižu tako što smo spremni i jedni i drugi na kompromis. Mislimo da je ovo korak naprijed u odnosu na ono što smo do sada imali kao rješenje odnosno nismo imali nikakva rješenja, vi ponudite bolja uz uvjete koje sam prije toga rekao, mi ćemo to podržati. Što se tiče izostanaka zastupnika MOST-a koje ste spomenuli, htio bih naglasiti što smo mi u ovom prijedlogu zakona poštovali da zastupnici često puta imaju i nekakve druge obaveze. Npr. dio mojih kolega jučer su bili u Mariboru radi iskaza poštovanja prema ljudima koji su tamo stradali. Mislimo da je to važno. Ja sam bio kao potpredsjednik Odbora za turizam i predstavnik u Hrvatskoj turističkoj zajednici na Danima hrvatskog turizma, mislim da je to važno i mislim da smo radili svoj posao. Hvala. Nema replike. Hvala vam lijepo. Pa onda prelazimo na raspravu u ime Kluba zastupnika SDSS-a uvaženi kolega Boris Milošević. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo pred Raspravljamo o prijedlogu zakona koji nosi naziv prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru. Kao što i samo ime zakona kaže ovim zakonom se uređuju naša prava i dužnosti. To se prvenstveno odnosi na plaću, na mirovinu, na raznorazne naknade i na druga prava koja primamo po osnovi obnašanja zastupničke dužnosti. Ova tema je po meni nezahvalna jer zapravo moramo raspravljati o samima sebi i o svojim pravima što se uvijek negativno doživljava u javnosti. Hrvatski građani koji nas sada gledaju preko televizije u direktnom prijenosu, zapravo cijeli dan možda govore i komentiraju eno opet govore i bave se samima sobom. Ali time ne želim kazati da ne trebamo o tome raspravljati, već bi bilo poželjno da se u raspravi izbjegavaju demagoški argumenti, populizam, dakle da pokušamo iznositi racionalne argumente što evo rasprava nekad pokaže pogotovo oko ovih tema da to nije slučaj. Kada smo došli prvi dan u ovu sabornicu na dan konstituiranja sve nas je dočekala jedna omotnica i u njima je bila jedna plava knjižica koja je na jasan i pregledan način pokazala pogotovo novim saborskim zastupnicima koja su, dakle vodič kroz prava zastupnika u Hrvatskom saboru. Sva ta prava koja su propisana za svakog saborskog zastupnika nisu nešto neuobičajeno. To imaju sve zemlje parlamentarne demokracije i ta prava nisu propisana da bi mi bili privilegirani u odnosu na naše sugrađane, ta prava su propisana upravo iz razloga da se svakom saborskom zastupniku osigura kvalitetan rad i neovisnost, dakle od bilo kakvih interesnih i drugih skupina koji bi mogli na neki nepriličan način utjecati na njegov rad. Istina je, radi istine treba reći to, dakle ne smatram to demagogijom ali treba kazati dakle od trenutka izbijanja ekonomske krize od 2008. pa na ovamo ta prava su se smanjivala. Nedavno smo izglasali reduciranje prava na 6+6 odnosno jedno njegovo ograničavanje, ukinuta je dakle saborska mirovina u 7. sazivu, Vlada je smanjivala osnovicu za plaće dužnosnika od 2009. na ovamo negdje cca. 28, 29%. Ne smatram to lošim potezima nego smatram dakle da je i Sabor a i Vlada donosila odluke u skladu sa gospodarskim trenutkom ove zemlje. Dakle ne možemo kazati opet da se nismo ponašali odnosno da se i Vlada i Sabora nekada nisu ponašali odgovorno. Ovdje u ovom prijedlogu nemamo smanjenje prava zastupnicima nego po prvi put imamo prijedlog sankcije u svrhu discipliniranja rada saborskih zastupnika. Što to kaže, kakvu poruku šalje ovakav prijedlog? Ispada da zastupnici se ne mogu disciplinirati ni na koji način pa ih treba kažnjavati, da možda neki zastupnici svoju dužnost shvaćaju olako. Smatram da biti narodni zastupnik je velika čast i velika obaveza. Svi ćemo se složiti da obavljanje dužnosti saborskog zastupnika prvenstveno moramo opravdati građanima koji su nas birali, svojoj političkoj opciji koja nas je kandidirala i koja stoji iza nas ali i vlastitoj savjesti, radnoj etici koju vjerujem posjeduje svaki od nas izabranih saborskih zastupnika. Uostalom, zar nismo na dan konstituiranja svi prisegnuli svojom čašću da ćemo dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno. Onda zašto imamo ovaj prijedlog? Da li prazna sabornica iritira građane? Da li iritira medije, da li iritira javnost? Svi znamo da iritira? Da li ima zastupnika koji rijetko dolaze u Hrvatski sabor? Ima ih, ima ih A da li je nužno kazniti možda sve saborske zastupnike ili ove zastupnike koji nisu redovni na svom poslu? To sada raspravljamo. Svi znamo i trebamo to uzeti u obzir, da evo i kolega prije mene je govorio da je on prije nekog vremena bio državni službenik i nije mogao ići na deložacije u toku radnog vremena, nisu ga pustili ali svi znamo da radni odnos saborskog zastupnika nije klasičan radni odnos. Mi smo zapravo svi saborski zastupnici 24h, nama izlazak iz ove sabornice i odlazak doma ili na vikend ne znači prestanak obnašanja saborske dužnosti. Dok god nam traje mandat mi obavljamo našu saborsku dužnost. I mi smo plaćeni ne samo da budemo u ovoj sabornici, mi smo plaćeni da zagovaramo politike zbog kojeg su nas naši građani izabrali, da te politike zagovaramo u svakom trenutku tamo gdje smo to u mogućnosti. Jer naš posao je okrenut prema građanima, da razgovaramo i sa građanima, da razgovaramo i sa političkim suparnicima, sa političkim kolegama, sa političkim saveznicima, suradnicima, koalicijskim partnerima, da slušamo prijedloge, ideje, da lobiramo, zagovaramo, da odlazimo u Vladu ili kod ministra, da pokušamo dogovoriti neke zajedničke projekte za neke naše zajednice koje su nas izabrale. Dakle puno je to širi opseg posla pa da idemo na javne tribine, na deložacije, na proteste, sve je to posao saborskog zastupnika.

I da je najznačajniji izraz političke volje, dakle političkog izražavanja upravo glasanje. Međutim, stalno pokušavamo ovu temu gledati sa dvije strane medalje. Isto tako smatram da i nedolazak na glasanje može biti što se kaže u Americi political statement. Čak i ako se ne pojavi zastupnik pozicije, zašto zastupnik pozicije ili određena grupacija u poziciji ne bi izrazila ne slaganje sa prijedlogom Vlade koju podržava ako se sa tim prijedlogom ne slaže? Naravno, uvijek takvi zastupnici mogu glasati i biti suzdržani ali smatram da bi trebali zadržati tu vrstu političke borbe o kojoj je danas bilo riječi a to je dakle rušenje kvoruma. Vjerujem da svi smo i u raspravi iskazali nekakav stav, da bi trebalo imati i nekakve etičke granice u obavljanju zastupničke dužnosti, ali svako to ograničavanje slobode čak i u svrhu zaštite te slobode može ugroziti je ako bi je primijenili preko nužne mjere. Smatram da ovaj prijedlog zakona ne ide u tom smjeru, dakle da to nije prekoračenje te neke nužne mjere, da to nije, nikome od nas neće pasti kruna s glave ako bude sankcioniran zbog tri dnevnice jer nije došao na glasanje. mislim da ovdje nije smisao rasprave o sankciji nego da je upravo smisao o principima, slobodi političkog djelovanja i izražavanja s jedne strane i s druge strane potrebi za efikasnijim radom i možda discipliniranjem zastupnika. Evo čuli smo prije nekoliko dana i danas u raspravi da je predsjednik Hrvatskog sabora nagovijestio donošenje kodeksa o etičkom ponašanju zastupnika. Smatram to dobrim potezom. Taj kodeks smo se i obvezali donijeti, predviđen je Strategijom suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. do 2020. koju je upravo ovaj Hrvatski sabor usvojio 27. veljače 2015. Imamo i akcijski plan koji je Vlada donijela radi provedbe te strategije i koja predviđa upravo donošenje takvog jednog kodeksa. A kodeks vam je i preporučila skupina država protiv korupcija Vijeća Europe u svom četvrtom evaluacijskom izvješću za 2014. gdje je dala preporuku uzimajući u obzir sve propise koje reguliraju prava i obveze zastupnika u Hrvatskom saboru da se donese i kodeks. Dakle ako smo preuzeli tu obavezu, ako imamo jednu preporuku bilo bi dobro da taj kodeks donesemo. Slažem se s obrazloženjem danas predlagatelja da kodeks ne sadrži sankcije. Istina to je jedan soft low propis. Ali mislim da bi možda bilo dobro prvo krenuti s njim i da bi zapravo prvi i primjereniji korak bio kodeks onda prije nego prijedlog zakona o kojem dakle prijetimo nekom sankcijom. Predlagatelj je danas spomenu i neke države koje imaju slična rješenja. Spomenuta je i Njemačka, istina Njemačka ima po meni dosta stroge mjere za discipliniranje zastupnika, dakle i kad zastupnik ne dođe u Bundestag u dan zasjedanja i ako ne dođe na plenarnu sjednicu onda je kazna dupla a bude kažnjen i ako ne glasa. Mislim da smo mi u Hrvatskom saboru usvojili kroz parlamentarnu praksu jedan dobar parlamentarni običaj a to je pravo opozicije da ruši kvorum. Kao što imamo parlamentarni običaj da svi jednoglasno izaberemo predsjednika Hrvatskog sabora, kao što imamo dobar parlamentarni običaj da određeni broj saborskih odbora pripadne opoziciji ili da konkretan saborski odbor pripadne mjestu predsjednika znači opozicije, najjačoj opozicijskoj stranci tako mislim i da treba sačuvati neke po meni dobre parlamentarne običaje koje smo mi usvojili kroz parlamentarnu praksu. Ja sam isto malo proučavao i jučer tu uporednu praksu i kažem bilo mi se teško, teško mi je bilo kad sam čitao upravo primjere Francuske recimo i Njemačke kad sam vidio koja sve prava imaju članovi Parlamenta u Francuskoj i Njemačkoj, koji su to sve iznosi novca i materijalne mogućnosti za za kvalitetan rad. Koliko imaju dakle mogućnosti i imaju urede, dakle u glavnom gradu, pri Parlamentu imaju u svojoj izbornoj jedinici, imaju asistente, imaju pravo na ne znam toliko i toliko avionskih karata. Dakle jako puno materijalnih mogućnosti. Naravno i našu zemlju trebamo staviti u nekakav gospodarski kontekst, ne možemo se tu u cijelosti s njima uspoređivati. Tako da ne možemo ni njihove primjere isključivo copy paste ovdje. Vidio sam primjer recimo Novog Zelanda, Novi Zeland u svojim proceduralnim pravima, dakle u svom Poslovniku svog Parlamenta ima rješenje da ako u cijelom mandatu 14 dana imate neopravdanih svaki naredni dan ćete biti kažnjeni 10 dolara. Dakle i kaznit će vas i za ovih prvih 14 dana i onda za svaki naredni dan. A zastupnik, odnosno član Novozelanskog parlamenta ako ne bi uopće dolazio čak postoji mogućnost naloga predsjednika Parlamenta da ga obveže da dođe u Parlament, ali zapravo nema nikakvog instrumenta prisilnog privođenja takvoga parlamentarca nego u biti to je više u svrhu javne osude. Kažem mi dosada nismo imali takvu praksu sankcioniranja zastupnika. Dobro je da o tome raspravljamo. Mislim da možemo naći nekakvu mjeru ali bilo bi dobro da sačuvamo dobre parlamentarne običaje koji su se iskristalizirali kroz našu parlamentarnu praksu. Na kraju ono što bih još htio kazati nekoliko zapažanja. Smatram da bi trebalo i kod pripreme drugog čitanja i kroz drugo čitanje dobro definirati što se sve smatra neopravdanim izostankom odnosno opravdanim izostankom kako bi suzili pravo diskrecijske ocjene onom ko utvrđuje je li neki izostanak opravdan ili neopravdan. Meni iskreno sad nije iz zakonskog prijedloga jasno tko će utvrđivati da li je izostanak opravdan ili neopravdan i možda bi bilo dobro u tom smjeru pojačati dakle obrazloženje i bilo bi dobro pojačati obrazloženje odnosno do drugog čitanja razjasniti namjeru predlagatelja da li namjerava dakle sankcionirati zastupnika koji dođe u Hrvatski sabor ali ne uđe u sabornicu i ne glasa ili zastupnika koji je u sabornici

Odustaje, hvala lijepa. Drugi uvaženi kolega Željko Lacković. Mislim da to nije točno jer nikad se Sabor nije vodio kad su bila bolja vremena nije si podizao prava, a ovo je samo bio jedan potez kojim se željelo ublažiti nezadovoljstvo građana. Isto tako u tom smjeru ja vidim i ovaj sadašnji prijedlog o kojemu ste debatirali i u kojemu je mjerilo kvalitete rada saborskih zastupnika prisutnost. Pa onda ću ja primijetiti jednu stvar, da kolega predsjednik Sabora gospodin Petrov nije proveo 10% vremena od kada je predsjednik Sabora u ovoj saborskoj govornici našoj, pa bi on valjda trebao dobiti 10% svoje plaće jer vjerojatno nije radio. S druge strane, kolega Pernar koji je obavio posla kao neki saborski zastupnici u u 4 godine ne bi uopće morao dolaziti na posao. Evo to je prava slika ovoga prijedloga i zapravo razubličenje ovog prijedloga zapravo što on jeste, a to je to je jeftino skupljanje političkih poena. Zapravo bi bilo najbolje da svi imaju plaće ukoliko ne dolaze na posao i ne izvršavaju svoje dužnosti saborskog zastupnika u onim iznosima kako su to obećavali biračima u predizbornoj kampanji u konkretnom slučaju za predlagača ovog zakona dakle opciju MOST to je da podsjetim 9999 kuna. Stavite to na stol da imamo svi takvu plaću. Ja ću prvi dignuti ruku. Ja sam rekao bit ću volonter kao gradonačelnik grada Đurđevca i bio sam 40 mjeseci volonter nisam primio niti jednu kunu plaće, putnog troška, niti ničega. Budite principijelni kad dajete ovakav prijedlog. Stavite plaću na 9999 kuna. Hvala. Boris (SDSS)** Poštovani kolega Lacković, evo ja ću vas onda i pohvaliti ako ste vi bili volonter punih 40 mjeseci i niste primili ni putne troškove. Činjenica je, ja sad ne želim predbaciti vama ali da je veliki broj volontera primao velike izdašne volonterske naknade ja pretpostavljam da to nije vaš slučaj. Ono što sam ja govorio u svom izlaganju htio sam čisto podsjetiti na povijest, dakle da smo imali i odluke Sabora da se smanje prava saborskim zastupnicima i odluke Vlade da umanji, dakle plaću svim državnim dužnosnicima pa tako i saborskim zastupnicima bez natruhe nekog populizma, nego čisto kao podsjećanje na jednu činjenicu. Hvala. Hvala i vama. Idući klub je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i uvaženi zastupnik Dražen Bošnjaković. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru i predlagatelj je već rekao zapravo koji je osnovni cilj i koji su osnovni ciljevi, a to je zapravo dizanje digniteta Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor je temelj hrvatske državnosti i nesporna je činjenica da je ugled Sabora na jednoj vrlo niskoj razini i posebno je to bolno danas gledati zapravo da i sama politika kao djelatnost je izgubila svoje mjesto u društvu i doista negativni su pogledi na sve ovo što mi radimo. Ovaj zakon u tom kontekstu gledam dobro je jer smo na početku mandata. Pred nama je vjerojatno četiri godine ako ne bude opet izbora ili tako nečega. U te četiri godine možemo puno toga napraviti, možemo mijenjat percepciju, možemo mijenjat prakse. I zato mislim da je dobro došlo da je ovaj prijedlog zakona pred nama jer on otvara upravo tu temu koja može se reflektirati na sve ovo. Da li je ključni problem ugleda Hrvatskog sabora upravo ovo što se definira u ovom jednom članku. Po mom mišljenju nije. Ono što je važno za ugled Hrvatskog sabora je proizvod koji mi proizvodimo i kakav taj proizvod izlazi. Mi proizvodimo zakone tako da kažemo. Mi donosimo zakone, mi smo zakonodavci i ti zakoni kada izađu iz ovog Sabora oni moraju biti kvalitetni, moraju biti dobri. Oni moraju poticati zapravo da stanje u društvu bude bolje, da nam gospodarstvo ide naprijed, da stvaramo bolje uvjete za gospodarstvo, za rad poduzetnika, za rad obrtnika. Oni moraju biti takvi da se mladi mogu zaposliti, da nam javni dug, da možemo ga smanjivati, da možemo povećavati društveni brutoproizvod i to je moguće samo ako donosimo dobre zakone, ako tražimo od izvršne vlasti da poduzima dobre mjere, ako im dajemo dobre zaključke vezano za izvješća koja ćemo imati na dnevnom redu. E sada da bismo mi donosili dobre zakone potrebno je da nas bude u sabornici, to je jedan preduvjet. Ne moramo bit svi, ali potrebno je da nas bude. Potrebno je da rasprave budu kvalitetne, sadržajne, pune prijedloga kvalitetnih. Potrebno je da kad raspravljamo ne izlazimo iz teme koja je pred nama, da ne koristimo saborsku govornicu kao nekakvu estradnu estradnu pozornicu, nego da doista raspravljamo u tolerantnom duhu sa argumentima, sa dobrim prijedlozima i nakon toga donosit ćemo kvalitetne i dobre zakone. I tu je velika odgovornost koju svi nosimo i po tome će nas ljudi cijeniti. Ne po tome koliko smo puta govorili, jer ovo što je rekao netko, netko može često govoriti ali zapravo bez sadržaja, bez konkretnog prijedloga i zapravo takva rasprava neće dovesti ničemu. Ovakva rasprava koju smo danas ovdje vodili mislim da neće doprinest ugledu Sabora, jer imam dojam da kolege koji su ovaj zakon predložili kao da su bili na optuženičkoj klupi, a oni su zapravo dali nama temu da se prestrojimo, da vidimo u ove četiri godine koje su pred nama kako učiniti taj rad Sabora boljim. Ja vam moram priznati ovo je jedan članak koji je zakon ponudio. Uvjeren sam da će doživit i sadržajnu i nomotehničku promjenu za drugo čitanje. Ima tu puno nejasnoća. Predlagatelj kolega Podolnjak je u uvodu obrazlagao komparativne prakse i iz tih praksi mi se čini zapravo ja osobno koliko sam malo razumio onaj poljski model mi se nekako pomiješan sa njemačkim puno više sviđa, nego ovo što je predloženo ovdje. Ali smisao ovoga, po meni, nije u nekakvoj velikoj penalizaciji nego je smisao zapravo da i mi unaprijedimo našu demokratsku praksu i kulturu i da određene sankcije se ipak osjete što mislim da je moguće ako promijenimo i metodologiju zapravo pripreme zakonskog prijedloga za drugo čitanje. Predlažem vam kolege da uključite prije znači drugog čitanja u rad na ovom zakonu da uključite sve klubove, da svi daju konstruktivna mišljenja, znači ne samo kritike nego daju i konkretne prijedloge. Evo vama kolega Saucha odgovaram, vi ste dali konkretan prijedlog vezano za ove kartice. Mislim, nemam ništa protiv da nam se mjeri i koliko smo riječi rekli, koliko smo bili ovdje i koliko smo bili u kafiću, neka nas mjere po svim kriterijima. Ali temeljni i ključni kriterij je zapravo kvaliteta onog što ćemo ovdje reći, ono što ćemo ovdje predložiti, ono s čime ćemo unaprijediti nekakav zakon što će sutra proizvesti nešto dobro u društvu. Mislim da je to ključno. da je to ključno. A tome može pridonijeti jedino konstruktivna rasprava koja će se ovdje voditi. Slažem se sa kolegom Miloševićem koji je ovdje jasno rekao nije radni odnos saborskog zastupnika klasičan radni odnos. To je nešto puno više i šire od toga. Jer mi i kada smo u društvu i kada smo u kafiću mi smo saborski zastupnici i mi moramo također kao takvi raditi na dignitetu tog Hrvatskog sabora. I mi smo zapravo u jednom kako da slikovito kažem u jednom radnom odnosu sa građanima Republike Hrvatske, oni su naši poslodavci i oni nas mjere kakvi ćemo biti. I zato drago mi je bez obzira na brojne kritike. Jasno je da ovaj jedan članak će pretrpjeti sasvim sigurno izmjene i možemo promijeniti i koncepciju do drugog čitanja svega ovoga ali mislim da je dobrodošla rasprava da se upitamo zbog čega je ugled ovog temelja hrvatske državnosti pao tako nisko, ali zbog čega je i ugled nas koji se bavimo politikom jednako tako nisko u društvu. Evo, hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Nema nijedna replika. …/Upadica se ne razumije./… Mislim ovako, puštam inače ali ja bih vas molio replika mora biti tijekom izlaganja. Ništa, izvolite. Onda ja nisam vidio, ne znam nisu vidjele ni kolege ali Bila je ali doista ste bili pokriveni pa niste mogli vidjeti. Vrlo kratko, želim reći u ime predlagatelja da cijenimo dobru volju kolege Bošnjakovića koji je govorio u ime Kluba zastupnika HDZ-a. I želim reći da će sigurno kao što je i on naznačio ovaj kratki predloženi zakon i ovaj kratki članak doživjeti sigurno jednu kvalitetniju elaboraciju i na temelju onoga što ćemo danas čuti ili smo već čuli u ovoj raspravi. I naravno želim reći osobno i sada i kad mogu sada reći u ovom trenutku i kao novi predsjednik Odbora za Ustav da ću nastojati da ova odredba bude što kvalitetnija i da nađemo što je moguće veći konsenzus u ovom Hrvatskom saboru kad dođemo do drugog čitanja ovog predloženog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama kolega Podolnjak. Dakle ovako, imamo još dosta rasprava, dvije su po klubovima a ostale su pojedinačne. Budući da smo danas planirali raditi otprilike do 17 sati ako ste suglasni evo predlažem da još čujemo dvije rasprave po klubovima uz replike to će trajati nešto manje od 17 sati i da nastavimo onda u srijedu u 9,30 sa pojedinačnim raspravama. …/Upadica se ne razumije./… Njemu ćemo uzeti riječ onda. Onda nastavljamo sad. Znači Klub zastupnika HNS-a, Goran Beus Richembergh, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege kod ovakvih zakona jako je važno da rasprava u Saboru bude što je moguće otvorenija i detaljnija. Rekao bih i dobronamjernija, otvorenija. Prije svega valja postaviti pitanje koja je intencija zakona. Ja mislim da ona nije loša i da je predlagatelj krenuo od jedne premise da će ovakvim rješenjem unaprijediti dignitet Hrvatskog sabora. Ali isto tako mislim da u tome nije uspio. Uspio je utoliko što je to povod za raspravu u kojoj se mogu čuti različite strane, različita stajališta i da to može biti jedan uvjetno rečeno brainstorming o situaciji u kojoj smo se našli kao institucija, najvažnija institucija u povijesti ovoga naroda i najvažnija prema ustavnome određenju hijerarhije institucija kao zakonodavno i najviše političko tijelo u državi. Problem digniteta Hrvatskoga sabora leži uglavnom u samome Saboru. U zastupnicima i zastupnicama i u njihovom ponašanju, u odgovornosti za javno izgovorenu riječ. Isto tako u odnosu između Sabora i Vlade jer po prirodi stvari svaka Vlada kao izvršna vlast nastoji suzbiti prostor koji ima Parlament odnosno proširiti svoj prostor. To je naprosto priroda izvršne vlasti da pokuša i ako je moguće uspije nametnuti se kao vodeća. I problem Hrvatskog sabora generiran je u onim vremenima u kojima je Hrvatski sabor postao glasačka mašina Vlade. Kad je prestao biti inicijator zakona, kad je prestao biti kvalitetni kritičar zakonskih prijedloga iz Vlade nego bez ikakve kritike i odmaka počeo prihvaćati sve što dođe iz Vlade, a na najnižu moguću mjeru smanjio broj vlastitih zakonskih inicijativa tada je Hrvatski sabor sam sebe doveo u tu situaciju da mu se može reći svašta i da mnogo toga što mu se kaže stoji. Naravno ovo što je rekao kolega Bošnjaković apsolutno stoji. Ono što Hrvatski sabor proizvodi to su zakoni, odluke, ne sjećam se kada smo zadnji put donijeli neku rezoluciju ili deklaraciju, to je isto loša navada jer Parlament može preko deklaracija i rezolucija donositi vrlo važne političke stavove i poručivati društvu i društvenim akterima vrlo važne poruke. Dakle, donoseći te zakone jesmo li bili potpuno konzistentni? Nismo. U posljednjih nekoliko godina znali smo u jednoj kalendarskoj godini isti zakon mijenjati po sedam, Naravno mi smo uvijek krivili Vladu jer je ona ta koja je svako malo dolazila s izmjenama, ali krivicu snosimo mi jer mi donosimo odluku o tome hoće li to biti prihvaćeno ili neće. I zato je iznimno važno da naš Odbor za zakonodavstvo ali i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kao rekao bih dva ajde među jednakima, ali svakako gotovo najvažnija dva radna tijela Hrvatskog sabora budu izvrsno kapacitirani, da budu budni i da u tome smislu predstavljaju autoritet mimo kojega se neće moći raditi u zakonodavstvu što je Vladi volja. Svojedobno u Vladi je postao ured za zakonodavstvo, vodio ga je Marijan Pros, vrlo rado spominjem to ime zato jer ga se stariji sjećaju, kraj kojega nije mogao proći nijedan jedini zakonski prijedlog na sjednicu Vlade, a da prije toga nije bio protresen na sve moguće načine da se vidi da li je sukladan Ustavu, da li je sukladan ostalim zakonskim propisima, da li je pismeno napisan i da li zaslužuje ići prema Saboru. To su bila zlatna vremena. Danas, ne danas, nego zadnjih sedam, osam godina iz Vlade nam dolaze katkad dokumenti za koje ustanovimo da su nomotehnički neispravni, da su nepismeni i opet ih puštamo. Tu smo padali na ispitima. Sljedeće važno pitanje, može li Hrvatski sabor biti konzistentan s jedne strane i s druge strane imati autentičnu vrstu autoriteta u kvaliteti ako njegova radna tijela ničemu ne služe? Mi nemamo odredbu koja obvezuje kao u nekim drugim parlamentima da na plenarnu sjednicu može doći samo ono što je matično radno tijelo podržalo. Dakle može doći i ono protiv čega je matično radno tijelo, može doći i ono o čemu matično radno tijelo uopće nije razgovaralo i onda se postavlja pitanje čemu služi. Jeli to neka dekoracija, igra? Zar nije logika obrnuta, da ono što ne prođe matično radno tijelo gdje po logici stvari sjede ljudi zastupnici koji najviše znaju o tematskom okviru kojim se bavi to radno tijelo da onda tako nešto ne bi smjelo doć uopće pred Hrvatski sabor. Time bi se rasteretile naše rasprave, smanjio bi se prostor za razvodnjavanje, za beskrajne replike. Repliciramo i onome što ima smisla i onome što nema, dajemo jedan drugome šlagvort. Naravno i to je dio parlamentarne prakse i to nije loš dio parlamentarne prakse ako služi za unapređenje cijelog parlamentarnog procesa. Ali ako služi samo zato da bi mi satima brbljali i govorili jedni drugima nešto što je besmisleno samo zbog toga da bi čuli boju svoga glasa, da bi nabijali neku statistiku, da bi nas mediji što više percipirali ona jao i kuku, slab je posao. Ako govorimo o dignitetu Parlamenta onda prije svega moramo razumjeti temeljne postavke parlamentarizma. Ne možemo mi doći iz osnovne škole, srednje škole i s fakulteta u Hrvatski sabor i pokušati nametati način rada te institucije ovoj ovdje. Niti je ovo katedra, niti smo mi đaci, niti je ovdje profesor. Jednako tako teško je prenijeti momente i načine funkcioniranja nekih drugih institucija. Ja znam da smo opterećeni nekim prijašnjim životom, radili smo u realnom sektoru, nevladinoj organizaciji u školi u nekoj drugoj instituciji, ali nemojmo pokušavati preslikavati način rada tamo ovdje. Nije dobro jer nije upotrebljivo. Hrvatski sabor je mjesto u kojem se mora govoriti. Suzbijati prostor granice slobode govora nije dobro. Ali treba se koncentrirati na ono o čemu je riječ. Ovo je arena, ovo je politička arena, ne postoji nijedna druga ovoliko efikasna koliko je Hrvatski sabor u kojoj je ne dozvoljeno nego poželjno čuti sa različitih strana iz različitih rakursa različita mišljenja i ideje. Ovdje se zapravo ideje moraj sukobiti, konfrontirati jer iz konflikta nastaje nova vrijednost, ne iz monotonog ili monološkog govorenja. Postoji jedan dio ljudi koji naivno vjeruje da bi mi ovdje svi trebali biti braća i sestre koji se drže za ruku, isto govore i isto misle, ali onda nas ne bi trebalo biti 151 nego samo jedan. Ovdje valja govoriti, po mogućnosti s razumijevanjem onoga o čemu se govori što je moguće više, ali ne previše i ne suviše. A suviše je svaki put kada govorimo o nečemu što nema veze s temom koja je na dnevnom redu. Dakle sami smo sebi skrojili kapu koja nam je sada na glavi, mnogima smiješna pa nam se smiju. Ali ako hoćemo govoriti o dignitetu, disciplini zastupnika ne smijemo ulaziti u granice slobode koji su im postavili birači svojim glasom. Pokušajmo obrnuti logiku, što možemo napraviti da zastupnik, narodni zastupnik, ovaj Dom shvati kao ozbiljno mjesto i potaknuti ga, ohrabriti ga da bude u tom smislu kvalitetan, angažiran, proaktivan i hrabar u iznošenju svojih razmišljanja. Do 1947. godine u Poslovniku Hrvatskoga sabora postojala je jedna odredba koju su komunisti izbacili. U njoj je pisalo da zastupnik ne može čitati svoj govor, mogao je samo citirati ali ne i čitati. To je izbačeno. Mnoge druge su se navade u međuvremenu nasadile u Hrvatskom saboru pa je on postao tehnicističko mjesto gdje jedni govore ono što im drugi napišu a drugi govore što im padne na pamet i onda to izgleda kao kupus. Ali ako hoćemo disciplinirati zastupnike prije svega su pozvani predsjednici klubova, a propo onoga što je danas Beljak predložio oni su i plaćeni za to da discipliniraju članove svojih klubova, da ih upozore i na Poslovnik i na dobre običaje i na uzuse parlamentarizma i na njihove obaveze. Prije dva saziva bilo je kao dobar dan da iz vladajuće koalicije većina dolazi samo petkom. Niste ih mogli vidjeti niti jedan drugi dan nego samo u petak. Ja sam ih prozvao petkaši. Kada vidite Pericu Bukića na vratima Sabora, ne treba vam gledati na kalendar, petak je, je on se drugim danom nikada pojavio ovdje nije. I još neki drugi kolega. Tako je bila postavljena stratifikacija snaga. Ja sam se tome izrugivao jer sam htio da ti ljudi dođu i češće, neki ne mogu svaki dan. Ali ja vas pitam, pitam predsjedništvo Hrvatskoga sabora, u proširenom sastavu, dakle sa predsjednicima klubova da mi odgovore što i kada ćemo mi raditi, koliko ćemo dnevno raditi, o čemu ćemo sutra ili prekosutra razgovarati, kada ćemo glasovati. Zatim, imaju li zastupnici uvjete za rad? Zašto se u isto vrijeme sazivaju sjednice različitih radnih tijela u kojima smo članovi i u jednom i u drugom pa je fizički nemoguće biti na dva mjesta odjednom. I drugo, oni koji ovdje budu sjedili i šutjeli će honorirani bez obzira što neće ništa reći, što nećemo čuti nikakav njihov zvučni trag ni ideju, neće ostaviti ništa za sobom, ali njima se ništa dogoditi neće, oni će biti kulisa. Bilo je nažalost kolegica i kolega koji su uspjeli cijeli mandat odsjediti u Hrvatskome saboru da im niste čuli glas, pa ne znate uopće koja je boja toga glasa, ipso facto onda ne znate ni kako se zovu jer nikada niste s njima ni komunicirali. Ali ne smijemo zbog tog šnicla ubiti cijelu kravu, to je manjina. Velika većina svoj posao radi čestito i savjesno. Ali kada bismo znali da se radi u Hrvatskome saboru ujutro od 9,30 popodne do 3, kada bismo znali kojim danima se radi, kada bismo znali kada će biti glasovanje, kada bismo znali koje ćemo teme raspravljati sljedeći tjedan, mogli bismo se pripremiti, mogli bismo pripremiti i planirati sve svoje druge obveze, sve bi drugačije izgledalo. A ovako, petak 15,50 je bilo ili malo manje od toga, mi znademo da ćemo u srijedu početi sa nastavkom ove rasprave. Jučer smo u ova doba saznali o čemu ćemo danas ujutro raspravljati. Niti imate vremena se pripremiti, niti možete konzultirati asistente ako ih imate, kolege koji znaju više od vas. Ne možete konzultirati nikoga iz sektora o kojemu se radi određena tema. Tako se ne može raditi. A to je nešto o čemu mora odlučivati predsjedništvo Hrvatskoga sabora, taj ritam udara predsjednik. Prema tome, mnogo od ovih problema koji generiraju našu lošu percepciju javnosti mogu se riješiti staloženim odlukama predsjedništva Hrvatskoga sabora. Što se tiče ove odredbe ovako kako je definirana prilično je arbitrarna. I ona stavlja ako mene pitate predsjednika Hrvatskoga sabora u vrlo nezgodnu situaciju, da on bude arbitar, ali ne samo to nego da bude i knjigovođa, da bilježi kad tko dolazi, da mu odmjeri je li to baš bilo opravdano ili nije. A ovako postavljeni kriteriji ukazuju da on jednome zastupniku istu stvar može odobriti kao opravdano a drugome, dakle za istu stvar može odobriti, može definirati kao neopravdano. Nemojmo dovoditi predsjednika Hrvatskoga sabora u tu poziciju, to nije njegov posao, on ne smije biti ovdje redar, ni knjigovođa. On je reprezent ove kuće, zašto ne sjedi ovdje? Netko kaže 10%. Pa posao predsjednika Hrvatskoga sabora je vrlo kompleksan, to je druga osoba u državi nominalno gledano. Ako umre predsjednik Republike ne daj Bože, on je taj koji vodi ovu državu. Pa šta mislite da se može voditi država samo ovdje ako sjedite 10 ili 12 sati u ovoj klupi? Naravno da ne može. To su stotine i stotine drugih obveza. I kada je predsjednik Petrov rekao da će vikende provoditi u Metkoviću, znalo se unaprijed da je to nemoguće jer jako mnogo protokolarnih i drugih obaveza događaju se upravo vikendima. Ali to se odnosi i za mnoge od nas.

Poštovani kolega zastupniče Beus Richembergh slušao sam vaše izlaganje i ima jedna stvar koja koja me je dojmila kod vas, vi ste rekli da bi zastupnici trebali snositi odgovornost za izgovorenu riječ. I eto, baš ste vi taj zastupnik koji je mene u žutoj štampi prozvao da sam ruski špijun. Sad, zamislite kada bih ja recimo nekoga, recimo ovoga gospodina tu, oprostite ne znam kako se zovete, kolega Varda, prozvao recimo engleskim, britanskim špijunom ili kada bih gospodina Marasa nazvao recimo ne znam, čiji bi on bio, kanadski špijun ili recimo gospodinu Grmoju da je hercegovački špijun da radi za njihovu tajnu službu ili ne znam evo nekoga iz HDZ-a da je na platnom popisu CIA-e itd. a to je neozbiljno, svi bi rekli, e a vidite, vi govorite kao odgovornost za izgovorenu riječ a olako

A kaže evo ti 10 dinara kupi mi jedne laže. Dakle kad bi ja dragi moj kolega Pernar demantirao ili potvrdio sve što su novine pisale o meni onda bi potrošio 4,5 života. Vi i dan danas kad zaguglate moje ime izlazi vam na prvom mjestu tekst u kojemu između ostaloga kaže da sve te gadarije koje su o meni napisali je potvrdila moja majka. A ona u tom času 8 godina hladna u grobu ležala. Dakle ono što vi sada navodite kao upravni govor bio je neupravni govor. Dakle neko drugi je meni u usta to stavio. A vi već danima to repetirate, zapravo bivajući jednaki kao i te novine. Vi ih zovete žutom štampom ali vi ste kao zastupnik požutili u međuvremenu. Ja vas neću u tome zaustavljati jer meni ne pada na pamet vama ispravljati krive drine. Ali ako baš hoćete reći, čuti što sam ja rekao ja sam rekao da ste vi ruski lobist koji se druži sa ruskim obavještajcima. Ništa vam više ne smijem reći od toga. A vama pravo ili krivo bili žuti ili kao ja narančasti iz HNS-a. Hvala lijepa. Slijedeći na redu je Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i uvaženi kolega Krešo Beljak koji nije tu i gubi pravo na raspravu. Jest za da nastavimo dalje? Može. Dobro. Malo smo ubrzali. Gordan Maras, nema ni kolege Marasa, gubi pravo na raspravu. Međutim Arsen Bauk je ovdje. Hvala. **Bauk, Arsen Znači najprije što se tiče naziva zakona. Zakon se zove o obvezama i pravima ili tako nekako zastupnika u Hrvatskom saboru a u 20 i nešto članaka koliko ima ovaj zakon ne spominje se ni jedna obveza nego samo prava. Riječ prava se, tu sam ih ja zazelenio jedno 30 puta spominje. Tako da bi bilo dobro napraviti novi zakon u drugom čitanju, mislim da to Poslovnik dopušta i da recimo članak 20. važećeg zakona glasi „Zastupniku se osigurava prema mogućnostima i redoslijedu zastupničkih dužnosti iz članka 12. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika radni prostor u Hrvatskom saboru a zastupniku izabranom u izbornoj jedinici u županijski dom“ koji je bay the way ukinut prije 15 godina. Dakle ima tu potreba da se ovaj zakon temeljito doradi. Onda nakon članka 8. dolazi članak 18. jer je u međuvremenu 9 članaka tog zakona stavljeno van snage. Tako da je to prvi prijedlog prvi prijedlog predlagateljima da se napravi cijeli novi Zakon o obvezama i pravima zastupnika u Hrvatskom saboru pri čemu bi ovaj jedan članak koji govorimo bio jedina obveza koja je i navedena u tom zakonu a to je da budemo jedan dan u Hrvatski sabor redovito u tim anketama prolazi najlošije ali to je meni i logično. Jer za razliku od Vlade ili od predsjednika države u kojoj su predstavnici jedne političke opcije ili koalicije u Saboru su predstavnici svih političkih opcija ili koalicija i onda građani loše ocjenjuju Sabor zbog onih drugih. Jer kad su vam jedni u Vladi ili predsjednik onda dobro ocjenjuju barem oni koji su sa te političke strane a ovi drugi ocjenjuju loše. A što se tiče Sabor naši glasači su ga loše ocijenili zbog ovih iz HDZ-a ili iz MOST-a njihovi glasači će ga loše ocijeniti zbog nas koji evo tu maltretiramo sve druge i pričamo. Prema tome, ne bi se ja puno brinuo oko toga, mislim da je to prirodno i vrlo dokazivo zašto je to tako. nije problem u tome što su tako niske ocjene, dakle i to sam rekao jutros u jednoj od replika nije problem Hrvatskog sabora to što se mi, što nema kvoruma za glasanje u 7. sazivu je uvijek bio kvorum za glasanje, u 6. sazivu također osim pri kraju kada su već počeli napuštati brod koji tone, u 5. sazivu Sabora također nije bilo problema sa kvorumom, a u 4. sazivu to je onaj od 2000. do 2003. je bilo problema zato što su se genijalci iz moje stranke dosjetili da se nakon svakog raspravljenog zakona glasa. I onda se trebalo stalno biti u Saboru i stalno se trebalo držati kvorum, onda kad bi neko otišao na službeni put nastala bi kriza politička kriza zbog toga. Pa se onda ipak to premjestilo zato da se ide, da se ide jedan dan u tjednu. Prema tome, to je bila jedna ideja koja je eto završila, bila je tada velika većina ali se ona stanjivala kako se išlo pri kraju Sabora. Prema tome, propisati da se zbog, sankcije izriču samo zbog nedolaska u Sabor na dan glasanja po meni nije dobro. Ja ću prihvatiti ono što su rekli gospodin Šimić i gospodin Petrov iako je to gospodin Podolnjak malo ublažio a to je da se neće sankcionirati pokušaj opstrukcije kvoruma legitimni od strane opozicije. Međutim, ako bi se išlo određeno sankcioniranje dobro je da to dakle bude preko ovog zastupničkog paušala a onda to napravimo kako treba. Znači od utorka kad su odbori, srijeda, četvrtak, petak, pa onda opet utorak, srijeda, četvrtak i onda za svaki od tih dana kad ne dođete jedna dnevnica manje. E i onda bi to bilo, to bi bilo onda korektno sankcioniranje. Pa ako ste bolesni ispričnica. Ako idete na službeni put putni nalog, ako idete negdje drugdje žrtvujte tih 150 kuna jer ne vidim što bi osim službenog puta i liječničke potvrde što bi još bio razlog da se opravda Pa će se tih 1500 kuna koliki je maksimum tog paušala nekako preživjeti i to bi bio najkorektniji prijedlog. Ovako je doista dojam da se to radi samo zato da bi se osigurao kvorum na glasanju. Gospodine potpredsjedniče, možete samo kolege iza mene zamoliti da me ne ometaju, malo mi,

na sve dane kada Hrvatski sabor radi i da se propiše, dakle da se svatko mora ondje na ulazu u Sabor sa svojom karticom cvikati kad dolazi i kad odlazi i tko ne dođe neopravdan sat 150 kuna. U toku jednog mjeseca se toliko skupi. Naravno tu ima jedan problem, a to je da oni koji su gradonačelnici u isto vrijeme kad su i saborski zastupnici će to malo teže podnijeti. Ali dobro, tako su izabrali. Neka onda vode računa i o tome. Ja inače politički ocjenjujem da zato ste išli sa ovim ublaženim prijedlogom jer se niste sa vašim partnerima mogli dogovoriti oko toga jer oni imaju isto određeni broj gradonačelnika koji su i saborski zastupnici. Što se tiče uvjeta rada, ne bi bilo loše da se doista, da zastupnici Sabora dobiju pravo na svoj stol, sjedalicu i računalo u Hrvatskom saboru i to u ovoj zgradi, a da se stručne službe čije sam inače u jednom nastupu stao u njihovu obranu da prioritetno dakle one dobiju ova mjesta u Demetrovoj ulici. Obzirom da je vrlo jasno da ovaj zakon u ovakvom obliku neće dočekati drugo čitanje, odnosno da će on doživjeti temeljiti remont za drugo čitanje nema potrebe da se detaljnije osvrćem na pojedinosti u prijedlogu, dakle na pojedinosti u ovome konkretnom prijedlogu. Mislim da bi bilo dobro za predlagatelja da sukladno jednom od članaka Poslovnika predlagatelj za drugo čitanje bude Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Profesor Podolnjak je na njegovom čelu, prema tome i u tom slučaju bi mogao imati inicijativu da se, dakle da se taj zakon donese. Međutim, kako je danas na naš prijedlog Kluba zastupnika SDP-a MOST iskazao blago nepovjerenje u sposobnost Vlade da napravi Ovršni zakon kako treba, onda ne znam da li će i ovaj moj prijedlog pasti na plodno tlo. Prema tome da zaključimo. Zastupnik ne može biti kažnjen zbog glasanja u Hrvatskom saboru, pa tako vjerojatno ne može biti kažnjen niti zbog neglasanja u Hrvatskom saboru. Ako se propisuju sankcije za nerad, a možemo raspravljati o tome šta je to nerad. Ali hajde recimo da je to kad je saborska sjednica ili kad je sjednica odbora kojeg ste član da je rad barem doći na tu sjednicu ili na sjednicu odbora ili na plenarnu sjednicu i sudjelovati ili ne sudjelovati u raspravi. Ako to dakle definiramo kao rad, onda u tom slučaju treba i za taj dio propisati sankcije koje bi bile jedna dnevnica do deset u zastupničkom paušalu a ne odrediti samo da je rad dolazak na glasanje. Jer time se u stvari šefovima zastupničkih klubova parlamentarne većine olakšava skupljanje kvoruma u petak. Prema tome, ja im ne bih toliko baš olakšao taj posao. posao. Predlažem predlagatelju da ako se odluče za sankcije neka to dogovori sa svojim koalicijskim partnerima, neka dogovori sa opozicijom, ali da se onda propiše za svaki dan kada radi Parlament a ne samo za glasanje i da to vrijedi za sve za sve zastupnike jednako. I također ako to ne prihvati da barem jasnije naznači da se neće sankcionirati opozicija koja legitimnim rušenjem kvoruma da ga tako nazovem pokušava spriječiti izglasavanje određenih zakona koji bi inače bili izglasani da su oni u dvorani, a po njihovom mišljenju su štetni. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo dvije replike. Prvi je uvaženi kolega Beus Richembergh. Kolega Bauk, ovaj model o kojemu vi govorite kada bi se malo bolje razradio zapravo bi jako podsjećao na model koji funkcionira u Europskom parlamentu gdje zastupnici imaju jednu fiksnu plaću i na nju im se obračunava dnevnica za dolazak na svaku sjednicu, odnosno sustezanje te dnevnice za svaki dan koji nisu proboravili na zasjedanju Sabora. Međutim, ja bih vas nešto htio pitati budući da ste vi matematičar. Dakle, ovaj prijedlog zakona pretpostavlja financijsku penalizaciju iz sredstava zastupničkog paušala. Taj paušal iznosi 1500 kuna i on je po difoltu namijenjen za pokriće troškova zastupnika za rad na terenu, na terenu, dakle sa biračkom bazom. E sad, dakle kažnjavate ga tako da mu oduzmete sredstva za rad na terenu zato što je bio na terenu pod a. I pod b, ako mjesec prosječno ima 4 petka, a ne dođete na 4 glasovanja koliko je to novaca i može li to stati u jedan zastupnički paušal u mjesec dana ili će se to možda alimentirati iz paušala sljedećeg mjeseca. Na koji način to funkcionira? Valjalo bi te stvari malo ipak ozbiljnije definirati. Hvala.

Prvo pitanje je bilo oko Europskog parlamenta. Da, to mi je bila i inspiracija da izreknem ovo jer sam nedavno bio u Europskom parlamentu. Pa ako to tamo funkcionira, možda to može i ovdje funkcionirati. Ja nemam ništa protiv. Ja se trudim dolazit na sve sjednice. Čak se trudim javit i svaki dan, ali evo mislim da ako ne, smatram da mi je dan propao. Ali nema veze. Što se tiče ove logičke inverzije koju ste rekli da će vam se uskratiti sredstva za rad na terenu zato šta ste bili na terenu. Ja bih to rekao ovako. Uskratit će vam se sredstva za rad na terenu kad niste trebali biti na terenu, a bili ste na terenu jer ste u trenutku kad ste bili na terenu trebali biti u Saboru da vam se ne uskrate sredstva za to kad budete na terenu, a možete biti na terenu. Jel' to bolje? A što se tiče ovih matematičkih postavki ja ću vas utješiti. Dakle, mjesec možda ima 4 petka Polako, mjesec ima 4 petka a godina ima 52 petka puta 3 to je 156 dnevnica koje možete izgubiti ako se glasa svaki petak a ne glasa se svaki petak jer po Ustavu Sabor ne zasjeda a jedno koliko 15-ak, 20 petaka pa se kad se to odbije od ovih 150 dođe se do 120 dnevnica koje imate u paušalu. Pa prema tome evo mislim da u tom smislu prijedlog nema nijedan petak viška ako sam ja uspio dobro izbrojiti.

kada ste vrlo plastično objašnjavali na koji način bi se trebali opravdavati opravdani izostanci u Hrvatskom saboru onda ste rekli da za službeno putovanje donesite jednostavno putni nalog, da za bolovanje odnosno bolest donesite ispričnicu. Međutim, ono što vas želim pitati, meni to još uvijek nije jasno nakon evo cjelodnevne rasprave je sljedeće, kako pomiriti dva prava. Znači saborski zastupnici temeljem određenih zakona imaju određene nespojive dužnosti koje ne smiju obavljati tijekom zastupničkog mandata međutim biti vijećnik u predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili regionalne samouprave ili gradonačelnik, načelnik općine ili grada je naprosto dozvoljeno, to nije nespojiva dužnost s dužnošću saborskog zastupnika. Vijećnici u gradskim vijećima, u općinskim vijećima, u županijskim skupštinama jedino što ne smiju u tom trenutku dok primaju saborsku plaću ne smiju primati vijećničke naknade. Oni moraju volontirati. E sad, kako savjesno obnašati dužnost gradonačelnika ili načelnika, vijećnica i vijećnika i vijećnika ako se oni događaju petkom ili ako ćemo kažnjavati nedolazak zastupnika svaki dan u Sabor ne samo petkom, kako pomiriti ta dva prava kada nismo uskladili neke na neki način nespojive dužnosti? To su i dalje dužnosti koje se mogu paralelno obnašati. I sada će neki gradonačelnik, neki načelnik, neki vijećnici ako petkom imaju obvezu prema građanima koji su ih isto tako birali plaćati penale zbog toga. Kako odrediti razinu prioriteta? Što je u tom trenutku bitnije? **Jandroković, (SDP)** Ja sam već u svojoj pojedinačnoj raspravi rekao da obzirom da očekujem da će ovaj zakon doživjeti određeni remont za drugo čitanje da neću svaku odredbu detaljnije analizirati ali jedna od toga što bi trebalo predvidjeti je da se pod opravdanim izostankom smatra i rad u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave što bi se onda ticalo i vijećnika ali i gradonačelnika koji po Zakonu o lokalnoj samoupravi su obavezni prisustvovati tome. To je jedna mogućnost. A druga mogućnost je da idemo po onoj Grunfovoj tko dobije gubitak izgubi dobitak. Dakle, ako ćete biti na sjednici vijeća onda ćete biti sankcionirani u Saboru a nećete biti nagrađeni za to što ste na sjednici vijeća jer vam Zakon o sprečavanju sukoba interesa priječi da dobivate vijećničku naknadu. Prema tome, po meni bi u tom slučaju rješenje bilo da se uza sva ova moguća opravdanja koja su tamo navedena osim stranačkih skupova što bi isto trebalo biti navedeno da se doda i rad u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave obzirom da te dužnosti po nekom po nekom od zakona nisu nespojive sa dužnošću saborskog zastupnika. To bi vjerojatno bilo rješenje kada bi se išlo u smislu sankcioniranja. Osim ukoliko se u jednom drugom sazivu ne definiraju nespojivosti i tih dužnosti, kao npr. za župane. A to sa županima je zanimljivo. Dakle, ta nespojivost je bila zato što su župani ujedno bili i predstavnici Ureda državne uprave u županijama. Kad se 2001. promijenio sustav državne uprave župani su postali isključivo dužnosnici regionalne samouprave ali im je ta nespojivost ostala. ostala. Iako recimo gradonačelnik Splita ima puno više obveza nego splitsko-dalmatinski ili virovitičko-podravski župan ali tako je ostalo u zakonu slučajno. Hvala. Prelazimo na daljnje rasprave pojedinačne. Uvaženi kolega Ivan Pernar. predsjedavajući. Pa evo htio bih samo napomenuti da postoji razlog zašto određeni ljudi ne dolaze na sjednice Sabora. Taj razlog zapravo je proste naravi odnosno jednostavne naravi, velik dio ljudi naprosto nema što za reći. Toga smo svi svjedoci. Ima ljudi koji se uopće tijekom zasjedanja 4 godine u Saboru ne javljaju jednom za riječ ili javljaju manje od 5 puta. Njih javnost zapravo ni ne poznaje. Meni je svojedobno Sinčić rekao, kaže on meni Pernar ima ljudi u Saboru za koje veli da sutra nestanu ne bi nitko ni znao da nekoga nema, odnosno da fali jer nije jednostavno niti sudjelovao na raspravama niti ga je bilo u Saboru, dolazio je samo glasati kad se o ničemu zapravo raspravljalo nije. On je samo došao dići ruku. Kako je digao ruku i otišao je. Takvo ponašanje je dosta ajmo to tako reći često. Sad, postavlja se pitanje hoće li MOST-ov prijedlog riješiti suštinski problem, a suštinski problem je ne u tome da li ljudi, nije glavni problem nas u Saboru da li ljudi dolaze na sjednice ili ne nego je ključna stvar kakve odluke zastupnici donose. Znači da li će njihove odluke djelovati na način da cijene recimo kruha i mlijeka padnu i ulja i šećera ili struje padnu ili ne znam čega ili će porasti. Da li će znači ljudi nakon tih svih reformi 'ajmo reći živjeti bolje ili gore. Za razliku od kolege Bunjca iz mog Kluba zastupnika on smatra da bi trebalo zastupnike kažnjavati. Međutim ja koji sam na neki način najaktivniji, koji sam možda i naporan dijelu kolega ovdje, ja smatram da ne bi jer od tih ljudi ne vidim kakve bi koristi bilo. Znači oni bi mogli umjesto ovih tu stolica, praznih, npr. evo sada iz HDZ-a samo možda četvero ljudi ovdje, mi bismo umjesto tih stolica mogli staviti na njih lutke i one bi tamo mogle lijepo stajati i nitko ne bi primijetio da oni nama fale. To je ono što je netko rekao da uloga saborskog zastupnika se razlikuje od drugih poslova koje čovjek može obavljati. Po meni, opet ću se vratiti na onu temu koju sam objašnjavao kada smo pričali o Izbornom zakonu. Dolazili oni ili ne dolazili na sjednice, bez obzira na koji način se zastupnici ovdje birali, mi imamo osnovni problem u tome šta ti zastupnici, odnosno mi kao zastupnici nismo ti koji donosimo odluke. Znači odluke se donose vani, nas se ovdje samo, vidjeli smo kada je došao premijer Plenković brifira. Znači mi smo ovdje došli maltene kao da smo došli na neki koncert, gospodin Plenković je izveo ili neki mađioničari, izveo je ono što su ga u Briselu naučili, niti smo mi glasali o tome što su oni tamo odlučili, ne vjerujem ni da je on zapravo u suštinskom smislu glasao, znači jednostavno ne vidim tu ulogu zastupnika odnosno ne vidim to da li ti zastupnici dolaze ili ne na posao kao nešto što bi bilo od presudne važnosti. Jer u suštini iako je njih, ne znam u klubu HDZ-a 50 a oni svi misle isto. I sada oni bi, recimo zamislite da se njih 50 jedan za drugim javlja za raspravu i da ponavlja istu priču, pa ja mislim da bi javnost jednostavno ne bi bile gledljive sjednice Sabora jer poanta zašto ljudi gledaju Sabor je u tome da čuju različita mišljenja, da čuju, 'ajmo reći konfliktna mišljenja, mišljenja koja se sukobljavaju. Jer ako nema sukoba, recimo polemike između mene i gospodina Grmoje, ili recimo gospodin Bulj da ne javlja se za replike itd., ili gospodin Maras ili gospodin Bauk, zamislite da se mi svi ovdje slažemo, da se mi svi ovdje slažemo kakvog bi bilo, uopće smisla od gledanja ovih, kako bih rekao sjednica, jednostavno bi one postane dosadne. U suštini, iako zastupnici ne dolaze jasno je da u ovoj sabornici zapravo postoje 'ajmo reći pet grupa. Ima znači SDP i HNS, mi iz Živog zida koji izražavamo svoje stavove, MOST, HDZ i nešto manjine, ponekad kolega Lacković, on je iz Bandićeve liste. Ali što hoću reći, iako nas nema ovdje puno uvijek od svake stranke postoji njen predstavnik i zapravo znači iako nas nema 151 uvijek je rasprava živa i stvarna. Također htio bih reći da bi zastupnike po mojem mišljenju trebalo prisiljavati da dolaze na rasprave a ne na glasanje jer su rasprave zapravo ključne, jer sve kroz te rasprave koje mi ovdje imamo gdje međusobno razmjenjujemo mišljenja oni mogu čuti argumente pro et contra, za i protiv. Ovako, što se događa? Oni ne moraju dolaziti na raspravu, njih se zapravo prisiljava da budu, što? Glasačka mašinerija, da dižu ruke. A jesu li sudjelovali u raspravi gospodine Jandroković? Nisu. Znači, njih sada nema. I sada zamislite, oni niti su vjerojatno čitali, to stoji tamo po njihovim stolovima, to o čemu će glasati, niti ih uopće i zanima to o čemu se priča, njihova jedina isključivala uloga je da u svojstvu parlamentarne većine se pojave ovdje na dan glasovanja i dignu ruku. I sada što, smisao te mjere tjeranja ljudi da dolaze petkom je zapravo osiguranje kvoruma a ne rasprave. Jer pazite ovo, evo pitanje za vas, da li javnost zanima sam proces glasovanja, kako ćemo mi stiskati ovdje gumbiće ili im je zanimljivija rasprava? Pa meni je sama rasprava suštinska stvar jer bez rasprave ni samo glasovanje nema toliku težinu. Odnosno teme koje mi potičemo su ključne za sve. Ovom prilikom moram još jednu stvar istaknuti a to je vama sada predsjedavajući da smatram da sam pogriješio kada nisam glasovao za vas kao potpredsjednika Sabora jer po onome što sam vidio ste najkorektniji predsjedavajući kojeg sam do sada vidio. Niti jedan jedini put niste grubo pristupili bilo kojem zastupniku, svakome ste dozvoljavali da kaže do kraja i niti jedan konflikt dok ste vi sjedili u toj stolici nije postojao. tj. kada bude se idući put glasalo ja ću glasati za vas. Eto, to sam vam htio reći. I manje-više je to sve što imam za opservirati. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ja bih vam sada morao dati povredu Poslovnika jer niste govorili o temi ali nakon ovoga nema šanse. Hvala lijepo. Nastavljamo sa raspravom. Nema replika, nemamo ni dvije pojedinačne sada rasprave, dva kolege Branimira Glavaša i Domagoja Hajdukovića. Pa onda nastavljamo sa uvaženim kolegom Predragom Matićem. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo na kraju ovoga dana i na kraju ove rasprave moram reći da ja sam vrlo osobno, vrlo blagonaklon prema zastupnicima kluba MOST-a Nezavisnih lista, međutim danas se navršava 2 tjedna našeg rada u Hrvatskom saboru i na koncu konaca kada bi rekli što smo mi napravili za ova dva tjedna a izabrani smo da napravimo boljitak našim građanima. Rezultat bi nažalost bio nula. Današnji cijeli dan rasprava bi bila nula jer ne znam tko je od nas spreman reći da je uopće zaradio dnevnicu jer smo raspravljali o sami sebi. Jamstva koja je MOST tražio na početku formiranja vlasti s HDZ-om, ja sam ih dobronamjerno primio i sve jedan su ustvari dobronamjerni. Ali kroz ova dva tjedna kada pogledate neke od tih zakona prema kojima ja i dalje imam pozitivno mišljenje ali gledajte, HRT, kada ćemo smanjiti pretplatu, to zanima ljude koje ne zanima da gledaju non-stop vjerski i domoljubni program, ne znamo kada će biti. Oni izborni zakoni odnositi će se nakon 20 godina, lokalne kazne pasti će na Ustavnom sudu, gospodarski pojas, i ovako ribari iz Indonezije ne mogu kod nas ribariti a oni za koje bi se taj zakon trebao odnositi, Talijani, pošto smo u EU oni će i dalje ribariti. Najbolji zakon o kojem smo ipak raspravili i koji jako podržavam je Ovršni zakon međutim isto tako ako se donosi na brzinu, preko koljena, on je unio milijun nepoznanica i nadam se da će se ipak do konca doraditi jer, evo tu sam si zapisao primjer, kolega Demetlika je govorio o nekome koji tamo u Istri ima 100 apartmana ali se banka natovarila na jamce, on naplaćuje apartmane a jamci plaćaju kredite. Dakle nema, iskreno rečeno, uz ovaj zakon o kojem danas razgovaramo cijeli dan, uistinu je potpuno populistički i apsolutno ne donosi ništa, čak evo i kolega Bošnjaković je pokušao, kolegama iz MOST-a, ja sam to tako doživio, ako sam se prevario, ispričavam se, u rukavicama objasniti da se te stvari ne mogu tako donijeti. Dakle najprije u ovom Saboru ne rade mala djeca. Ovo što se namjerava napraviti vezano za dolazak na glasovanje, ne dolazak, uistinu je totalno nepotpuno i to stvarno ne radi se ni u osnovnoj školi. Kao što je rekao kolega Richembergh, on je ovdje 4. mandat ali ja ću reći svoj primjer. Prošli mandat bio sam svaki dan ovdje ali niti jedan jedini put nisam blinkao karticu jer smatram da je to za mene ponižavajuće, mene su građani ove države izabrali i ja imam odgovornost prema njima i meni kartica neće pomoći da opravdam svoje postojanje ovdje ili ne postojanje. Što je rekao gospodin Saucha, čekao sam cijeli dan da mu objasnim, dakle ove kartice, prije su bile, starije kolege znaju, prije su bili oni ključići. Zašto se oni drže ovdje a zašto ne nose kući? Zato što pola zastupnika nije ni znalo ključiće pravilno uključiti a ona druga polovina ili jedan dobar dio nije ih donio na glasanje, pa đžaba što je tu ćulio i sjedio taj petak kada mu je ključ ostao u stanu ili još gore ako negdje stanuje izvan Zagreba, tko zna gdje mu je ostao ključić, zbog toga se taj dio …/Govornik se ne sam protiv ovoga zakona, u potpunosti sam protiv ovoga zakona jer za mene, moji birači, građani RH oni su moj zakon. I oni će, ukoliko vide da ja u ovom sazivu nisam napravio ništa za njih, za one koji su me birali i glasali, u sljedećem sazivu jednostavno neće me izabrati i time ću ja biti kažnjen. A još samo na kraju, i to bih isto volio reći, pogledajte vrijeme kada govorim, dakle većina zastupnika, dotaknuti ću se i ove teme koja je meni jako interesantna. Dakle govorite, većina vas, imate pravo na to, ja to samo govorim kao jednu primjedbu, do konca konca ono govorite i još kada vidite da vam je ostalo 30 sekundi još kažete i da prodajete golf dizel jer je još ostalo stvarno 30 sekundi i da nešto možete reći. Zar se ne može u nekoliko minuta izreći sve ono što se želi reći da to bude sadržajno, nego natezati, natezati još da predsjedavajući te mora upozoriti? I na kraju kada su pitali, netko je pitao od kolega što će biti sa ovim ako prekoračimo ovaj paušal i kazne, morati ćemo se poslužiti onim što rade teleoperateri, dakle sve što ne potrošite u ovom mjesecu možete prenijeti u sljedeći mjesec, tako da evo i to ostane. Dakle još jedanput osobno, apsolutno sam protiv tog zakona. Ja znam da saborski zastupnici trebaju dolaziti ali to je njima na savjesti, ovdje je 150 ljudi, ako bi bili prepotentni mogli bi reći najboljih od nas, znači od građana RH izabranih 150 ljudi i ako mene netko treba upisivati, zapisivati da li sam ja danas došao na Sabor ili ne, onda je to stvarno jadno. A što se tiče opravdanja, s ovim ću završiti, zadnja rečenica, dakle gledajte, ovdje nema 120 kolega, pola ih je doktori, sami će sebi napisati ispričnicu zašto danas nisu bili ovdje a ovi drugi su dobri s njima pa će isto tako to napraviti. Evo hvala lijepo. Imamo i jednu repliku. Uvažena zastupnica Marija Puh. Je li sjedite na drugom mjestu, ili? …/Upadica: Ne./… Jer su mi neko drugo ime kazali ali mi znamo da ste vi gospođa Marija Puh. Evo, hvala vam. Ja bih se samo htjela nadovezati na gospodina Matića vezano uz našu odgovornost prema biračima koji su nas birali. Znači tu piše da će nama predsjednik Sabora određivati kada ćemo mi smjeti dobiti ispričnicu ukoliko nas nema a kada ne. Ali ja znam iz svojeg iskustva, mnogi moji birači, znači razne udruge, općine, gradovi, mi svaki tjedan dobijemo po nekoliko pozivnica koje se nažalost vrijeme održavanja razno raznih manifestacija se ponekad, su u koliziji sa samim sjednicama kada mi moramo tu biti. Ja bih samo htjela znati na temelju čega će predsjednik Sabora recimo odlučiti da li će meni biti bitnije da sam ja na terenu sa svojim ljudima koji stvarno očekuju da sam uz njih i da im dam podršku ili će meni biti bitnije tu u Saboru. Mislim da isto treba jako dobro razmisliti o tim kriterijima i da se zna neki način a ne da će se određivati proizvoljno tko će dobiti dozvolu da taj dan može otići na svoj teren i među svoje ljude a tko neće dobiti. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ono što bih na samom početku htjela reći jest da kada pogledamo malo prava i obveze zastupnika u Hrvatskom saboru onda vidimo da zastupnici imaju pravo na plaću, pravo na zastupnički paušal u iznosu od 1500 kuna, pravo na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti koja je do prije, još uvijek je zapravo 6+6, pravo na mirovinu, radni prostor u Hrvatskom saboru u skladu sa mogućnostima, pravo na smještaj u Zagrebu sa naknadom za odvojeni život u iznosu od 1000 kuna i životno osiguranje i pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza. U međuvremenu u prethodne 3 godine, upravo iz tog razloga što su građani bijesni i što smatraju da zastupnici uživaju određene privilegije koje nisu u skladu sa standardom koji živi većina hrvatskih građana, ovaj Hrvatski sabor je ukinuo neke od tzv. saborskih privilegija. Pa je recimo tako 2013. godine ukinuto, ukinute su povlaštene mirovine, institut povlaštene zastupničke mirovine. Sada ako pitate građane da li oni znaju da je to jedno od ukinutih privilegija, odnosno prava zastupnika većina njih će reći da ne zna a i oni koji znaju ako ih pitate je li njihovo povjerenje u nas kao instituciju, je li im lakše zbog toga što je ukinuta ta jedna nepravedna, možemo reći nepravedna privilegija, odnosno pravo da se drugačije obračunavaju mirovine nama a drugačije svim drugim građanima. Mislim da se od tada nije nešto bitno promijenilo u percepciji hrvatskih građana o saborskim zastupnicima. U međuvremenu isto tako je ukinuta naknada za odvojeni život u mjesecima kada Hrvatski sabor ne zasjeda, znači zastupnici više ne primaju naknadu za odvojeni život u iznosu od 1000 kuna u onim mjesecima kada ne radimo ili u mjesecima između, do konstituiranja novog Hrvatskog sabora. I prije nekoliko dana smo raspravljali u ovom Hrvatskom saboru da se ukine još jedno pravo i da se smanji pravo zastupnicima, to je pravo na primanje pune plaće po završetku zastupničkog mandata pa više neće svi, neovisno o tome koliko bili u Saboru, je li to godinu, dvije, tri ili četiri imati pravo koristiti 6 mjeseci pune plaće a nakon toga 6 mjeseci pola plaće nego smo rekli da ćemo to razdijeliti na 6+6 odnosno 3+3. Sada nastavljamo i dalje, idemo ka tome da zapravo si režemo određena prava, što je u redu, idemo ka tome da se počinjemo i kažnjavati. Iako kada pogledamo prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru, na koje smo na neki način bili svi spremni kada smo pristali, potpisali izjavu da prihvaćamo kandidaturu je da moramo, odnosno trebamo sudjelovati na sjednicama Sabora, na njima raspravljati i glasovati, podnositi prijedloge, postavljati pitanja. I u članku 20. samog Poslovnika kaže da zastupnik potvrđuje dolazak u Sabor zastupničkom iskaznicom, elektroničkim putem i da dolaskom u Sabor se smatra i sudjelovanje zastupnika u radu radnih tijela, putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Sabora te obveze prema klubu zastupnika. Ne znam koliko zapravo je u duhu toga ovaj prijedlog da se zastupnike kažnjava samo zbog toga što neće sudjelovati u glasovanju. Mislim da nije dobro što ni nakon cijelog današnjeg dana od predlagatelja nismo čuli jasan i decidiran stav na što će se zapravo odnositi kažnjavanje, da li na nesudjelovanje u glasovanju petkom ili za nedolazak u zgradu Hrvatskoga sabora petkom. Jer u Poslovniku se jasno definira kako se evidentiramo, što znači naš ulazak u Sabor i što znači naš rad. Dakle ne bivanje samo u ovoj sabornici u kojoj se odvija plenarna sjednica. Mislim da bi bilo dobro da vidimo što ste zapravo mislili pod time. Da li će bivanje u Saboru, sama činjenica bivanja u Saboru prolaziti nekažnjeno ako smo u saborskom kafiću, ako smo u saborskom restoranu, ako smo u svom klubu, radimo nešto, ako nismo ovdje u …/Govornica se ne razumije./…. Mislim da nije dobro da nakon, evo nekoliko sati, nismo dobili odgovor na ovo jednostavno pitanje, na što se zapravo odnosi ta sankcija. Ako se ta sankcija odnosi na ono što ste vi gospodine Podolnjak u ime predlagatelja ovdje iznosili a što je u svojevrsnoj suprotnosti sa onim što je kazao gospodin Petrov, ja moram izraziti osobno svoje negodovanje jer mislim da nije u redu kažnjavati nekoga što je taj dan došao na posao a nije pristupio glasovanju. Ne pristupiti glasovanju, rušiti kvorum je legitiman način pritiska, iskazivanja negodovanja, nezadovoljstva, ako hoćete čak i opstrukcije da se ne donesu određeni zakoni za koje procijenimo da su štetni. Pa mi smo imali takvu situaciju. Prije 4 mjeseca htjeli ste zajedno da HDZ-om naplaćivati hitan prijem za one bolesnike, pacijente za koje se procijeni da nisu u tom trenutku hitni, htjeli ste kroz taj paket zakona dati određene još dodatne namete na zdravstvene usluge našim najteže pogođenim grupacijama stanovništva a to su bolesni. I što je nama drugo preostalo, mi smo bili u manjini? Preostalo nam je da nas ne nadglasavate, da pobjegnemo glavom bez obzira iz ove sabornice, srušili smo kvorum, to je bio dan kada je raspušten Sabor. Vi ste znači nakon što je izglasano ili nepovjerenje Vladi, vi niste odustajali od tog zakona, mi smo pobjegli glavom bez obzira, onemogućili smo vam donošenje tih štetnih zakona. I ja sam spremna sutra ponovno plaćati kaznu od 450 kuna ako ćete kažnjavati naše legitimno pravo ali ako je to način da se suprotstavimo da vas onemogućimo. Recimo da donesete Porezni zakon koji se predstavlja ovih dana, o kojem je govorio i kolega Maras, gdje želite povećati zapravo bogate učiniti još bogatijima, pa čak i zastupnicima koliko vidim povećati još dodatno plaće novim Poreznim zakonom a siromašni neće tako dobro proći. Kroz to povećati cijene onih ključnih namirnica, životnih namirnica kao što su kruh, mlijeko, šećer, povećati cijene zdravstvenih usluga, povećati cijene udžbenika. Pa što će nama drugo preostati nego da pokušamo na jedini mogući način kao manjina onemogućiti vas u donošenju takvih zakona, napustiti sabornicu i ugroziti kvorum? Ako ćemo zbog toga plaćati kaznu, platiti ćemo, kao što bismo morali, rekla sam, 18 tisuća kuna platiti prije 4 mjeseca da je ovaj zakon bio na snazi kada smo vas spriječili u novim nametima na zdravstveni sustav. U ovom zakonu treba, ovo što sam malo prije kazala i u replici, voditi računa o tome da postoje dužnosti koje nisu nespojive sa dužnostima saborskih saborskih zastupnika. Postoje zastupnici koji su načelnici, koji su gradonačelnici, koji su vijećnici, koje su građani birali, kojima zakon ne onemogućava da to to rade paralelno i da rade dovoljno savjesno čak i jedan i drugi posao. I mislim da nije u redu i da to treba mijenjati. Da jedan od, ako ćete već ustrajati u ovome, da treba, znači definirati da jedan od opravdanih razloga, ovo o čemu smo malo prije ovako kroz replike kolega Arsen i ja razgovarali, to treba biti opravdani razlog za izostanak sa sjednica Hrvatskog sabora, sa glasovanja ili iz zgrade Hrvatskoga sabora, jer još uvijek ne znamo uopće o čemu raspravljamo. I drugo, ono na što moramo naći odgovor je kako unaprijediti rad odbora. Ovaj Sabor uvelike ovisi o dinamici rada u odborima. Odbori su matična, ključna tijela a u proteklih 8 mjeseci kada smo imali Vladu na čelu sa Timom Oreškovićem i ovdje ovako jednu pomalo nesigurnu i konfuznu situaciju u Hrvatskom saboru, bio je problem, imali ste problem sa kvorumom dva ili tri puta, dobro, to može biti nekakva veća ili manja sramota. Ali meni to recimo nije toliko strašno kolika je bila činjenica da smo mi kao opozicija držali kvorume na matičnim tijelima i na odborima a vrlo često se znalo događati da vaši zastupnici ili ne bitno je sada sutra tko će biti pozicija a tko opozicija, nisu dolazili na sjednice odbora. E sada, ako kažnjavamo dolazak, ne dolazak na glasovanje onda mislim da jednako tako moramo voditi računa i da osiguramo dolazak zastupnika na odbore jer bez prolaska dokumenata rasprave, o dokumentima na odborima oni ne mogu doći ovdje na Hrvatski sabor i može se teoretski dogoditi da odbori blokiraju rad Hrvatskoga sabora, ne rade svoj posao i mi nemamo o čemu raspravljati. Nisam sigurna koliko će kazne doprinijeti discipliniranju zastupnika. Mislim da bi svi trebali raditi malo više na sebi, biti svjesni kada potpišemo izjavu da prihvaćamo kandidaturu, da stanemo na listu i kandidiramo se za zastupnike u Hrvatskom saboru moramo biti svjesni da tog trenutka moramo biti spremni raditi, pa reći od 0-24h za naše građane i sugrađane. Ali ako će to pomoći, … …/Upadica Jandroković: Vrijeme je isteklo./… … podržavam sve ono što će vratiti povjerenje birača u nas i što će vratiti dignitet Hrvatskom saboru. Dvije su replike. Prvi je uvaženi kolega Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Htio bih se osvrnuti na vaše pitanje oko petka, izostanka iz Sabora, izostanka sa glasanja. Dakle u članku 1. ovoga Zakona u prvom stavku se govori za svaki neopravdani izostanak iz Hrvatskoga sabora na dan kada se u Hrvatskom saboru glasuje, što bi imalo za nekakvo normalno tumačenje, dakle da doista se trebate negdje registrirati u Saboru da ste došli taj dan. Međutim, u drugom stavku se malo preciznije govori, izostanak sa glasovanja u Hrvatskom saboru. I u 3. stavku I u 3. stavku se također govori o izostanku zastupnika sa glasovanja u Hrvatskom saboru. E sada, glasovanje u Hrvatskom saboru je propisano člancima od 255 pa do negdje 267 Poslovnika. I sada što se može dogoditi? Okupimo se mi svi na glasanju, predsjedatelj kaže 'ajmo da utvrdimo kvorum, mi se ono lijepo uključimo, kvorum, super i mi vidimo da je ovih iz većine manje od 76 i mi kažemo e sada kada dođe prvi zakon za glasanje mi nećemo ništa stisnuti. kod prvog glasanja nas u dvorani 120 a ispada da je glasovalo 73, hm, nema kvoruma. Onda će se gospodin Bačić sjetiti 'ajmo mi glasovati dizanjem ruku jer se po Poslovniku ako ste u dvorani a dižu se ruke a vi ne glasate nikako smatra da ste suzdržani. E, međutim onda mi, se skupimo, idemo iz dvorane i sada treba utvrditi tko je u dvorani a tko nije. I tako će to biti dosta zanimljivo gledati dok se onda netko ne sjeti, recimo iz kluba MOST-a, 'ajmo mi glasati poimenično. E, onda više nema mogućnosti da se izbjegne ta priča. Prema tome, evo samo govorim o tome koliko je dovitljivosti potrebno da se ta jedna situacija izbjegne, da se ipak propiše dakle da se zna na šta se odnosi, na koji slučaj se odnosi, da nema ovog cirkusa, ulazak, izlazak, pa se gleda jeste li došli tamo do drugog stupa ili ste već izašli jednom nogom van. Hvala. **Jandroković, Kolega Bauk, ma meni je još jedna stvar ovako, poprilično zanimljiva. Ako pogledamo stanje u sabornici tijekom cijelog tjedna, mislim tužno je, evo danas je slučajno petak ali 'ajmo zaboravimo da je danas petak, zaboravimo da se danas glasovalo, uzmimo jedna standardni saborski tjedan. Kada je najviše zastupnika u sabornici? Petkom kada se glasuje. Najviše, pogledajte, usporedite. Ili kada je aktualni sat kada nam dolazi hrvatska Vlada. Naj, ali to su izvanredne neke okolnosti. U normalnom radnom tjednu najviše zastupnika je zapravo u sabornici u trenutku kada se glasuje, što je u načelu petak. E sada mene zanima sljedeće. Zašto se predlagatelj, da bismo slali bolju sliku prema vani, da bismo nas disciplinirali, odlučio obračunati na neki način baš sa tim danom kada je ovdje u sabornici, čak i ne izgleda ta slika tako loša? E to mene sada dovodi do zaključka da je namjera ovog zakona, ja se nadam da nije ali tako naprosto logički sada ja to promišljam, da je jedina namjera zapravo osiguravanje kvoruma izbjegavanje onih sramotnih situacija kad niste mogli izglasavati zakone, imali ste većinu ali nisu vam dolazili i obračunavanje zapravo sa svojim zastupnicima iz kruga vladajuće većine da to tekne glatko i da se ostavi jedan dojam da je ovo jedna stabilna i čvrsta vlast u odnosu na ono što se prezentiralo u prethodnih nešto manje od godinu dana. Zašto sad baš taj dan glasanja kad to je evo nažalost skoro pa rijetki su trenuci kada Sabor izgleda onako pristojno i puno, trenuci kad se glasuje. Dobro, važno da se nije predlagatelj sjetio pa da kažnjava onaj klub čijeg predsjednika nikad nema. To bi bilo gadno. Na redu je sada uvaženi kolega Ivan Pernar, to je završna rasprava od 5 minuta. Oprostite, oprostite imamo još kolegu Beusa Richembergha on je isto tako se javio za repliku. Kolegice Glasovac kad ste govorili o pravu opozicije da opstruira funkcioniranje vladajuće većine postoji još jedna viša razina, a to je pravo na bojkot. Dakle, kad govorimo o parlamentarizmu onda ne možemo i ne smijemo samo isključivo gledati što je u Hrvatskom saboru. Uostalom i predlagatelj ovog zakona je u komparativnoj analizi navodio čitav niz primjera iz prakse drugih parlamenata. Ja ću vas podsjetiti na situaciju u makedonskom Parlamentu gdje opozicija mjesecima nije dolazila uopće u Parlament zbog toga što se dogodio jedan neobičan način vrlo eklatantan, vrlo radikalan silovanja demokracije i narušavanja pravnog poretka od strane vladajućih do te mjere da je opoziciji ostao samo jedan jedini instrument a to je da bojkotira rad Parlamenta ne bi li se međunarodnu zajednicu navelo da natjera makedonsku vlast da donese Odluku o privremenim izborima. Dakle, radilo se o očuvanju temeljnih demokratskih principa. Parlament je mjesto koje je jedino ali jedino u sustavu parlamentarne demokracije brana s jedne strane kaosu, s druge strane diktaturi. I to su različite tehnologije kojima se parlamentarna većina ili parlamentarna manjina služe vrlo legitimno da bi izrazile političku volju, da bi podcrtali određene političke poruke ili da bi u konačnici spasili državu kao što je riječ recimo bila u Makedoniji. Dakle, pravo na opstrukciju i pravo na bojkot neka su od prava koja su imanentna svim normalnim parlamentima. Druga je stvar što situacija nije normalna kad oni to koriste. Sabina (SDP)** Pa i ne samo to kolega Beus. Brojni su parlamenti ako malo pogledamo neke parlamente Bundestaga i nekih drugih država vidjet ćemo često, britanski, ne znam poljski, vrlo često možemo vidjeti zapravo da zastupnici govore pred praznim sabornicama. Drugačija je recimo apsolutno kultura shvaćanja načina na to da saborski posao ne znači vezanje za jedno mjesto i nužno sjedenje ovdje ako se vi ne prepoznajete u određenoj temi, ako smatrate da ne možete dati svoj stručni doprinos određenoj temi u raspravama, u prijedlozima, u amandmanima. Vi u tom trenutku radite nešto drugo vjerojatno, radite nešto na terenu ili ste na nekom drugom mjestu. Kažem, sve nas treba zabrinuti nepovjerenje hrvatskog naroda prema nama. Nikom od nas nije lijepo suočavati se s tim češće ili rjeđe ali nema vjerojatno osobe ovdje koja se s tim nije suočavala ili ne suočava svaki dan. Možemo mi uvesti, smanjiti nama potpuno prava, staviti nas na to da volontiramo, da radimo za plaće u razini radnih mjesta s kojih smo došli, za iste vrijednosti, može. Ali mislim da to opet neće vratiti povjerenje birača u vlast, ponavljam to po četvrti put kao papagaj danas, dok mi ne shvatimo svi da ovdje u ovoj sabornici moramo ne voditi računa samo o tome glasamo li ili ne nego za što glasamo. Da moramo paziti na to na koji način raspravljamo i moramo voditi računa o tome da da li ovdje uopće na saborske klupe dolaze prijedlozi koji se tiču naših sugrađana, koji su u interesu da poboljšaju njihov život ili se bavimo samima sobom i nekim perifernim temama koje su njima zapravo možda nebitne a mi ih ovdje postavljamo kao nekakve prioritete par excellance. Tako da to je puno jedno puno složenije pitanje. Ali ako ovo naš doprinos treba biti tome da nam više vjeruju, da se pokažemo da smo korektniji, da smo profesionalniji a dobro, možemo probati. Ali nisam sigurna da ćete polučiti uspjeh. **Jandroković, Na redu je sada uvaženi kolega Ivan Pernar. Dakle, imamo dva kluba zastupnika koji imaju završne rasprave po pet minuta i onda će nam se još u ime predlagatelja obratiti uvaženi kolega Robert Podolnjak. Izvolite kolega Pernar. Hvala predsjedavajući. Evo baš gledam sada sa moje desne strane gledam koliko je kolega iz HDZ-a koji su predlagatelji tog zakona da se kažnjava nedolazak na sjednice koliko je njih danas ovdje prisutno. Evo ja njih vidim troje. Evo neka me netko ispravi. I četvrti i vi peti. Evo pet je njih ovdje. Nas je dvoje. Nas je pola, 50%. Eto. I sad o čemu se radi? Radi se o tome da se stalno mi bavimo formom. Tipa frizira se Izborni zakon, smišljaju se načini na koji zastupnike dovući na sjednice međutim glavni razlog zašto nema interesa zastupnika za dolazak u Sabor je u tome što teme o kojima mi raspravljamo su često zapravo nažalost nisu državničke, nisu teme koje će zauzeti pozornost javnosti. Znači ako se vi pitate koliko ljudi zanima ova rasprava koju mi sad vodimo vidjet ćete da je interes zapravo nikakav. Ono što bih ja volio jest da mi ne gledamo jedni na druge kao na neprijatelje, da mi zajedno recimo svi ovdje koji smo skupa i naše kolege kojih nema da se mi dogovorimo idemo mi recimo strane banke deložirati iz naše zemlje, idemo osloboditi našu zemlju, idemo otpisati vanjski dug, idemo zaustaviti proces privatizacije koji se planira naravno, koji je neizbježan jer se krediti ne mogu vratiti. I još jedna stvar, 'ajmo mi recimo, 'ajmo mi recimo poduzeća koja su na nezakonit način privatizirana vratiti u državno vlasništvo. I onda bismo se mi svi zajedno recimo mogli ujediniti oko tog, znači pozitivnog prijedloga i da se zaštiti jedina nekretnina od ovrhe itd.. Međutim, mi o tome ne raspravljamo. Znači takve stvari koje su sudbonosne, od kojih ovisi hoće li naša zemlja ići gore ili će nastaviti u spirali ići prema dolje, o takvim temama nema rasprave. Nema rasprave ni o tome da li ćemo nastaviti članstvo u NATO paktu koji je stvorio ovu izbjegličku krizu, nema, tj. ne želi se raspravljati ni o tome što Vlada donosi odluke, odnosno obećava kao da će donijeti odluke iako Sabor nije nitko ništa pitao. I na kraju se opet vraćamo na pitanje da li mi, kolege iz Sabora, da li smo mi ti koji odlučujemo ili svi odlučuju po stranačkom ključu. Recimo vi kolege iz SDP-a nekada je vama sigurno na srcu bilo, vi ste znali da je neki zakon loš ali vi ste glasali za taj zakon jer je stranka tako rekla. Ista stvar i kolege iz HDZ-a. Znači oni nekad, oni znaju da to baš nije dobro, ali gle, što se mora nije teško i glasa se po direktivi. I onda jedni druge opstruirate ponekad iako bi se možda složili sa tim prijedlogom. Ili, da ste ga vi predložili, znači da ga je vaš klub predložio vi bi glasali za ali samo zato jer ste druga stranka vi vi ćete glasati protiv i obrnuto. Međutim, svi ti prijedlozi o kojima se mi tako nadmudrujemo i rastežemo, to su sve pitanja u pravilu 7.-og reda, znači nisu od sudbonosne naravi za našu državu. I zapravo ovaj Sabor umjesto da je mjesto donošenja državničkih odluka, odnosno odluka koje su u najvećem interesu suvereniteta, slobode i prosperiteta naše zemlje se pretvorio u jednu platformu za verbalni ping pong. Znači u kojem se mi svi međusobno razbacujemo lopticama ali u suštinskom smislu da li će građani nakon tog našeg ping ponga živjeti bolje ili ne. Po mojem mišljenju, sve ove rasprave koje vodimo zapravo neće pomaknuti život građana na bolje niti jedna centimetar. A zašto? Ne zato jer je rasprava, tj. zato jer mi ne želimo puno raspravljati ili dolaziti glasati već zato jer ne postoji većina u ovom Saboru koja bi rekla eliti, onih 1% na vrhu piramide moći, koji su udruženi u tajna društva gdje je i gospodin Marijan Hanžeković koji bi mu rekli stop. Znači ne postoji volja da se te neformalne strukture moći skinu s vlasti. Jer mi ovdje nismo vlast. To je činjenica koju svi ovdje znate, netko drugi donosi odluke, netko drugi odlučuje. I onda kada taj drugi odlučuje, onda nama to dolazi ovdje na izglasavanje i onda većina bez obzira je li … …/Upadica Jandroković: Hvala vam Druga rasprava u ime Kluba zastupnika HNS, HSU Goran Beus Richembergh. Izvolite kolega. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ovo naše obraćanje je zapravo obraćanje predlagateljima. Dakle, cjelodnevna rasprava pokazala je da palijativnim mjerama nije moguće riješiti osnovni problem na kojega se cilja. Mi predlažemo da razmislite ne samo o reviziji ovoga teksta i redizajnu prijedloga nego i o tome kojim se sve drugim mjerama može bitno bolje, efikasnije unaprijediti funkcioniranje Hrvatskoga sabora. Ovim prijedlogom zapravo locirali ste problem samo isključivo na petak a on je u principu najmanje problematičan. Kao što reče kolegica Glasovac, petkom je najviše zastupnika u ovoj dvorani i nemamo nikad problema u principu s time da li nas je, da li je kvorum ili ne, problem ima možda vladajuća većina. Ali ako mislite na taj način disciplinirati ljude koji čine vladajuću većinu onda to nije dobar put. Jer ako je netko u prijeporu sa vrhom svoga kluba ili vrhom svoje stranke ili opcijom koja sjedi u Vladi pa je ucjenjuje i ne želi doći i traži da ju se moli i kumi da dođe i da svoj glasa petkom onda 450 kuna je ništa. Za 450 kuna nećete riješiti taj problem. Očito je problem u komunikaciji unutar klubova vladajuće većine. Što je više bude to ćete lakše funkcionirati ali nemojte tu vrstu odgovornosti prebacivati na oporbu. Oporba ima pravo uopće ne biti ovdje petkom jer na taj način pokazuje da se ne slaže uopće s onim što je na dnevnom redu toga dana i o čemu se uopće glasuje. Predlažem da radimo drugačije. Imamo mladog predsjednika Hrvatskoga sabora, u tom poslu je početnik, dakle dozvoljeno mu je i da u prvo vrijeme pogriješi ali jednako tako pretpostavljam da je podatan i otvoren za sve moguće sugestije. On je taj koji će odrediti pravila igre na način da se kaže kojim danima u tjednu se radi, koliko se radi. Mislite da je 12 sati rasprave o bilo čemu na ovome svijetu, da ima smisla? Da vi jednakom koncentracijom možete razgovarati ujutro u 8 ili u 9,30 i navečer u 9,30? Pa to je besmisleno. Što ja imam vama pametno za reći u 10 sati navečer nakon cjelodnevnog slušanja jedni drugih? Dakle to je iznurivanje, to je ubijanje ljudskoga potencijala. Koncentrirajmo se. Možemo u jednome tjednu raspraviti suvislo 4 ili 5 točaka dnevnog reda ali da znamo što radimo, da se možemo na vrijeme pripremiti i da broj izvanrednih situacija bude što manji tu su škare i platno u rukama predsjednika Sabora, užeg predsjedništva pa i šireg predsjedništva i tu je odgovornost na predsjednicima klubova vladajuće većine, na taj način možete bitno unaprijediti rad. I onda dozvolite da radimo svaki dan ali prije podne, da poslije podne i navečer kada se događa najveći dio društvenih aktivnosti, na kojima nas se očekuje, možemo najnormalnije sudjelovati. Vi znadete ako vas pozovu, a vi ne dođete, reći će, vidi ga, umislio se, sada je on baja, sada je on zastupnik, neće se više družiti s nama, šta je njemu dan općine xy. Razumijete? Dakle mi se dovodimo u neugodnu poziciju. S druge strane, koliko je okruglih stolova, vrlo važnih savjetovanja gdje se očekuje da dođemo, da kažemo što mislimo, što naše stranke zapravo misle zagovarati u ovome Saboru kada je riječ o korupciji, o bilo kojem drugom pitanju, o stanju u nevladinom sektoru, o stanju ljudskih prava, stanju medija. Ako nitko iz Hrvatskoga sabora ne dođe to je ružna poruka, njih to ne zanima, oni ne žele sudjelovati na ovim skupovima. Dakle moramo izbalansirati stvari. Ali svakako izbjegnite da predsjednik Hrvatskoga sabora bude knjigovođa, evidentičar i redar. To mu ne priliči i nije na njemu. A budu li se stručne službe bavile sa time u njegovo ime i za njegov račun, dogoditi će se da potpiše nešto što nije pročitao i eto ti belaja. Nemojmo ga dovoditi u tu poziciju, nikud se ne žurimo, nije šećer u vodu upao i neće nikome glava pasti ali razmislimo sustavno kako unaprijediti od ponedjeljka do petka. I pogledamo malo u praksu ovog Parlamenta što je bilo prije godinu, dvije, pet ili deset, nismo se rodili jučer i nije ovaj Parlament počeo raditi s našim sazivom. Bilo je i onih prije i radili su bolje. Hvala lijepo. Hvala i vama. I završno u ime predlagatelja uvaženi kolega Robert Podolnjak. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Zahvaljujem i vama kolegice i kolege zastupnici koji ste u ovom trenutku u sabornici i koji ste svojim konstruktivnim govorima i savjetima doprinijeli tome da ćemo ovaj zakonski prijedlog koji smo podnijeli kvalitetno doraditi i ponuditi za drugo čitanje. Ali sada kada govorimo o ovom zakonskom prijedlogu, moram se prisjetiti situacije iz prošlog saziva kada smo također predložili neke zakonske prijedloge na samom početku saborskog zasjedanja i onda na kraju o njima nikada nismo raspravljali. Ovaj puta kao što vidite, već u prva dva tjedna, raspravljamo o zakonskim prijedlozima koje predlaže MOST Nezavisnih lista. Dakle naučili smo parlamentarnu lekciju, daleko smo mudriji sada, znamo na koji način naše zakonske prijedloge dovesti na parlamentarnu raspravu. I upravo smo postigli svrhu ovim prvim čitanjem. Dakle, čuli smo vaša razmišljanja, čuli smo sugestije o temi koja se odnosi ne samo na prava nego i na obveze zastupnika. Bilo je dosta korektnih rasprava, sugestija i uočavanja određenih i nomotehničkih ili drugih sadržaja u ovom kratkom zakonskom prijedlogu koje bi valjalo poboljšati. Ali s obzirom da čitav dan traje ova rasprava, vi koji ste se kasnije javljali za riječ, čini mi se da zapravo se više niste ni sjetili što sam ja govorio u uvodnom govoru

i postoji jedna razlika između vaših interpretacija i onoga što sam stvarno rekao. Dakle govoreći o tome da je na odborima koji su raspravljali ovaj zakonski prijedlog bilo riječi o tome da bi se kršilo demokratsko pravo zastupnika ukoliko bi se sankcioniralo ne ne glasovanje zastupnika ili sudjelovanje zastupnika u glasovanju. Naveo sam tada komparativne situacije i rješenja u drugim demokratskim državama, neke sam i naveo u svom izlaganju kojima to dakle nije prijeporno. Ali sam tada jasno rekao da mi ne inzistiramo na rješenju da se o tome mora glasovati. Ja ću vam pročitati sada ono što sam zapravo tada rekao. Ovo je pitanje o kojem ćemo sudjelovati u javnoj raspravi i za drugo čitanje pripremiti prijedlog koji će imati najširi konsenzus ovoga Doma. ostavljamo otvorenim to pitanje na koji način sankcionirati da li bismo željeli propisati je li zastupnici samo budu u Parlamentu u određene dane kada se glasuje ili bismo željeli osigurati da oni glasuju kao što je to u nisu drugih parlamenata. U ovom trenutku ostavljamo to pitanje za raspravu i o tome ćemo odlučiti kada će biti na dnevnom redu drugo čitanje ovoga zakona. Dakle ja sam jasno rekao da to pitanje ostavljamo otvorenim zato što nismo čuli vaša razmišljanja a rekli smo da želimo najširi konsenzus. Dakle u interpretaciji ste naveli da se govori i o glasovanju ali to nije konačni zakonski tekst na koji biste vi dali amandman. To je prijedlog o kojem će se raspravljati i u drugom čitanju. Očito je stajalište određenog broja klubova zastupnika u opoziciji da se ne inzistira na glasovanju kao čimbeniku koji bi bio bitan za oduzimanje dijela zastupničkog paušala kao vrsta financijske penalizacije. To moramo respektirati kao stajalište vaših klubova. Postoje drugi mehanizmi, postoji mogućnost o kojoj ćemo raspraviti da li na drugi način utvrditi prisutnost zastupnika u Saboru ili u sabornici bez obaveze da moraju sudjelovati u svakom glasovanju ako želite kao opozicija koristiti pravo da ne sudjelujete u stvaranju kvoruma u pojedinim situacijama. Postoji prijedlog, kojeg je iznio kolega Bauk, koji predviđa određeno sankcioniranje ali za svaki dan kada Hrvatski sabor zasjeda. To je jedan kvalitetan prijedlog, vrlo konstruktivan i on će također biti uzet u obzir i vidjeti ćemo na kraju koji prijedlog bi mogao postići najširi konsenzus. Dakle ovo što smo danas raspravljali je zapravo uvod u raspravu koja nikad nije održana u ovom Hrvatskom saboru jer se nikada nije raspravljalo o obvezama nego isključivo o pravima. Vjerujem da ćemo tražeći taj konsenzus i u raspravi na odborima, prilikom konačnog prijedloga, utvrditi ono za što može glasovati najveći broj zastupnika poštujući i prava koja vi želite kao opozicija u ovom Visokom domu. Hvala. Hvala i vama. I imamo 3 replike. Prva se javila za repliku uvažena kolegica Sabina Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Gospodine Podolnjak, slušala sam pozorno vaše uvodno izlaganje ali ja sam recimo konstatirala da mi je prilično neobično da u službenom prijedlogu zakona, koji je došao pred nas zastupnike, ovdje na naše klupe, imamo zapravo dva različita termina, već su o tome govorili neke kolege, znači u prvom stavku je izostanak iz Hrvatskog sabora, znači uopće izostanak iz cijelog prostora, ne približavanje zgradi a u stavku 2. izostanak zastupnika sa glasovanja u Hrvatskom saboru. Što znači da se kažnjava samo ako niste ovdje, možete biti u kafiću, u zgradi, nećete dobiti tu sankciju. A ne znam, malo mi je neobično, moram priznati, mislim nitko ovdje ne grize, vi možete doći sa jednim striktnim, konkretnim prijedlogom i mi onda kroz raspravu, vi kao predlagatelj slušate kroz prvo čitanje, ono što smatrate da je dobro ugradite, ono što smatrate da nije dobro što se predlagalo u sabornici ne ugradite, poslije toga imamo mogućnost mi isto tako i predlaganja amandmana. Ali mi je nevjerojatno čemu taj strah da čak i u službenom prijedlogu zakona se ne možete odrediti samo za jedno i reći mi smo za kažnjavanje kada se ne pojavite petkom uopće u zgradi sabornice ili mi smo za kažnjavanje kada petkom ne dođete na glasovanje, ne sudjelujete u glasovanju. Pa neće nitko nikoga pojesti ovdje, zato se ovdje i raspravlja, zato se mijenjaju, prvo je čitanje. To sam rekla da mi je nejasno a da ni nakon 8 sati rasprave zapravo ne znamo što se predlaže konkretno. A drugo, drago mi je da ste evo konačno dobili priliku utjecati na to da vaše točke dolaze nekako kao prvi točke dnevnog reda a ne kao u prošlom mandatu da budu tamo negdje pri dnu, pa su i ostale mnoge od njih na dnu da ih nismo ni raspravili ali evo imate tu privilegiju, sada ste bili mudriji pa imate predsjednika Sabora a mogli ste ga imati i onda, evo mi smo vas predlagali, niste htjeli. …/Upadica Jandroković: Hvala lijepo, vrijeme je Zahvaljujem. Kao što sam rekao, sve jezične nejasnoće i mogućnosti različitih interpretacija unutar ovog članka koje su iznijeli i drugi zastupnici biti će eliminirane u konačnom prijedlogu zakonskog teksta i biti će vrlo jasno i nedvojbeno na koji način, kada i u kojim situacijama će uslijediti financijske sankcije za zastupnike i biti će vrlo jasno predviđene i vrlo jasno situacije kada one neće slijediti obzirom na opravdani izostanak I tu je bilo korektnih sugestija. Primjerice meni nikada nije palo na pamet sugestija kolege Bauka da prisustvovanje sjednicama predstavničkih tijela bi moglo biti jedan razlog za opravdani izostanak. Dakle moguće je da i to bude opravdano iako sam ja osobno stajališta da primjerice pitanje i gradonačelnika koji obavljaju dvije dužnosti je jednako tako dvojbeno i pitanje kako bi on mogao svaki dan biti i gradonačelnik i zastupnik. Ali to su druga pitanja ali korisna sugestija o kojoj valja razmisliti pri izradi konačnog prijedloga zakona. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa. Druga replika je uvaženi kolega Tomislav Saucha. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Podolnjak, niste to rekli, bili ste prilično jasni, čak ste nam citirali, tj. nabrajali u kojim sve parlamentima u Europi je obveza zastupnika prisustvovati činu glasovanja, cijeli dan o tome govorimo. Mi kao opozicija nismo nikada, to sam ja čak rekao u prvim sekundama svojeg govora u ime kluba nismo problematizirali potrebu da se na neki način osigura prisutnost na sjednicama Sabora. Vi ste bili ti koji ste rekli, ne baš mora biti glasovanje. Kada pogledate zakon, pretpostavljam da ste to vi pisali, ne znam tko je to pisao, vrlo jasno se da iščitati iz članaka zakona. E sada, vi ste tu još priznali jednu drugu stvar, da ste ustvari ispali neozbiljni, da ste u saborsku proceduru poslali zakon koji je nepripremljen, nedorečen, kao što sam rekao loše napisan kao i većina ovih zakona koje ste „na vrat na nos“ poslali bili u Sabor. Mislim da nije dobra praksa da se pošalje u Sabor zakonski prijedlog koji prođe i tijela i dođe ovdje na plenarnu raspravu koji je toliko loše pripremljen. Onda ste mogli doći sa nekakvom inicijativom neformalnog karaktera, okupiti klubove, okupiti zastupnike, sakupiti naša razmišljanja i onda formulirati prijedlog. Vi ste klub, imate na to prav, mogli ste to napraviti a ne na ovakav način. Nema potrebe da gledamo fonogram i da iščitavamo tko je šta rekao, drago mi je da ste poslušali glas razuma i drago mi je da na kraju ipak ispada je MOST reterirao po ovome pitanju jer mislimo da je ovo vrlo važno pitanje i drago mi je da ste nas poslušali. Hvala. Robert (MOST)** Biti ću kratak zbog poodmaklog vremena. Rekli smo jasno u raspravi da ćemo tražiti najširi konsenzus, to ste čuli i u mojem prvom izlaganju i sada ponovno. Dakle nije nam namjera da ovo glasovanje završi sa 76:75 ili u bilo kojem sličnom omjeru nego želimo najširi konsenzus, ne želimo povrijediti prava opozicije. I upravo smo zato rekli da je ovo tek bila prva mogućnost čuti vaša razmišljanja i vaše stavove klubova, prije toga nismo ni mogli znati kakav je stav, dakle uvažavati ćemo i niz konstruktivnih primjedbi. Hvala. I zadnja replika dana, uvaženi kolega Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** To ovi koji su tu duplu dnevnicu. Dakle, poštovani gospodine Podlnjak, upravo je problem u tome što ste rekli jer su gospodin Šimić na Odboru za Ustav a gospodin Petrov nakon toga u javnom nastupu i danas meni sa govornice izrijekom rekli da se to neće odnositi na pravo opozicije da opstruira kvorum. Dakle vi ste napravili pola koraka nazad jer ste to pitanje ostavili otvoreno, niste bili prvim, prvim danima zasjedanja ali na odboru je gospodin Šimić to vrlo jasno, to je vrlo jasno rekao. Što se tiče mojih dva prijedloga koja ste pohvalili, ovo za izostanak svakog dana jedna dnevnica, da ne bude sada malo previše, to molim vas da se zapiše. Inače sa ovim napuštanje je dosta zanimljivo, da je ovakav zakon vrijedio za vrijeme 14.-og kongresa ja nisam siguran da li bi slovenska delegacija napustila kongres s obzirom da bi im prijetile novčane sankcije i kakvo bi povijest dalje išla. Uglavnom iako su neki skeptični oko vašeg pokušaja da postignete najširi konsenzus ja bih ipak upozorio da ste imali određenog uspjeha kod izbora ustavnih sudaca, na kraju ste iz tog konsenzusa za 4 suca vi ispali ali ste uspjeli spojiti sve druge. Prema tome, ja smatram da bi doista određene sankcije za neredovite zastupnike trebale postojati, da bi one trebale biti u ovome dijelu da se tiču svih dana a onda neka se ovi odluče da li će radije biti gradonačelnici ili će radije biti saborskih zastupnici itd Zahvaljujem. Hvala vam svima. Dakle zaključujem raspravu i glasovati ćemo o ovoj točci kada se steknu uvjeti. Samo da najavim, dakle počinjemo u srijedu u 9,30 i to Prijedlogom zakona o Izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Dakle važna i zanimljiva točka. Hvala vam lijepo i ugodan vikend. **Petrov,